poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Prva točka danas - Izvješće glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2023. godini. Podnositelj je glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske na temelju čl. 72. Zakona o državnom odvjetništvu. Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe, a Vlada je dostavila mišljenje. Prije nego što dam riječ poštovanom glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, imamo zahtjev za stankom. Kolega Petrov izvolite. **Petrov, Božo (MOST)** Poštovani, tražim stanku u ime kluba Mosta. Vjerujem da su glavnom državnom odvjetniku već u zadnja dva tjedna skrenuli pozornost na to da je Poslovnik Hrvatskog sabora i njegova pravila na razini zakona razini zakona RH i kad on kaže da on ne podliježe pravilima Hrvatskog sabora, zapravo poručuje da ne podliježe zakonima RH. Sama izjava po sebi se skandalozna ali vjerujem da glavni državni odvjetnik nije bio dovoljno upućen jer izjaviti tako nešto znači biti licemjeran i tražiti od građana da poštuju zakone, dok to na njemu nije. Vjerujem da nije bio upućen. Ono što moram istaknuti, ja se zaista nadam da će rasprava danas dovesti do toga da Glavno državno odvjetništvo bude učinkovitije, bude brže. Meni nije prihvatljivo da jedan od tri glavna razloga zbog čega ljudi iseljavaju iz RH je korupcija. U istom ovom izvješću koje će danas predstaviti glavni državni odvjetnik stoji da je 93% prijava za korupciju, 93%, odbačeno od strane USKOK-a. To što su određeni lagali za svoje veze sa optuženicima ne služi im na čast, nije im na ponos i diku ali imaju priliku pokazati da im je domovina na prvome mjestu, a ne politički i osobni interesi jer u konačnici kad odu s tih položaja, nitko ih neće pitati koliko su bili dobri s političkim strankama nego koliko dobra su napravili za Hrvatsku i za svoje građane, a na njima ostaje da pokažu

Zahvaljujem. Tražim stanku u ime kluba HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a u trajanju od 10 minuta. Želim ukazati da nam je za borbu protiv korupcije ali i općenito za uredno funkcioniranje države jer DORH ima i druge zadaće, bitno imati ispunjena tri ključna uvjeta. Prvi je taj da će ona osoba dakle glavni državni odvjetnik, ima osobni integritet. Zatim je potrebno da je DORH kao sustav dovoljno kapacitiran i u kadrovima ali i u drugim financijskim i logističkim uvjetima i treća stvar je da postoji adekvatan zakonodavni okvir. U sva tri ova ključna elementa HDZ je zapravo stavio okove na sustav tako da se Hrvatska protiv korupcije više ne može boriti, a istovremeno je taj isti HDZ glavni nositelj i glavni generator korupcijskih afera. Danas sam na odboru pitala glavnog državnog odvjetnika kakav je njegov stav, smatra li da je korupcija pogotovo politička korupcija na najvišoj razini jedan od problema koji guši ovu državu i koja je između ostalog glavni generator iseljavanja. pitanje nije imao nikakav odgovor pa ga ja sada pitam ponovno, imat će 30 minuta vremena da na to pitanje odgovori. U protekla dva mandata ove Vlade Andreja Plenkovića vidjeli smo čitav niz na desetke ministara koji su smijenjeni zbog korupcijskih afera. Glavni državni odvjetnik kaže da njihovi predmeti i njihovi spisi nisu u ladicama ali isto tako nisu niti riješeni do sada niti su u nekoj fazi koja bi hrvatskim građanima jamčila da mi uopće imamo pravosuđe koje se sa krucijalnim ključnim problemima ove države na bilo koji način nosi.

Lapsus, znali ste na koga mislim./…. Idemo dalje, kolegice Selak Raspudić izvolite. Tražim stanku u ime Kluba nezavisnih zastupnika. Neki dan smo u HS na Odboru za pravosuđe gledali raspravu koja je bila ispod razine dostojanstva HS i i pritom ne mislim samo na saborske zastupnike i glavni državni odvjetnik dao je svoj obol toj raspravi navodeći za jednu saborsku zastupnicu da se izražava kao njezin uzor s Pantovčaka. Time je po prvi puta i naglasit ću po prvi puta glavni državni odvjetnik izašao izvan okvira svoje funkcije i spustio se na razinu jedne političke rasprave. Isto tako na navedenom odboru glavni državni odvjetnik istaknuo je kako on ne podliježe pravilima HS. Glavni državni odvjetnik elitni je pravnik i dobro mu je poznato da saborski Poslovnik ima ulogu zakona. U tom smislu njegovu izjavu možemo tumačiti jedino na način da on smatra da se nalazi iznad HS, onog istoga tijela koje ga kontrolira i koje ga je postavilo na tu funkciju i ne samo to, onog tijela koje je temelj hrvatske demokracije. Upravo iz navedenih razloga tražim stanku u ime Kluba nezavisnih zastupnika da prije nego što ponovo krenemo u ovu raspravu još jednom dobro razmislimo o smjeru u kojem će se ona voditi i riječima koje ćemo ovdje upotrebljavati da ne bismo načinom na koji ćemo pristupiti problemima s kojima se susreće DORH, ali i curenju informacija i prioritetima nekih političara u tome da je bitnije da se sačuva ugled stranke nego osnaži DORH da informacije više nikada ne cure, da dobro razmislimo o riječima koje ćemo upotrijebiti… …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… …da ne bismo još jednom spustili razinu dostojanstva HS. još jedan zahtjev, kolega Jakšić izvolite. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba SDP-a u trajanju od 10. minuta. Na samom početku bi htio reći da smo bili jako kritični u prošlom mandatu da se HDZ jako kune u neovisnost hrvatskih institucija, da puno radi da bi one bile neovisne, a da im je ogroman problem da izvješća tih neovisnih institucija uopće dođu do HS. Prošli smo to sa pučkom pravobraniteljicom, prošli smo to sa Povjerenstvom za sprječavanjem sukoba interesa, državni odvjetnici su dolazili u sabor isključivo kad je oporba skupila potpise, takav slučaj imamo i danas. Prvo pitanje koje si svatko od nas treba postaviti, ako se toliko kunemo u tu neovisnost zašto uopće tim neovisnim ljudima ne želimo ni dozvoliti da dođu do sabora i podnesu svoja izvješća pred saborskim zastupnicima i pred cjelokupnom hrvatskom javnošću, dakle sam početak je apsolutno licemjeran. Ono slijedeće što bi htio naglasiti je da je oporba SDP puno puta iskazala svoje nezadovoljstvo načinom izbora glavnog državnog odvjetništva, iskazala svoje nezadovoljstvo time kako je i došlo do osobe koja je postala glavni državni odvjetnik i naglasili smo da zbog nekih prethodnih povijesnih balasta sigurno je da će imati određeni percepcijski problem ima ih. No ono drugo što svakako želimo naglasiti, danas čitam 5. Izvješće o radu glavnog državnog odvjetnika i državnih odvjetništva i 5. puta čitamo da je kadrovski totalno devastirano, da postoje ogromni problemi i da jednostavno i kad bi htjeli raditi maksimalno imaju apsolutno vezane ruke. Zato nas jako zanima što nas čeka u narednom mandatu i da li će konačno Vlada i HDZ pokazati da to nije nešto što se kaže samo da bi se reklo nego da će ovaj puta stvarno iskoristiti sve moguće financijske alate da državno odvjetništvo konačno profunkcionira na adekvatan kadrovski način? Hvala lijepo. Kolega Jakšić stanka je odobrena. Javila se i kolegica Knežević, izvolite. **Knežević, Viktorija (Centar)** U ime Kluba zastupnika Centra i Nezavisne platforme Sjever tražimo stanku kako bi dodatno skrenuli pozornost na činjenicu da svi zakoni koje mi izglasavamo u ovoj sabornici ne znače ništa ukoliko osobe koje provode te zakone nisu stručne, nisu profesionalne i nisu nezavisne. Ove godine u proljeće Hrvatska se nažalost svrstala u, uz bok zemalja poput Venezuele, Bolivije, Gvatemale. To su zemlje u kojima su se organizirale demonstracije i javni protesti zbog izbora državnih To pokazuje da zapravo gdje se Hrvatska nalazi i kakav je put kojim nastavljamo ubrzano na daljnjem urušavanju pravosudnom sustavu u najširem smislu te riječi,

Želimo još jedno podcrtat da razlog zašto je glavni državni odvjetnik danas ovdje je taj da smo zajedno sa ostalim strankama opozicije pokrenuli proces prikupljanja potpisa kako bi to izvješće došlo na dnevni red i kako bismo ovdje danas mogli postaviti pitanja o načinu funkcioniranju državnog odvjetništva i u 2023., ali i o epilogu određenih slučajeva koji su se vodili u 2023.g., a koji su s pravom dakle podigli određenu buru u javnosti jer je iz njih evidentno stršalo da se radilo o curenju informacija i da je HDZ kao stranka imao informacije u dva slučaja, uhićenja recentnih da će do uhićenja doći i iz tog razloga su ljudi koji su na kraju bili uhićeni dali ostavke, jedan i na poziciju saborskog zastupnika. Da je tome tako jasno govore mnoge činjenice o kojima ćemo danas govoriti, međutim glavni državni odvjetnik odbio je provoditi istragu o tome da li je došlo do curenja informacija i narušavanju postupka. Zato smo danas ovdje, ovdje smo zato jer su ti postupci započeli 2022. ili 2023. i ovdje smo zato jer vidimo jednu, jedan otklon od politike glavnog državnog odvjetništva koje smo imali do sada, a to je da nije bilo ovako evidentnog curenja informacija. Podsjetit ću vas jedan jedini put je Andrej Plenković kad su mu uhitili ministra na dužnosti poludio na DORH i rekao da se to tako ne radi, da on nije imo informaciju, evo vidimo sada sa novim glavnim državnim odvjetnik ima informacije i zbog toga tražimo stanku. Imamo sad još jedan zahtjev. Ova stanka je odobrena. Kolega Katičić izvolite. **Katičić, Krunoslav (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče Sabora. Poštovani državni odvjetniče i predstavnici Ministarstva pravosuđa. Pa evo i u ime kluba HDZ-a zatražit ćemo stanku u trajanju od deset minuta kako bi dodatno se još izkonzultirali po pitanju izvještaja glavnog državnog odvjetništva za rad u 2023.g., međutim kako ove rasprave kako i sada prilikom iznošenja stanki tako i slušajući ono što je bilo na odboru kako i prijašnjem, a i ovom današnjem mogu zaključiti da se radi o jednom licemjernom isticanju nekakvih nekakvih činjenica bez ijednog relevantnog dokaza. A ja bih volio u ime kluba HDZ-a podsjetiti da bez obzira štogod javnost mislila o tome hrvatski građani opet vjeruju u to pravosuđe, mogu posvjedočiti po osobnom primjeru jer sam 20 godina bio odvjetnik. Broj pristiglih predmeta koji se dešavaju na hrvatskim sudovima je ogroman, ima onaj građanskopravni dio, a ne samo ovaj kazneni dio koji je naravno uvijek javnosti interesantniji, a sve kad malo zbrojite i ti slučajevi koji su javnosti dosta, dosta eksponirani i pohvaljujem što je već više puta i Vlada rekla da Državno odvjetništvo počne komunicirati ono što je u njihovom djelokruga. Stoga mislim da ovaj napor koji je napravio novi glavni državni odvjetnik pohvalan jer komunicira teme koje su od interesa javnosti što mislim da je izuzetno bitno. Sukus, sve se svodi na nekakav zakon evidentnosti, jednom sam u praksi imao jednog kolegu koji je napisao eventualni umjšač u spor. U pravu ne postoji evidentnost, postoje konkretni zakoni, postoji zakon o kaznenom, parničnom i svim drugim procesnim radnjama i samo se na temelju toga …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… mogu Ima li još zainteresiranih? Ako nema, dvije stvari samo, dakle Poslovnik HS-a mora se poštovati i siguran sam da će ga svi poštovati, dakle oko toga ne morate imati brigu. A drugo, slažem se s onima koji su pozvali da razina rasprave bude onakva kakva je i primjerena HS-u tako da vas molim budite oštri, iznosite svoje argumente, ali da izbjegnemo one ad hominem optužbe i napade koji nam nisu nužni. Dakle, napravit ćemo sada stanku do 10,05 sati.

Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici molim vas da zauzmete svoja mjesta. Ja pozivam poštovanog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da predstavi Izvješće glavnog državnog odvjetnika RH o radu državnih odvjetništava u 2023.g.. Pločice držite dok naši kolege to ne pohvataju sve. Izvolite. **Turudić,

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, svi nazočni, dakle ja ispunjavam zakonsku obavezu iz Članka 72. Zakona o državnom odvjetništvu po kojoj sam dužan izvijestiti sabor o godišnjim rezultatima rada državnog odvjetništva. Unaprijed ću napomenuti da se ne radi o izvješću koje obuhvaća vrijeme kad sam glavni državni odvjetnik. Time se ne želim odreći nikakve odgovornosti za to izvješće. Iza istoga čvrsto stojim, podržavam ga i trudit ću se da ga detaljno, ali sažeto obrazložim ne bih li omogućio više vremena saborskim zastupnicama i zastupnicima da postavljaju pitanja radi pojašnjenja kritike i što već odluče. Čitao sam i prethodno izvješća koja su moje kolegice, moje kolegice i kolege prethodnici pisali i ona obuhvaćaju u biti sličnu problematiku, slične ocjene stanja i slične prijedloge za poboljšanje stanja u državnom odvjetništvu kao instituciji. Ponavljam ovo nije izvješće samo bivše glavne državne odvjetnice nego cijele institucije. cjelo… cjelokupno izvješće ima negdje 300-tinjak stranica, mislim da je to nemoguće pročitati ako bi se čitalo 10-ak stranica trebalo bi 10 sati Ja imam sažeto izvješće, ali mislim da ni to nije potrebno čitati jer ima previše, previše brojki koje svi kad ih čujemo zaboravimo u istom trenutku, a vi ih uvijek možete provjeriti i uočiti u svom pisanom izvješću. Kao temeljni problem, prvi problem, krenut ću sa problemima onda ću pokušati ponuditi moguća rješenja navedenih problema kadrovska neekipiranost državnog odvjetništva. U svim državnim odvjetništvima u RH njih 43 ima općinskih državnih odvjetništava 26, županijskih 15, USKOK i Državno odvjetništvo RH dakle 43. Sistematizirano je 781 mjesto dužnosničko sa danom 31.12.2023. godine bilo je popunjeno sa 650 ljudi, dakle od 781 radi 650 dužnosnika. Danas je ta brojka čini mi se još dodatno Od tih 650 ljudi dodatno ne radi 19% ljudi. To bi spomenio 120, 130 ljudi. Dakle, djelatno je danas u državnim odvjetništvima svima u RH oko oko 500-tinjak dužnosnika. Naravno da je to veliki i teško premostiv problem. Naravno da to iziskuje rad koji se teško podnosi kroz duže vremensko razdoblje. To je silna opterećenost ljudi koji rade na konkretnim predmetima pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da se sudovi relativno brže popunjavaju nego državna odvjetništva i da zapravo zamjenici državnih odvjetnika općinskih, županijskih odlaze na raspravu, ima ih manje nego što ima sudaca i mi ćemo ako se ovaj trend nastavi ili ali ako se ne zaustavi i krene u drugom pravcu doći u situaciju da ćemo morati tražiti odgode rasprava jer jednostavno neće biti dovoljno zamjenika državnih odvjetnika. Slijedeća stvar koju valja napomenuti je starosna struktura ljudi koji danas rade u državnom odvjetništvu. Od 650 dužnosnika 220 je u 2023. godini 220 je starije od 55 godina to je 34%. Niti jedan pravosudni dužnosnik nije bio mlađi od 30 godina što ukazuje na činjenicu da očekivani odljev kadrova nećemo moći nadomjestiti novim. Danas je situacija da zaposlenici odlaze iz državnog odvjetništva, a objavljeni natječaji, oglasi se ponavljaju jer nema dovoljno zainteresiranih kandidata niti za dužnosnička, niti za službenička mjesta. državno odvjetničkih službenika dodatni problem je u tome što postoji zabrana zapošljavanja. Mi u proteklom razdoblju mislim da je sa 801 sada radi 802 državno odvjetnička službenika. Dodatni razlog zašto nismo konkurenti sudovima na primjer koji su paralelna tijela s nama što naši državno odvjetnički službenici svi moraju ići na sigurnosnu provjeru. Za sigurnosnu provjeru se gubi nekoliko mjeseci, istovremeno državno odvjetnički, sudski službenici prolaze sigurnosnu provjeru samo u uskočkim predmetima, dakle na odjelima USKOK-a. To su ukupno 4 odjela na na sudovima u RH. Naš prijedlog je izmjene i dopune Zakona o državnog, o državnom odvjetništvu ide na to da se ta situacija izjednači da jednako, jednake uvjete imaju državno odvjetnički i sudski službenici. Slijedeći problem koji doprinosi ovako lošoj kadrovskoj situaciji je postojanje, samo postojanje i opseg i nadležnost Državne škole za pravosudne dužnosnike. Ta državna škola je uvedena prije nekih nekih 20-ak malo manje godina i ona nije polučila nikakve rezultate, nikakve vidljive i korisne rezultate. Iz nje ne izlaze obrazovaniji, obrazovaniji i bolji kandidati za zamjenike, izlaze samo stariji ljudi. Ljudima koji su u državnoj školi se daju nemogući zadaci. Majka malodobnog djeteta do 2 sata, do 14 sati mora raditi u državnom odvjetništvu ili na sudu, ali sad ćemo govoriti o državnom odvjetništvu i nakon toga ići u državnu školu pohađati do 20 sati na primjer. Mi imamo situaciju takvu da se zamjenik državnog odvjetnika postaje tek sa 35 godina. To vam je zapravo strože nego za liječnika specijalista, stroži su uvjeti. Kada se tome pridoda vrlo niska plaća službenika novim Zakonom o plaćama državnih službenika sudsko, državno odvjetnički službenici su svrstani pri samom dnu, na samom dnu, oni imaju najmanji koeficijent i zapravo imaju vrlo male plaće koje nisu razmjerne njihovom obrazovanju i, i težini njihovog rada. Sve to dovodi do poteškoća u radu.

podacima od 4,5 ili 5% ili 2% više ili manje to je jednostavno tako, ne može se nikada u istoj god…, u dvije različite godine, neće biti isti broj rješavatelja, neće biti isti broj kaznenih prijava, ti, ti podaci zapravo ako se odnose na tako male postotke nisu naročito signifikantni. Komisija za učinkovitost pravosuđa Vijeća Europe pokazuje da je stopa ažurnosti kao i prethodnih godina visoka i iznosi 96%, a vrijeme rješavanja 93 dana s kojim pokazateljima možemo biti više nego zadovoljni, a pogotovo kada uzmemo u obzir naprijed navedene spomenute podatke o potpunoj kadrovskoj neekipiranosti. Stoga se nameće zaključak da je ta visoka učinkovitost zapravo dostignuta jedino povećanim entuzijazmom ljudi koji rade u državnom odvjetništvu. mislim da, da nije potrebno da vam navodim sad sve konkretne podatke, osvrnut ću se samo na postupanja u građanskim i upravnim predmetima. Imali smo na Odboru za pravosuđe pitanje da je od ukupnog proračuna državnog odvjetništva od nekih 7 milijuna eura gotovo 3,5 milijuna eura otišlo na troškove arbitraže u kojima RH sudjeluje. Taj podatak je točan, iznos je stvarno velik 3,5 milijuna, ali međutim ukupna vrijednost arbitražnih sporova doseže i milijarde kuna, pa je onda bolje, nije toliko bitno da je tolika vrijednost, da su toliki troškovi nego je bitnije kakav uspjeh postiženo, zasad postižemo dobre rezultate, mislim da je trenutačno živo 7 arbitražnih postupaka, a vidit ćemo u doglednoj budućnosti kako će završiti neke arbitraže s kojima je javnost dobro upoznata i koje pažljivo prati. Državno odvjetništvo prema Zakonu o državnom odvjetništvu posebno prati i analizira pojedine vrste predmeta i to u radu i kaznenih i, i građanskih i upravnih predmeta.

protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u RH, drugoj članici EU ili potpisnici schengentskog sporazuma, kaznenih djela vezanih za zlouporabu droga, kaznenih djela nasilja u obitelji, kaznenih djela protiv gospodarstva, kaznenih djela organiziranog kriminala i koruptivnih kaznenih djela, kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti. U ovom izvještajnom razdoblju ocijenili su veliku društvenu opasnost i veću zastupljenost ovih kaznenih dijela u ukupnom kriminalitetu. Posebna pažnja posvećena je kaznenim djelima pranja novca i financiranja terorizma, kaznenim dijelima protiv računalnih sustava, programa i podataka i kaznenim dijelima protiv okoliša. Još stvari koje zapravo ja smatram pogotovo s obzirom na činjenicu da nisam bio na dužnosti u vrijeme kada ovo izvješće analizirano i promatrano, kada je sastavljano, mislim da je potrebno navesti što bi trebalo učiniti da situacija bude, bude bolja počevši od kadrovske, materijalne i netko je, netko je u zahtjevu za stanku to i naveo, materijalne, kadrovske i zakonodavne. Što se tiče kadrovske situacije mislim da je nužno ukinuti Državnu školu za pravosudne dužnosnike, mislim da je nužno povećati broj sistematiziranih mjesta sudačkih vježbenika. Naime, nama je kako je već i prethodno navedeno preplitak je, premal bazen iz kojeg ćemo crpiti nove kadrove, potrebno je u, u, u, krajem ove godine i u slijedećoj godini zaposliti barem stotinu vježbenika na, na, na svim područjima državnih odvjetnika, mislim da bi bilo dobro da se izmjene zakona na način da sudske vježbenike imenuju općinski odnosno županijski državni odvjetnici, da se sustav decentralizira, da se to, da se to ukloni iz ovlasti Ministarstva pravosuđa upravo digitalne transformacije kako se već Na opisani način stvorit ćemo potencijal iz kojeg bi se mogli ubuduće crpiti kadrovi. Nama sli…, slijedi nam velika opasnost da ćemo u slijedećih 5, 5.g. otprilike biti još kadrovski devastiraniji ako žurno ne poduzmemo korake ka obnovi, kadrovskoj obnovi državnog odvjetnika, odvjetništva. Rekao sam već da je 34% državnih odvjetnika u RH starije od 55.g.. Državni odvjetnici mogu radit do 70, ali nemali broj njih odluči da će krenuti u mirovinu sa 65.g., što je njihovo pravo koje im niko ne može osporiti. Možda sam to trebao reći na početku, državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo, ono je dio, dio sudbene vlasti u širem, u širem smislu, pored izvršne i zakonodavne vlasti. Mislim da se ta činjenica tropodjele vlasti mora poštivati, da ju zapravo velika većina nas i poštujemo i vas. koja se u bitnome tiče zapravo izvršne vlasti Ministarstva pravosuđa koje je naše resorno ministarstvo je poboljšanje materijalnih uvjeta. Tu prvenstveno mislim na usklađenje i povećanje plaća službenika, namještenika, a zatim i pravosudnih, državno-odvjetničkih dužnosnika, mislim tu na obnovu prostoru, na povećanje sistematizacije i povećanja plana popunjavanja koje svake godine radi Ministarstvo pravosuđa. Vremena je malo, moramo tome jako brzo, brzo prioniti, ako to ne učinimo bojim se da ćemo posljedice snositi kroz dulje vremensko razdoblje da će biti jako teško sanirati. Potrebno je izmijeniti i to donijeti, niz novih zakona koji se tiču djelovanja Državnog odvjetništva. Tu prvenstveno mislim na Zakon o kaznenom postupku. Velika je dilema u pravnoj struci treba li posve novi ili pokušati sa izmjenama i dopunama, taj zakon uskladiti ne samo sa europskom pravnom stečevinom koja se stalno mijenja nego i sa zahtjevima vremena u kojem živimo. Posebno je važno donijeti potpuno novi zakon o Uredu i suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. To je pitanje koje se često čuje i u javnosti i u stručnoj i općoj javnosti. ja se duboko slažem sa tim stavom da ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta treba biti koncentriran na manji broj kapitalnih predmeta. kada se podigne, kada se donese rješenje o provođenju istrage ili podigne se optužnica za neki iznos imovinske koristi ili štete prouzročene za neki iznos koji javnost cijeni minornim, pa se pita pa zašto se bavite time, zašto se ne bavite visokom korupcijom da tako nazovem i organiziranim kriminalitetom. Odgovor je jednostavan zakon vam tako nalaže i to drugog rješenja nema dok je situacija kakva je. I sami djelatnici USKOK-a i kažem općenito stručna javnost smatra da bi trebalo zapravo suziti nadležnost USKOK-a, jer neka kaznena djela bez ikakvih problema mogu raditi općinska državna odvjetništva i suditi im općinski sudovi, a ne specijalizirani sudovi. Treba isto tako izmijeniti Zakon o državnom odvjetničkom vijeću i omogućiti fluktuaciju. Bilo je jedno pitanje na Odboru za pravosuđe zašto ljudi iz Državnog odvjetništva odlaze na sudove, da je veliki odljev ljudi odlazi na sudove. Razlog tome je što postoji Odluka Ustavnog suda koja omogućuje da na sud dođe osoba koja prethodno nije imala pravosudnog staža dok je to onemogućeno državnim odvjetnicima. Mi smo o tome, tom odlukom suda dovedeni u neravnopravan položaj i ljudi idu iz odvjetništva na sud. Neću Neću polemizirati ili diskutirati o tome koji je posao lakši, svaki posao od dva navedena posla ima svoje zahtjeve, svoje prednosti, svoje teže i blaže strane. Što se tiče materijalnih uvjeta pored plaća koje sam naveo nužno je osigurati prostorne uvjete. U svom programu sam to naveo i to je bila jedna od prvih stvari koje sam prionuo da se Državno odvjetništvo preseli iz današnjih prostorija u Gajevoj ulici za koje je izvršena samo temeljna konstrukcijska obnova. Nije izvršena obnova daljih prostorija, one su posve neadekvatne danas i zbog toga što smo mi tamo, što radimo tamo ne može se pristupiti temeljitoj obnovi. Iznađeno je rješenje da se preselimo u zgradu pošte u Branimirovoj ulici i da budemo zajedno sa USKOK-om. To je jedna prirodna situacija, mora biti DORH zajedno sa USKOK-om, komunikacija mora biti svakodnevna i što češća da bi se uspješnije radilo. USKOK će se preseliti na treći kat navedene zgrade, DORH će biti na 4 katu navedene zgrade. Također Ministarstvo pravosuđa je prihvatilo naše zahtjeve da se poveća sistematizacija, da se poveća plan popunjavanja državno-odvjetničkih mjesta i da se poveća plan zapošljavanja vježbenika. Ako sve, ako se izmijene zakoni, ako sve krene kako očekujemo da bi trebali krenuti i za to će trebati vremena. Za početak najoptimističnije bi bilo zaustaviti negativne trendove. Ti negativni trendovi nisu toliko prisutni u manjoj učinkovitosti, ali to još nije došlo na red. Za dvije, tri godine ako se ništa ne promijeni imat ćemo pad učinkovitosti, sigurno neće biti 96% kako je Europske komisije za plaćanje pravosuđe, nego će biti bitno niži. Ne bih vas zamarao sa brojkama, sa učinkovitosti, sve piše u izvješću kažem koje broji gotovo 300 stranica. Za sada toliko. Hvala vam. Zahvaljujem glavnom državnom odvjetniku. Imamo 50 replika, dakle 50 puta 2 sto minuta. Znači negdje ćemo 2 sata raspravljati u formi replika, pa vas samo molim, dakle da ne koristite povrede Poslovnika i da ne narušavamo raspravu koja će se odvijati s obzirom još jednom ponavljam na 50 zastupnica i zastupnika koji su zatražili replike. Krećemo. Prvi na redu je kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, poštovani državni odvjetniče. Ovo danas neće biti rasprava kako ste već i najavili. Vjerojatno o Izvješću DORH-a za 2023. više će se govoriti o vašem radu u proteklih nekoliko mjeseci jer vidjeli smo da je oporba u kampanji htjela nametnuti dvije teze, znači teze u kojima ste vi bili glavna meta kao i Ustavni sud. Znači njihov glavni adut u političkoj kampanji je bio stanje u pravosuđu. Mislim da su poruke koje su poslali građanima bile jasne. Prva je bila ustavni sud ukinuti, a drugo državnog odvjetnika smijeniti na prvoj sjednici Hrvatskog sabora. To moramo ponavljati, jer se to može i zaboraviti. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović bio je taj kolovođa koji je takve teze plasirao, a oporba ih je koristila u svojoj političkoj kampanji u kojoj je izgubila izbore. Da li vam je sada jasnije nakon što ste preuzeli DORH zašto ste vi bili glavna politička meta, još uvijek jeste i zašto su vas htjeli smijeniti na prvoj sjednici Hrvatskog sabora. Ivan** Pa poštovani zastupniče teško mi je zapravo odgovoriti na vaše pitanje. U njemu ima puno konstatacije, puno odgovora i puno politike. Motivi zašto me se htjelo smijeniti, zašto je postupano, to je točno da je postupano kako ste naveli da je postupano su …/Govornik se ne razumije./… politički, ali u njih ja ne želim kao glavni državni odvjetnik ulaziti i sudjelovati u njima. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovani glavni državni odvjetniče, rad državnog odvjetništva prvenstveno dakle glavne državne odvjetnice u izvještajnom razdoblju za 2023. ali to možemo komotno primijeniti na 2022. i 2021. Više sliči kao jedan oblik tečaja eura o kojem se svakodnevno priča, a njegov realan učinak u nekakvoj svakodnevnici se vrlo malo osjeti. Ono što ste vi rekli u svom izlaganju kao ključne razloge zbog čega državno odvjetništvo i nije efikasno, čija je zapravo ažurnost spala ispod 100%, leži u niskim plaćama. Spomenuli ste kadrovske ekipiranosti, starosnu strukturu i zakonodavno rješavanje same problematike. Pitanje koje ću vam postaviti je iz kojeg razloga i je li na koncu državi u interesu da ovi isti razlozi već godinama se koriste kao određeni alibi za nečinjenje? Hvala vam. **Jandroković, Dakle, prvo moram reći da učinkovitost nije pala, učinkovitost je vrlo visoka 96,3% je to i to nije mišljenje DORH-a to je mišljenje Europske komisije koja se bavi navedenim stvarima. Teško je sa pogrešnom premisom ići i odgovarati na pitanje. Moj cilj u narednom razdoblju će biti ojačati ulogu samostalnosti i neovisnost državnog odvjetnika i dodatno odvjetništva

je u 2023.g. zaposleno nešto više ljudi, mislim 31 zaposlenik više, s obzirom na dobnu strukturu razvidno je da je potrebno zapošljavati mlade ljude. Vi ste u 2023.g. 18 vježbenika zaposlili što nikako nije dovoljno s obzirom na dobnu strukturu dužnosnika na svim razinama u državnom odvjetništvu. Zanima me da li ste nastavili s tom politikom zapošljavanja vježbenika i kakav je vaš stav prema zapošljavanju osoba s invaliditetom s obzirom da morate imati određeni broj u …/Upadica

Naravno da smo senzibilizirani za te stvari i naravno da će i ubuduće osobe s invaliditetom biti zapošljavanje temeljem zakona. izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani glavni državni odvjetniče. USKOK-ovi istražitelji su barem u dva navrata provodili izvide u HEP-u, zadnji put u srpnju prošle godine nakon izbijanja afere Plin za cent. Ja sam prije dvije godine javno pozvala glavni državnu odvjetnicu da preispita aferu u kojem je HEP avansno isplatio 100 milijuna eura PPD-u Pavla Vujnovca bez da je primio ijedan atom plina i to usprkos što u natječajnoj dokumentaciji nije bilo predviđeno plaćanje avansa. Državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv bivše šefa HEP-a, a današnjeg zaposlenika HEP-a, ali zbog bespravne gradnje Mene zanima što je sa ovom aferom od 100 miliona eura i kakva se poruka šalje građanima kojima se isključuje struja ili šalju ovrhe zbog dva, tri neplaćena računa za struju, a za ovako teške pronevjere trgovanje utjecajem, davanje mita nema pravorijeka? Zanima me štitili li DORH nekoga i po čijem nalogu? **Jandroković, Dakle, DORH ne štiti nikoga niti koga onda ne može biti nečijeg naloga. U konkretnoj stvari stvarno ne znam šta me pitate za 100 miliona eura, znam da je podignuta optužnica u predmetu trgovine plinom da je tako nazovem. Ta je optužnica podnesena 24. kolovoza ove godine, to je vjerojatno u domeni u toj o kojoj vi govorite. Za ovu stvar jednostavno ne znam, ako o pojedinačnim predmetima je vrlo teško govoriti. Ja o ovom predmetu ne znam zatražite pisano, pisani upit pa će vam odgovoriti. Kolega. Što? Povreda poslovnika, kolega Grbin izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Čl. 238. vrijeđanje zastupnika, ali i zdravog razuma. Nevjerojatno je da glavni državni odvjetnik ne razlikuje najveću aferu u Hrvatskoj, a to je afera INA u koju je bio upleten prijatelj Andreja Plenkovića sa aferom o kojoj govorili kolegica Ahmetović, a to nije ni afera Plin za cent već pogodovanje

kroz vašu repliku ili kroz raspravu pojedinačnu ili kluba, nemojte to radit. Kolega Krstulović Opara izvolite. **Krstulović Opara, Andro (HDZ)** Hvala g. predsjedniče. Uvaženi g. državni odvjetniče. Vjerujem da možda nemate sada podatak koliko je bilo lažnih prijava koji bi trebale biti sankcionirane sukladno Kaznenome zakonu čl. 304. st. 1., a koje su bile predmetom rada unutar DORH-a i USKOK-a to bi vas molio da mi date pisanim putem? A istovremeno i koristim prigodu da ćemo vrlo skoro u predizborno vrijeme, prije svega lokalnih izbora biti vjerojatno svjedoci prakse koja je bila i u prethodnome razdoblju, a to je da politički oponenti prijavljuju druge političke konkurente lažno prijavljuju kako bi ih a) ometali, b) postizali političke ciljeve i na taj način postizali i političke bodove u obračunu koji bi trebao biti prije svega politički. To manipuliranje DORH-om je nedopustivo pa molim da nas o tome izvijestite i da kažete svoje mišljenje …/Upadica predsjednik:

je kazneno djelo koje se goni u DORH-u, ja podatke o konkretnom broju predmeta nemam. Zasigurno takvih predmeta ima, mogu vam ih pribaviti u vrlo brzo razumno vrijeme. A što se tiče ovog što govorite da će toga biti tijekom predizborne kampanje pa vjerojatno hoće ali nismo mi adresa za to. Dušica (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovani glavni državni odvjetniče ima jedan slučaj prijavljen DORH-u 2022. godine koji je dobio veliku pažnju lokalne pulske istarske javnosti. Radi se o prijavi građanske inicijative za Lungomare zbog nezakonitih uknjižbi vlasništva te nepravilnosti i nezakonite pretvorbe pulske cementare. Slučaj je pažnju dobio zbog referenduma na zahtjev građana u Puli u vezi s tim slučajem. Inicijativa je u prijavi dostavila dokaze da su u pretvorbu ušle nekretnine koje nisu mogle biti predmet stjecanja stjecanja vlasništva kao i one čija vrijednost nije bila procijenjena u kapital društva. E sad pitanje je zbog čega inicijativa ni nakon više od 2 godine nema nikakav odgovor DORH-a na prijavu? Pitaju se ima li to bilo kakve veze s današnjim vlasnikom na dvojben način stečenih nekretnina koji je vrlo moćan u društvu a u vlasništvu vrlo utjecajnih medija? Pa ako ne znate odgovor sada ja bih vas onda molila pismeno. Hvala. **Jandroković, Samo isključite, evo izvolite. **Turudić, Ivan** Može, može. Možda sam ja trebao u početku reći da nije predmet ovog izvješća izvještavanje o konkretnim predmetima. Na vaš upit ne znam odgovor, ali mislim da nije uopće koncept izvješća glavnog državnog odvjetnika odgovaranje na pojedine predmete i donošenje nekog stava pred auditorijem saborskih zastupnika. izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam predsjedniče. Poštovani glavni državni odvjetniče evo na stranicama DORH-a vidljivo je da ste naveli da je državno odvjetništvo i više od onoga što je u Ustavu navedeno i da ste čvrsto opredijeljeni za puno funkcioniranje pravne države, za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda, isto tako i za zaštitu temeljnih interesa RH. Međutim, mi svjedočimo da visoki državni dužnosnici kao što su Milanović i mnogi mnogi od njegovih apologeta ovdje u saboru često promiču, potiču pa i svojim postupcima pozivaju i na nepoštivanje Ustava i hrvatskih zakona, na podrivanje pravne države itd. Ono što mene zanima jest komentar anomalije koliko ta prema mojem mišljenju štetočinska politika može negativno utjecati na hrvatsko društvo, a posebice na mlade generacije? …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Kakva Ja se mogu složiti ili ne sa vašom konstatacijom ali mislim da ona nije podobna za odgovor glavnog državnog odvjetnika. Pitanje je više sociološko i kulturološko tako da nažalost ne mogu odgovoriti na to. izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Nadam da se možemo složiti svi zajedno, a to je da je izuzetno važno kvaliteta i ljudstvo odnosno ne samo kvantiteta nego i kvaliteta suradnika koje imate da bi uopće cijeli sustav državnog odvjetništva mogao funkcionirati. Ono što mene zanima da mi odgovorite je slijedeće. U ovom periodu u kojem ste vi preuzeli dužnost, a to je otprilike 4 mjeseca ako se ne varam je iz glavnog državnog odvjetništva otišlo 6 zamjenika jer je državno vijeće donijelo odluku o prestanku njihove dužnosti, jednako tako ih je 9 otišlo i rekli su da odlaze na vlastiti zahtjev. Dakle, u protekla 4 mjeseca je 15 zamjenika otišlo iz državnog odvjetništva. Zanima me da li ste uopće razmatrali i na nekakvim kolegijima koji je to razlog, što što učiniti da se to ne događa jer ako tim putem odlazite, a ne zam… ne zamjenjujete novim kadrom u jednom trenutku više neće imati … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … tko Hvala. Mislim da je to bio dio mog uvodnog izlaganja. Suočeni smo sa fluktuacijom iz razloga koje sam naveo, a između ostalog radi jedne odluke Ustavnog suda koja zapravo favorizira odlazak iz državnog odvjetništva u sudove, a obrnuto ne. Što se tiče tih ukupno 15 slučajeva nisu oni svi jednaki i među njima ima ljudi koji su navršili 60 npr. 66 godina mogu raditi do 70 i oni su tražili razrješenje prije toga. Naravno da nije dobro kada ljudi odlaze, ali isto tako sam uvjeren da će ljudi i dolaziti u DORH. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani državni odvjetniče prije svega vam, ću vas pozdraviti i čestitati vam i vjerujem da se u Hrvatskom saboru vašem domu osjećate uistinu ovaj pozitivno, ali evo želim vas i pitati i konstatirati zašto kršitelj Ustava i predsjednik države aktualni zajedno sa svojim trabantima koje ćemo kroz raspravu vidjeti koliko ih ima i koje su njihove zadaće i u ovoj raspravi jer ih ne zanima ni vaše izvješće ni ono što je rađeno. Njihov je, njihova načela su omalovažiti, uvrijediti vas, uvrijediti instituciju vas iz koje dolazite ali i hrvatsku državu jer oni na jedan način samo što rade to je slušaju zapovjedi aktualnog predsjednika države koji je dokazao dosada koliko ne poštuje ni kao premijer ni danas kao aktualni predsjednik ni hrvatsku državu,

Zahvaljujem. Gospodine glavni državni odvjetniče ne tražim odgovor za konkretan predmet, ali moram ga spomenuti kao primjer. Komentirajući uhićenje jednog osumnjičenika zbog sumnje na počinjeni ratni zločin jedan zastupnik vladajuće većine izrazio je uvjerenje citiram da se to ne bi dogodilo da je SDSS na vlasti. To je jedna višedimenzionalna rečenica. Dakle, zastupnik vladajuće većine jer kad oporba nešto govori to je jedna stvar, međutim ovi iz vladajuće većine imaju priliku nešto i napraviti, kada kaže da jedna stranka Vlade ima mogućnost zaustaviti nečije uhićenje za ratni zločin, a imala je samo 3 zastupnika zamislite koliko tek mogućnosti je imala stranka sa preko 60 zastupnika. Dakle, ovo je jedan, jedno priznanje ili tek populizam i borba za političke bodove, da i dalje uhićenja ovise o tome tko je u koaliciji, tko je na vlasti pa čak i za najteže zločine. …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… Molim vas komentar. Hvala. **Jandroković, Ne vodimo mi računa o tome tko je u koaliciji s kim, tko je pripadnik koje političke opcije i, ili ne daj Bože nacionalnosti ili nekog svjetonazora. Dakle vi ste čuli što ste čuli, to je netko, ja vam vjerujem da je to netko rekao ali nije rekao istinu. Mislim da znam o kojem predmetu pričate, jedan predmet u istočnoj Slavoniji, postupa se redovno kao u svakim drugim predmetima. A onda nije, ja ne mogu čitat vaše misli, ispričavam se. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine glavni državni odvjetničke, u vašem izvješću jasno piše kolika je učinkovitost rada državnih odvjetništva i ona je 96,3%. Ja mislim da bi mogla biti veća koristeći alate i mogućnosti kao i zakon. Po saznanjima u kaznenim djelima koja su se dogodila pa tako imamo primjer da je mediji pisali o zlouporabi položaja i ovlasti koristeći nepripadnu materijalnu korist jednoga od čelnika oporbe, no međutim do sada nismo čuli da se bilo kakvi izvidi provode o njemu, da se bilo kakve radnje provode bez obzira šta je to manja materijalna vrijednost od 7 tisuća eura, njemu se još nije dogodilo ništa. Da li je on pod zaštitom ili je on stvarno taj koji je prekršio zakon jer je sam to i priznao. Ivan** Dakle, zagonetno pitanje pa ne mogu dati ni odgovor. Ne znam o kom se radi, ne znam o kom, a ako se provode izvidi, izvidi su tajni. I kad bi znao o kome se radi ne bi vam mogao odgovoriti ako se provode izvidi jer tako zakon nalaže. Dakle na zagonetno pitanje, zagonetan odgovor. To je ono tko te ima taj te nema, tko te nema taj te sanja itd. Kolega Ledenko izvolite. **Ledenko, Ivica (MOST)** Hvala. Poštovani državni odvjetniče u kontekstu ratnih zločina, a to sam spomenuo i na neto završenom odboru, to jednostavno žrtve prominske od mene očekuju da ovdje kažem. Naime 1993. godine kroz siječanj, veljaču i ožujak desio se jedan od najsvirepijih zločina u hrvatskoj povijesti kada je 16 ljudi civila na najsvirepiji način ubijeno i zna se tko je to počinio. To su počinili pripadnici 75. motorizirane brigade kragujevačkog četničkog pokreta Vojvode Vuka. Nakon dolaska, nakon oslobođenja Knina zaplijenjena je opsežna dokumentacija u kojoj je čak i tvorevina SAO Krajina izvršila uviđaje. Sve je to dokumentirano slikama i svime i sve je to predano na Državno odvjetništvo. Samo su dva slučaja procesuirana, oba u odsutnosti.

percipirao, zapamtio i sigurno ćemo vas izvijestiti o tome. Ne znam koji su razlozi, zašto je, možda su, možda su osumnjičenici pomrli, stotinu razloga može biti i na odboru sam vam naveo otežanost postupanja u kaznenim djelima ratnih zločina, posebice zbog činjenice proteka vremena, zbog, zbog odlaska, zbog smrti svjedoka, okrivljenika, koga već, već ne. Dakle objektivne okolnosti postoje. Mi ćemo istražiti, ja ću vam pisano odgovoriti o konkretnom slučaju, prominske žrtve ste rekli. Magdalena (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani glavni državni odvjetniče, evo u nekoliko navrata smo već komunicirali o boljoj komunikaciji DORH-a sa javnošću. Dakle evo imate priliku u svom mandatu i informiranje i educiranje javnosti kroz komunikaciju. Ja vas molim za komentar dvije situacije. Imamo recimo gradonačelnicu, SDP-ovu zastupnicu u Sisku Kristinu Ikić Baniček koja je uskratila dostavu odnosno isporuku dokumentacije USKOK-u i pravomoćno je kažnjena, a nije dalje ništa komunicirano s javnošću. Dakle kako je uopće moguće da se uskrati dokumentacija. S druge strane imamo stranke poput Mosta koje plasiraju čak i na naslovnice nekih medija kaznene prijave i onda zapravo dovode do toga, do stvaranja dojma kako se, kako nadležne institucije ne reagiraju. Dakle ruši se kredibilitet institucija

Povrijeđen je čl. 238. Poštovana kolegice vi ste u kampanji za lokalne izbore i smeta vas što vas je netko prijavio kazneno i što je u DORH-u niz kaznenih prijava protiv vas i župana. Dakle ovo je potpuno neprimjereno dakle da vi ovdje se branite od prijava koje postoje protiv vas i optužujete da netko gura nešto na naslovnice. …/Upadica predsjednik: Kolega./… Vi valjda puno više sponzorirate i dajete medijima

Kolegice Komes. radi prijave protiv čega nemam ništa, dapače. Rekla sam da su naša vrata u gradskoj upravi otvorena ali na ta vrata na žalost odnosno ili na sreću kako god vi to želite, nitko ne dolazi,

Izvolite sada državni odvjetniče odgovor. Ako neko nadležno tijelo ili pojedinac uskrati davanje podataka koje DORH zatraži, o konkretnom predmetu vam ne mogu govoriti ali imamo mehanizme i pod takvim mehanizmima i postupamo. **Jandroković, Gordan

onako sugerirat odnosno i primijetit jednu pozitivnu razliku od onoga kako ste stupili na dužnost pa do danas iako ste rekli da ovo izvješće naravno nije o ovih vaših 4 i po mjeseca. Rečenicu sam rekao i na, i na, i na saborskom Odboru za pravosuđe. Međutim, moram stvarno priznat da vam, da vam je teško i da nije lako jel, kad vidite evo samo iz ovih kolko je dosad bilo 10, 12, 13 replika, to su većinom stvari koje nemaju apsolutno nikakve veze s izvješćem koji ste vi, koje ste vi podnijeli, to su kad kažem s ove strane ovi politički velikani hrvatske misli koji imaju isključivo zadatak vrijeđat i kroz vas iskoristit, kroz vaša pitanja da provlači svoje teze. Tako da ja samo mogu izrazit želju da će državno odvjetništvo kad budemo pred slijedećim,

Hvala g. predsjedniče. Poštovani glavni državni tajniče, iznošenjem paušalnih tvrdnji od strane oporbe da cure informacije u nekim slučajevima diskreditiraju se uloženi napori i rad DORH-a u cjelini, te se potiče nepovjerenje javnosti u njegov rad. Držim da to nije dobro, svi mi u javnom prostoru bi trebali iznositi samo pouzdane i točne tvrdnje kako bi vratili bar malo povjerenja javnosti u pravosuđe u cjelini. Što kanite vi poduzeti u svom djelovanju da pridonesete vraćanju povjerenja javnosti u DORH kad mi kao politika vjerojatno ćemo i dalje biti na svojim stranama? Hvala lijepa. **Jandroković, Najkraće moguće, mislim dalje snažiti DORH, postupati po Zakonu o kaznenom postupku, prvenstveno po, po, po Ustavu RH i jačati DORH kao samostalno i neovisno pravosudno tijelo koje nije ni sada, niti će ikada biti ovisno u, bilo o kojoj Kolegice Curiš Krok izvolite. **Curiš Krok, Anita (SDP)** Hvala predsjedniče. Evo poštovani državni odvjetniče, da li mislite i dalje tužiti novinare za sve ono što vam se ne sviđa? Već smo upoznati da vaš odnos prema novinarima naravno nije nimalo niti radostan, niti lip. Nedavno je jedna novinarka izjavila da ste ju verbalno napali pred kamerama jer je navodno znala za neka uhićenja i akciju. Naravno da novinari trebaju pitati, da novinari trebaju saznati, ali znamo i također da novinari dosad nisu kompromitirali kompromitirali ni jednu akciju. Postavlja se pitanje da li uopće razumijete demokraciju i zanima me da li kao glavni državni odvjetnik planirate se početi boriti za tu slobodu medija s obzirom da na stranicama DORH-a navodite da ćete stvarati upravo uvjete za zaštitu temeljnih sloboda? **Turudić, Ivan** Dakle, ja sam tužio jedanput u životu novinara, jedan jedini put 2014.g. koji je napisao da sam gori od četničkog vojvode Šešelja. Vi imate pravo smatrati da nisam to trebao učiniti. To je jedina tužba i ta tužba nije dobila pravosudni epilog, ona je otišla u zastaru na Županijskom sudu u Rijeci. Toliko o mojim učestalim tužbama. Vi ste rekli da sam ja napao novinarku. Novinarka je, to je bilo nakon sjednice saborskog odbora pred, pred Lisinskim me je pitala, ja sam odgovorio na pitanje. Ako se njoj nije svidio odgovor meni je jako žao, ne znam na koji način sam povrijedio njeno, njeno pravo da se bavi s ovom profesijom,

s obzirom na veliki interes javnosti, a pogotovo od vašeg stupanja na dužnosti, za rad državnog odvjetništva, posebice u predmetima korupcije i organiziranog kriminala, kao i ratnih zločina počinjenih u Domovinskom ratu, koje bi aktivnosti prema vašem mišljenju trebalo dodatno pojačati kako bi se osigurala najviša razina učinkovitosti u postupanju? Nadalje, kao član Odbora za obitelj, mlade i sport želim istaknuti važnost zakonskih izmjena usvojenih radi suzbijanja nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Stoga je nužno dodatno ulagati napore u cilju zaštite žrtava i strožeg kažnjavanja počinitelja kaznenih djela nasilja.

Što se tiče vašeg prigovora kojeg ima puno u javnosti da, da je politika nekažnjavanja preblaga, mi to možemo postići jedino ulaganjem žalbi na odluke o kazni i to činimo redovito. Ja sam u svom uvodnom izlaganju naveo da su ove tri, tri skupine predmeta koje ste naveli na našoj listi prioriteta, od, od njih 3, od 3 skupine najveći porast imaju kaznena djela protiv nasilja u obitelji, kažem to je na listi prioriteta i mi ćemo učiniti sve da se, da budemo što efikasniji u tome. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče. Poštovani glavni državni odvjetniče, kako komentirate to da je predsjednik sabora nakon samo tri dana zasjedanja organizirao glasanje, što je omogućilo da zastupnik Josip Šarić može sići s dužnosti prije uhićenja, zvuči li vam to sumnjivo i hoćete li ispitivati tko je sve imao informacije o uhićenju, a da ih nije trebao imati? Znači sabor je počeo nakon ljetne stanke 18.9., to je srijeda, a u petak 20.9. sazvano je glasovanje o ostavci Josipa Šarića, što je krajnje neuobičajeno i tada se skupila HDZ-ova većina kako bi to izglasala. Vama stvarno to nije nimalo sumnjivo i nećete ništa poduzeti po tom pitanju? **Jandroković, dakle vi tražite da državni odvjetnik procjenjuje glasovanje i dnevni red HS? Vrlo neobična ovaj s vaše strane primjedba. Dakle i zbog javnosti MIP je tada predložio 7 odluka, 7 odluka. Bilo je promjena zastupnika, bilo je zahtjeva za skidanjem imuniteta da ne govorim o drugim točkama koje su bile na glasovanju. Dakle, tako nešto stvarno nisam očekivao od saborskog zastupnika. Izvolite odgovor. (HDZ)** Kolega Mažar, povreda Poslovnika. Izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Predsjedniče članak 238. pa u stvari i vi ste sami rekli. Kolega je friški, novi i razumijem da možda još ne zna i Poslovnik i rad Hrvatskoga sabora, ali taj petak smo imali 10 točaka dnevnoga reda. Od toga je jedna točka bila Mandatno-imunitetno povjerenstvo i 7 odluka za 7 različitih zastupnika. Od toga su neke bile vezano i za kaznene postupke protiv članova oporbe, pa pitajte onda i oporbu da li su oni tražili glasovanje radi njihovih zastupnika kad ste tu, pa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Mažar bila je replika, dobivate opomenu. Kolega Bauk, izvolite. Gospodine predsjedniče zahvaljujem. Članak 238. nemam namjeru replicirati. Želio bih pohvaliti vašu inicijativu za nivo rasprave i smatram da argumentacija da je neki zastupnik friški i novi sa ciljem da ga se omalovaži ne bi trebala biti argumentacija u ovoj raspravi danas. Hvala. Dobro. To nije tako gruba kvalifikacija da bi se zbog toga davala opomena, ali da dobije kolega Mažar opomenu jer je replicirao, a ne koristio povredu Poslovnika. Kolega Živković, izvolite. Hvala predsjedniče. Evo ja sam isto primijetio to da me se pokušava diskvalificirati na način zato jer sam mlad i zato jer sam tu novi, pa bih pozvao da se zaštiti zastupnike od takvog govora. Znači povreda Poslovnika 238. omalovažavanje zastupnika. Dobro. Imate pravo na to reagirati. Ja neću vam davati opomenu i pozivam kolegice i kolege da ne kvalificiraju druge zastupnike, ali ovo je zaista bila blaga kvalifikacija u odnosu na ono što čujemo svaki dan, tako da ništa. Idemo dalje sa radom. Odgovorit će sada glavni državni odvjetnik na repliku, izvolite. **Turudić, Ivan** Ja ne mogu odgovoriti na pitanje kako komentiram odluku predsjednika sabora da se radi, da se glasa o prestanku zapravo o ostavci osumnjičenika u jednom kaznenom predmetu. Već sam to ponovio puno puta pa ću ponovo. Dakle, DORH odnosno USKOK je imao spreman zahtjev Mandatno-imunitetnog povjerenstvu za skidanje imuniteta protiv navedenog osumnjičenika. U petak je to bilo u poslijepodnevnim satima. Do nas je dopro glas da je čovjek podnio ostavku, onda je taj zahtjev postao bespredmetan. Nakon što smo ocijenili obranu obranu optuženika utvrdili smo da nema razloga da mu se odredi istražni zatvor niti po jednoj zakonskoj osnovi iz članka 123. Zakona o kaznenom postupku. Eto. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Povreda Poslovnika kolegica Benčić, izvolite. Povreda članka 238. Evo mada znam da riskiram opomenu, ali moram reći upravo vas je to kolega i pitao nije li činjenica to to saborski zastupnik znao, da je išao sam podnijeti ostavku, a da vi još niste uputili zahtjev Mandatno-imunitetnom povjerenstvu nego je on bio u USKOK-u i DORH-u nije indicija za eventualnu istragu o curenju informacija. Upravo vas je to kolega pitao. Kolegice Benčić, neću vam dati opomenu, ali nij eto pitao kolega. Kolega je nešto sasvim drugo pitao, pa zbog toga sam ja i reagirao. Idemo dalje, kolegica Salopek. Izvolite. poštovani predsjedniče, uvaženi državni odvjetniče živimo u jednom beskrupuloznom političkom, medijskom, internetskom, komunikacijskom ozračju gdje baš svatko može vrijeđati svakoga kako god hoće. Kako i na koji način bolje možete pratiti govore mržnje, širenje laži i neistina koje isto tako naravno štete i otežavaju rad Državnog odvjetništva. drugo pitanje, jeste li s obzirom na porast neriješenih predmeta jer je više predmeta zaprimljeno u prošloj godini razmišljali o nekoj strategiji zapošljavanja većeg broja unutar Državnog odvjetništva. I naravno evo pohvalila bih ovu vašu visoku stopu ažurnosti 96% što je potvrda visoke učinkovitosti rada. **Jandroković, Gordan Dakle, točno je da je porastao broj neriješenih predmeta za nešto manje od 5%, ali je porastao i broj riješenih predmeta za oko 2 i pol posto. To je detaljno obrazloženo u Izvješću. Što se tiče kaznenih djela govora mržnje, to je je jedno od onih kaznenih djela gdje je bitan porast novoprimljenih predmeta. Mi sada imamo, mislim da imamo 21 optužnicu, a kao postoji kazneno djelo iz članka 325 postoji i prekršaj, zavisi o težini i karaktera djela za što će biti počinitelj optužen. izvolite. **Marković, Ivana (SDP)** Zahvaljujem. HDZ je stranka pravomoćno osuđena za kriminal i korupciju, stranka koja funkcionira na principima organizacije i zna se koje, svaka organizacija ima svog odvjetnika, a takav odvjetnik ne brani osobu već organizaciju. Ja sam sigurna da je vama pripala takva uloga glavnog državnog obveznika jer ste se deklarirali kao HDZ-ovac i to vam je bila referenca. Vi ste obveznik jer vas je imenovanjem HDZ na to obvezao da čuvate organizaciju i da minimalizirate štetu i to smo vidjeli u protekla dva hapšenja, ispričavam se uhićenja kada su i ravnatelj i gradonačelnik, zastupnik postali bivši i vidjeli smo kakav ste model organizirali. Vas čovjek u izvještaju nema što za pitati, vi ne želite poboljšati rad ove organizacije, nezavisne institucije jer se zna koja je obveza glavni državni odvjetniče. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Izvolite odgovor. Povreda Poslovnika. Hajde sad smo krenuli kolegice i kolege ono sa onim što sam molio da ne činimo, jer imamo još jako puno odnosno replika 52 kao što sam rekao. Tako da nemojmo koristiti sad povredu Poslovnika da bi u stvari polemizirali i replicirali onome tko je replicirao glavnom državnom odvjetniku, pa bih vas molio kolegice da povučete povrede Poslovnika jer ja procjenjujem da ih nije bilo. Izvolite odgovor glavni državni odvjetniče. Hvala vam. **Turudić, Ivan** Poštovana zastupnice količina vaših uvreda koje ste izrekli sada ne doprinosi ništa vašim argumentima, vi nemate argumente. Vi ste rekli, molim, da nastavim … vi ste iznijeli obične uvrede i difamacije. Dakle, ja sutra ne moram biti glavni državni odvjetnik imam svoj život i svoju karijeru, polemizirati s vama oko toga mislim da je sasvim da je promašeno, da je nepotrebno i pogotovo ne želim uzvraćati uvredama koje ste vi izrekli. Kolegice Šimpraga izvolite. i postupate li npr. kada se zabranjuje izložba koja govori o običajima, kulturi i tradiciji jedne nacionalne manjine na prostoru RH? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Turudić, Ivan** DORH o sadržajima svojih izvida ne obavještava javnost izvidu koji se provodi. Jasno smo na stavu koje sam izrekao nekoliko puta danas da i govori mržnje djelo koje se procesuira to je djelo kazneno djelo iz čl. 325. Kaznenog zakona i mi ga procesuiramo i vjerojatno je da ima takvih postupaka to je što vam ja mogu reći. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Predsjedniče Sabora, uvaženi glavni državni odvjetniče. Pa vi ste i na sjednici odbora, ali isto tako ovdje u uvodnom u uvodnom izlaganju istaknuli zapravo problem u dobnoj strukturi državno odvjetničkih dužnosnika i vidimo zapravo da na razini općinskih državnih odvjetništava nema dužnosnika mlađih od 30 godina. Jako mali broj dužnosnika između 30 i 35, a najveći broj je između 40 i 45 i to je zapravo nekakav trend koji imamo unazad zadnjih nekoliko godina da stari dobna struktura unutar državnog odvjetništva. Smatrate li možda da bi trebalo mijenjati i Zakon o pravosudnoj akademiji i Zakon o državnom odvjetništvu da se ipak omogući lakša fluktuacija i dolazak ljudi izvan državnog odvjetništva u državno odvjetništvo i da se zapravo ranije stječe status državno odvjetničkog dužnosnika za one koji zadrže status vježbenika? Ivan** Apsolutno da, apsolutno da i ne samo to što ste naveli nego bi trebali učiniti protočnost cijelog sustava državnog odvjetništva sudstva, odvjetništva svih grana koje čine pravosuđe. Bilo bi dobro da se na natječaj na oglase za upražnjena mjesta zamjenika državnih odvjetnika javljaju primjerice i odvjetnici koji imaju potreban staž. U tu svrhu je nužno redefinirati ulogu Pravosudne akademije odnosno Državne škole za pravosudne dužnosnike, a izmijeniti Zakon o Državnom odvjetničkom vijeću. I moram iako nije moja ovlast, nije moje područje to nužno implicira izmjenu Zakona o Državnom sudbenom vijeću. izvolite. **Knežević, Viktorija (Centar)** Poštovani g. glavni državni odvjetniče. Već više kolega saborskih zastupnika je izrazilo određene primjedbe na način na koji vi komunicirate sa nama saborskim zastupnicima da umjesto odgovora na vrlo konkretna pitanja na profesionalan i nepristran način da se upuštate u političke obračune sa zastupnicima opozicije. Ono što mene puno više zabrinjava je kako vi komunicirate sa vašim kolegama u državnom odvjetništvu? Kako komunicirate iza zatvorenih vrata kad ovako komunicirate pred kamerama? A složit ćete se da je komunikacija sa vašim suradnicima bitna pretpostavka efikasnog rada jer o državnom odvjetništvu niko ne može ništa učiniti sam. Smatram da je način komunikacije više odraz vašega karaktera nego nedostatka komunikacijskih vještina i zbog toga sam kao zastupnica ozbiljno zabrinuta da ćete svojim radom samo uzrokovati dodatne poremećaje u radu državnog odvjetništva, a ne nikakve …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… pozitivne Ivan** … naravno imate pravo, moja komunikacija sa kolegicama i kolegama u DORH-u i u svim državnim odvjetništvima u RH je odlična, nemam apsolutno nikakvih problema. Jedan od prvih poteza koji sam učinio da sam obišao sva državna odvjetništva u RH što nije učinio nitko od mojih prethodnika nikada. Dakle, ako vi imate neke druge podatke o mojoj lošoj komunikaciji iznesite ih u javnost. A nije dobro insinuirati nešto što nije istina. izvolite. **Mujkić, Ivana (DP)** Hvala vam. Evo poštovani državni odvjetniče u izvješću stoji da ste tijekom 2023.g. zaprimili 24 kaznene prijave za rad na predmetima ratnih zločina. U izvješću stoji isto tako da je on nešto niži od prethodne godine, međutim stoji objašnjenje da je on zapravo u razini svih prethodnih godina. Prije svega smatram da je zaista žalosno i tužno da sa odmakom od 30 godina i dalje svake godine imamo otprilike podjednak broj tih kaznenih prijava i da je to priča koja je davno trebala biti završena s obzirom na odmak vremena i da su sada te istrage zaista i teško provedive s obzirom da su i brojni svjedoci preminuli itd.. Neki će reći možda da je ova tema prošlost, međutim svima onima koji još uvijek čekaju presudu i koji čekaju pravdu za svoje najmilije ona nikad neće biti završena. Upravo stoga smatram da ne trebate nosit teret svih vaših prethodnika, međutim sada ste vi glavni državni odvjetnik i s odmakom od nekoliko godina ćemo raspravljati o tome što ste vi učinili. Stoga vas pitam vezano za prijavu koji je podnio Centar dr. Šretera vezano za Operaciju Vukovar kojom su obuhvaćena 54 visoka oficira JNA, ukoliko ne znate konkretno o tome zanima me …/Upadica

Ali to vam ovisi, to sam rekao na sjednici Odbora za pravosuđe ovisi dogodi se otkrije se neki ratni zločin i procesuira se npr. 15 osoba i automatski brojka poraste, to se evidencija vodi po broju osoba. Što se tiče ovih udruge dr. Šreter, ja sam primio saborskog zastupnika Mlinarića i njegovog odvjetnika kolegu Živkovića oni su podnijeli kaznene prijave, provjerili smo sve navode njihovih kaznenih prijava, pa tako i Operaciju Vukovar po svim kaznenim prijavama rade izvidi. Moram napomenuti da se negdje preklapaju njihova kaznena prijava sa već provedenim radnjama, uglavnom postupa se po tome. Slažem se s vama iako znam da će biti sve teže i teže niti jedan ratni zločin ne bi bilo dobro da ostane neprocesuiran, ali ostat će budimo sigurni ako pogotovo se ne smije … …/Upadica

Hrvatskoj se ponovno preporuča da revidira Zakon o kaznenom postupku i Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u skladu sa strategijom sprječavanja korupcije kako bi dodatno bi dodatno povećala učinkovitost istraga i kaznenog progona počinitelja u predmetima korupcije. Što DORH misli poduzeti po tom pitanju i razmatrate li vi uopće ovu preporuku? Jeste li možda opet član neke radne skupine za poboljšanje zakona kao što ste bili u slučaju lex AP ili naprosto smatrate da će se učinkovitost istraga osobito političke korupcije poboljšati ako obavijestite Plenkovića i HDZ-ovce na visokim pozicijama

Plenkovića kako vi kažete niti o čemu. To je uvredljivo, ali molim lijepo ako vi imate potrebu vrijeđati samo vrijeđajte. Što se tiče izmjena Zakona o kaznenom postupku, da član sam radne skupine. Iza mene stoji određena karijera znate i u radnoj skupini sam sudjelovao i prije 20 godina i neovisno o tome koja politička opcija je bila na vlasti. Što se tiče izmjena Zakona o kaznenom postupku i Zakon o USKOK-u tu kucate na otvorena vrata. Da, rade se stvari upravo sa preporukama Europske komisije koje ste vi naveli. Kolega Hrebak, izvolite. jednostavno reagirati na ovo što ste vi danas u svom izvješću jasno naglasili, a to su alarmantni podaci o stanju u državnom odvjetništvu. Dakle, mi imamo veliki dio državnih zaposlenika zaposlenika u državnom odvjetništvu koji su stariji od 55 godina. Mi ako se ne pokrenemo kao, kao, kao sustav, kao zemlja mi ćemo jednostavno devastirati daljnjim tijekom državno odvjetništvo. Moje pitanje konkretno i isto tako ste rekli da su suci bolje plaćeni od državnih odvjetnika, moje konkretno pitanje je da li ste već razgovarali o tim alarmantnim podacima sa ministarstvom, da li imate neke garancije od ministarstva da će preko Vlade u državnom proračunu osigurati sredstva i da li smo svjesni problema u kojem se državno odvjetništvo danas nalazi s obzirom na kadrovsku devastaciju zadnjih 10-ak godina? **Jandroković, Nisam dobro razumio, nisu suci, nemaju suci veće plaće nego što imaju državni odvjetnici, ali i to treba napomenuti suci mogu zaraditi izvan od raznih dežurstava koja se često preklapaju, koja se često zapravo množe tako da nije rijetkost da sudac na županijskom sudu neću reći niti jednom ima 4,5 tisuće ku… eura plaću zaradu godišnju koliko ima glavni državni odvjetnik, ali ne treba se bavit sa sucima. Drago mi je da ste, ja se ne trebam baviti sa sucima, drago mi je da ste upozorili na temeljni problem. Temeljni problem je kadrovska devastacija državnog odvjetništva. I ja vas tu cije… u pravu ste, nemam vam šta reći osim da ste u pravu. **Vukušić, Mate (SDP)** Zahvaljujem se predsjedniče. Poštovani državni odvjetniče pitanje nije iz ova 4 mjeseca kako sugerira gospodin Deur da se samo takva postavljaju. Pitanje je odnosi se na slučaj iz izvještajnog razdoblja 2023. godine. Dakle, mediji su krajem prošle godine javljali kako je podignuta optužnica protiv predsjednika uprave HEP-a Frane Barbarića zbog bespravne gradnje na Hvaru. Državno odvjetništvo u Splitu tereti ga da je u uvali Sinjava u zaštićenom obalnom području mora bez dozvole izgradio stambenu zgradu na kat, bazen sa strojarnicom i cisternu za vodu. Par mjeseci prije službenici Policijskog nacionalnog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala po nalogu USKOK-a dolazili su u HEP i od tamo izuzimali dokumentaciju što se prvenstveno odnosilo na prodaju viška plina. Pretpostavljam da se sjećate te afere. Unatoč golemom pritisku javnosti Barbarić nije smijenjen zbog toga nego zbog bespravne gradnje na otoku Hvaru. Dakle, pitanje je hoće li biti neke istrage i optužnice protiv Barbarića jer se nekako izgubilo gotovo 15 miliona eura u trgovanju viškovima plina? **Jandroković, Gordan Isključite se kolega Vukušić. **Turudić, Ivan** Ponavljam vam po n-ti put da se o izvidima sadržaja izvida u konkretnim predmetima ne mogu izjašnjavati pa tako ni u ovom predmetu za koji pitali. Ne kažem niti da se rade izvidi, niti da se ne rade izvidi. Kolega Barbarić, izvolite. Prisjetit ću se atmosfere pri vašem imenovanju koja je bila na granici linča, spominjao se državni udar. Prisjetit ću se iz kampanje ključnih poruka današnje oporbe pa me ne začuđuje ni tijek dosadašnjih rasprava i upita. Dakle, po meni to je rezultat dubokih podjela u hrvatskom društvu. Dijelimo se od onih svjetonazorskih tema lijevih, desnih, Dinama, Hajduka i svega ostaloga. Pitam u takvoj atmosferi, u takvom okruženju koliko otežava i otežava li rad državnog odvjetništva ne vas iz državnog odvjetništva, koliko to usporava proces izgradnje neovisnih institucija za koje se svi toliko zalažemo? Zahvaljujem. **Jandroković, Ja ne želim docirati niti jednoj jedinoj instituciji ali bilo bi bolje da je bolja atmosfera kada se raspravlja pa i u ovoj sabornici da se raspravlja snagom argumenata, a ne napadima ad hominem. To me ima i s tim moramo živjeti a šta ćemo. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani državni odvjetniče pa da baš spominjete snagu argumenata ovoga ja vas, ja bi vas pitala dakle mnogi Plenkovićevi ministri su dosada dali ostavke nakon mnogobrojnih afera, a davali su ostavke i nakon što mi to iz opozicije tražili kao i sami mediji. Da ne spominjemo sve ostale afere iz Plenkovićeve Vlade vidne milijunske afere u javnim poduzećima i namještenja natječaja čemu smo upravo svjedočili u slučaju Škorić Šarić. Dakle, evo vam moji argumenti. Vidjeli smo što se dogodilo sa visoko pozicioniranim HDZ-ovcima koji su se netom prije nego što je sve isplivalo na površinu riješili svojih dužnosti kako ne bi zapravo uznemirili velikog vladara Andreja Plenkovića. A hoćemo li sada svjedočiti novom modelu u radu Državnog odvjetništva pa će oni svi prvo dati ostavke, nakon što im vi date mig da se nešto sprema protiv njih kako bi eto uništili dokaze, počistili stvari ispred sebe ili je ovakav scenarij za ministre nerealan, budući da se ipak radi o krupnim HDZ-ovim ribama. Ivan** Niste iznijeli niti jedan. Kad ste vi rekli da sam ja dao mig nekome, to nije argument to je tvrdnja koja je netočna. To je, to Nemojte, nemojte./… Govorili ste o migu. …/Upadica predsjednik: Molim vas kolegice Radolović nemojte dobacivati iz klupe, kolegice Bušić isto tako, smirite se. Rasprava ide dobro, malo bude na rubu nekada ali sve je u redu. Izvolite./… Govorili ste dakle o nekakvim migovima, nema nikakvih migova, Kad bi bilo modela postupanja, onda bi ispalo da smo mi stvarno obavještavali o nekome. U konkretnom slučaju baš. Pa nisu to bile istovremeno ostavke. Jedan je dao ostavku mjesec dana, prije mjesec dana i više, ostao je član uprave. Jedan je dao u petak. Ja sam jasno obrazložio da je bio spreman zahtjev Mandatno-imunitetnom povjerenstvu. Ne znam davanje ostavke je nečiji osobni čin, baš me briga što, tko je dao ostavku i zašto je dao ostavku i to nije kazneno djelo znate. Nije kazneno djelo za koje se goni niti po privatnoj tužbi niti po službenoj dužnosti. Marijana (Nezavisni)** Hvala lijepo. Poštovani državni odvjetniče, Srbija si je zakonom uzela ovlasti malog Haga na način da želi procesuirati ratne zločine, tzv. ratne zločine koji su se dogodili na području druge države. Tu bilježimo i slučajeve i Purda i Marića ali i nedavne i nedavne optužnice za naše pilote. Mene zanima imate li vi kao Državno odvjetništvo nekakvu suradnju i komunikaciju sa srbijanskim tužiteljstvom? Znamo li koji se hrvatski branitelji nalaze na tzv. crnoj listi Srbije? Ako znamo, jesmo li obavijestili te hrvatske branitelje da ne prelaze granicu, dok naše Državno odvjetništvo i Ministarstvo pravosuđa ne uspiju nekako taj srbijanski zakon odnosno čl. 2 i 3 koji su sporni u tom zakonu, staviti van snage jer takav zakon u međunarodnom kaznenom i poredbenom pravu u stvari ne ne postoji. Ja sam naručila njegovu analizu i mogu vam je također dostaviti. Cijela EU se nad tim zgražava …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… ali mi moramo djelovati da bi zaštitili naše građane. Ivan** Hvala unaprijed na ovoj ponudi da ćete mi dostaviti zakon. Nemamo nikakvu suradnju sa, sa Srbijom. Prije dva ili tri tjedna sam bio u Crnu Goru, u Crnoj Gori na sastanku tužitelja iz zemalja bivše Jugoslavije. Tamo je bio i tužitelj Srbije ali nismo komunicirali. Što se tiče zakona naravno to je uzurpacija međunarodnog prava, to nije nikakva univerzalna nadležnost, to je neka samoproglašena nadležnost. Srbija je pokušala da doći do Ejupa Ganića bosanskog političara u Londonu i do i do Divjaka, ne znam kako se Jovana Divjaka u Beču i bili su …/Govornik se ne razumije./… rekli su vi kršite povelju Ujedinjenih naroda vi se ne ponašate kao država vladavine prava. Dakle vaša konstatacija je točna, to je tako. Mi sa Srbijom nemamo apsolutno nikakvu komunikaciju. Što se tiče podataka, ako postoje, ja ih nemam, ja ne znam za njih o osobama koje se traže. Signifikantno je da postupci razne radnje protiv pilota počinje uvijek oko obljetnice Oluje. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Poštovani glavni državni odvjetniče, poznato je i spomenula sam to već u stanci da je tokom uhićenja ministra Horvata koji je uhićen na dužnosti, reakcija premijera bila krajnje neprimjerena i prema DORH-u i prema USKOK-u u smislu da je zamjerio što nije bio obaviješten o tome da će mu ministar biti uhićen na dužnosti. Mene zanima konkretno s obzirom na to da je evidentna promjena prakse i u slučaju uhićenja direktora Hrvatskih cesta kao i gradonačelnika Otoka, gdje su evidentno znali da će biti uhićeni pa su prethodno dali ostavke, jedan u Hrvatskim cestama, a drugi ovdje u saboru. Zanima me, je li ikada u bilo kojem razgovoru sa premijerom ili bilo kojim drugim članom vladajuće koalicije

Poštovani državni odvjetniče, evo danas kada raspravljamo i puno vas pitamo stvari vezano za rad Državnog odvjetništva ali i vezano za vas, da ne bi shvatili da zanemarujemo i vašu sigurnost. možete li nam, nas obavijestiti o napretku istrage vezano za propucavanje vašeg auta. Ipak ste vi državni odvjetnik i trebali smo dobiti informacije jeste li i koliko ste još uvijek ugroženi. Ivan** Procjenu ugroženosti ne donosim ja nego nadležna tijela pri Ministarstvu unutarnjih poslova. Nemam nikakve informacije o tome tko je propucao moj automobil, tko je pucao na njega. Svjedoci smo reakcije od javnosti koja dolazila se iz tijela oporbe gdje je rečeno da, da sam maltene sam sebi pucao u auto, a takve su stvari dolazile i od predsjednika države. Mislim da je predsjednik države svojim ponašanjem zapravo stavio metu na moja leđa i da je doprinio tome da, da se stvori takva atmosfera. Ne, naravno da nije predsjednik države u tome sudjelovao ali doprinio da se stvori takva atmosfera. Kad mi nadležna tijela nešto kaže, kažu ako budem u mogućnosti ja ću vam to prenijet. Idemo dalje, kolega Grmoja izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala. Poštovani državni odvjetniče, na jutrošnjoj sjednici Odbora za pravosuđe ste me korigirali kako je imovinska korist koju je USKOK 2023. oduzeo u borbi protiv korupcije puno već od 2,2 milijuna eura, jer se veći dio navodno se naplatio dobrovoljno. Moguće da je to točno dakle ne dvojim u to što ste rekli no ja se referiram na podatke koji stoje u izvješću na 190, 189-oj stranici izvješća, a predlažem da u slijedeće izvješće unesete i ove podatke ako je to moguće, međutim neovisno o toj vašoj tvrdnji kako je puno veći iznos koji USKOK naplati u borbi protiv korupcije, EU je procijenila kako hrvatski građani samo od korupcije gube 15% BDP-a odnosno 11 milijardi eura i ja vas želim pitati jeste li vi zadovoljni sa radom USKOK-a? Ivan** Dakle prva stvar, te podatke koje, koje tražite da vam u slijedećem razdoblju iznesem to su podaci koje imaju sudovi znate, sud, sud naloži da se u paricijskom roku dobro, dobrovoljno namiri obveza, oni imaju te podatke, tražite to od njih, najbolje od Ministarstva pravosuđa. Radom USKOK-a, ja sam zadovoljan radom USKOK-a, ali ako govorite o, o stopi korupcije, pa mislim da nitko u, u Hrvatskoj ne zna koliko je ona stvarna i da upravo iz tih razloga je jako teško govoriti. Nije nužno povezivati dobar rad USKOK-a sa, sa, sa velikim brojem koruptivnih kaznenih predmeta. USKOK radi svoj posao dobro i odgovorno, ljudi koji su zamjenici ga rade stvarno dobro, predano i rade puno više nego što je radno vrijeme. Kolega Zekanović izvolite. uzeo nepripadajuću materijalnu korist, radi se o Peđi Grbinu da ipak kažemo, koji je uzeo 7 tisuća eura. Ja sam prijavio vašoj prethodnici s kaznenom prijavom Peđu Grbina, znam da ne možete dat podatke, ali evo ako ima tu elemenata volio bi da Peđa završi u zatvoru jer je zaslužio, ne radi njega. Dalje, drugo, zanima me ako neke stranke, nije bitno što se radi o Mostu, npr. potroše 200 tisuća kuna neopravdano, a to je revizija dokazala reprezentaciju, konkretno na bifteke, je li to možda ima elemenata za kazneni progon, čisto nije stvar Mosta nego onako generalno? I možda evo komentar na jednu finu mirnu atmosferu danas, jesu li možda oporbeni kolege možda malo u strahu što sada konačno imamo jednog objektivnog glavnog državnog odvjetnika, pa pogotovo oni koji su čelnici lokalnih samouprava malo strepe da nešto ne bi izašlo na vidjelo? **Jandroković, mislim da nije korektno zazivati i željeti da netko od kolega ode u zatvor… …/Upadica Zekanović: Grbin./… Dobro, dobro, al nemojmo na taj način, mi smo ipak zakonodavno tijelo, predstavničko tijelo, to su preteške riječi i čujemo ih i s druge strane, pa isto apeliram da to ne govorimo, tako da izbjegavamo takve kvalifikacije, a evo sad odmah imamo i tri povrede Poslovnika, kolega Grmoja izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je čl. 238., pa dosta je više ovih laži, dakle 200 tisuća kuna je ukupna reprezentacija jedne stranke u cijeloj godini, dakle događanja i sve i pričati ove priče da je netko potrošio na bifteke, pa to je ispod, ispod svake razine, nisam dosad reagirao, ali više se, više se to ne može slušati, dakle svašta si dopuštate, možda vi

Moram vam to sada reći, vi ste izrekli puno sličnih kvalifikacija kao sada kolega Zekanović i nisam vam davao opomene, niti sam utjecao na vas, to je vaš bio tadašnji odabir i stil. Dakle svako odabire način na koji će govoriti i percepciju kakvu će o njemu imati građani, tako da nekako kad se vi javite i ukazujete na to, to mi malo onako ne ide, al dobro imate pravo na to. **Ledenko, Ivica (MOST)** Poštovani predsjedniče, povrijeđen je čl. 238., g. Zekanović iznosi kvalifikacije i omalovažava zastupnike, a zapravo danas je bila miran odbor, ja sam bio na tom odboru isključivo zato što je g. Zekanović zaspao,

da, ne znamo mi šta radi naš kolega rano ujutro. Idemo dalje, još imamo jednu povredu Poslovnika, kolegica Benčić izvolite. Zahvaljujem, povreda čl. 238., kolega Zekanović nije samo vrijeđao opozicijske političare, već i samu instituciju državnog odvjetništva kada je instrumentalizirao poziciju DORH-a i USKOK-a da bi nagovještavao hapšenja, zazivao hapšenja ili prijetio njima opozicijskim čelnicima i drugim saborskim zastupnicima, iz opozicije mislim da je to krajnje neprimjereno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Rekao sam kolegice Benčić da je neprimjereno. Ja to nisam doživio da on prijeti, više je to bila neka njegova stilska figura koja nije bila po meni primjerena, ali nisam to doživio kao prijetnju, nemojmo sad malo preuveličavati. Još se javio ponovo kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani predsjedniče, 238., evo ja ću se ispričati kolegi Grbinu i ja mu ne prijetim, nisam mu prijetio, ali bi volio da svatko ako je odgovoran nek završi u zatvoru, pa i on, pa i on. Dakle, svatko ko je odgovoran ako mu se dokaže neka završi u zatvoru, pa čak i kolega Grbin. Što se tiče kolege Grmoje, meni je krivo što ste vi na neopravdan način potrošili 200 tisuća kuna reprezentacije, na što,

Hvala. Ne znam, šta je bilo pitanje, zastupnik Grbin i 200, 200 kg mesa? Nemam baš na to ništa reći. Državno odvjetništvo će poduzeti kazneni progon kad se pojavi osnovana sumnja da je osoba počinila kazneno djelo koje se vodi po službenoj dužnosti, to je što mogu reći o tome.

ključnih područja vašeg rada, to su prije svega presporo i neuspješno procesuiranje predmeta bez obzira na brojeve efikasnosti, pogotovo osjećaj onih najvećih afera tipa Agrokor. Slijedeća bi bila selektivnost u procesuiranju jer imamo stalno dojam da se na neki način ide i raspravlja o nekakvoj političkoj ili nekoj drugoj podobnosti. Nedostatak transparentnosti koja još više umanjuje ionako vrlo loše povjerenje javnosti u vašu instituciju. Nedovoljni i često nestručni resursi i kapaciteti, rekli ste to i sami da nemate dovoljno ljudi koji se ogledaju u sve većem broju neriješenih predmeta, vidjeli smo u ovom Izvješću da ih ima jako puno i odbacivanju i vraćanju optužnica na doradu. Pritisak političkih i interesnih pojedinaca da se netko procesuira, pa hajmo malo i one druge, a ne samo „zna se koje“. Moje pitanje konkretno prema vama glasi koji su konkretni koraci u ovim velikim aferama koje hoćete ubrzati … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … Samo isključite se. Evo ga, možete sada. ovisi o činjenici da su na primjer svjedoci nisu dostupni, da su u inozemstvu. Ostale stvari koje vi govorite to su vaše impresije. Ja ne mogu sada komentirati kad vi kažete stiče se dojam. Vi ga imate, ja ga nemam da je nešto presporo ili nešto da nije dobro. Poštujem vaše pravo da imate dojam, ali vaš dojam ne mogu komentirati. Žao mi je! **Jandroković, Gordan Poštovani unazad 15 godina podignuto je preko 70 optužnica za ratne zločine protiv pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u Bosanskoj Posavini. To su uglavnom bivše općine Bosanski Brod, Derventa, Modriča. Dok na suprotnoj strani svega ima nekoliko podignutih optužnica. Većinu optužnica podigao je sud u Doboju koji je po raspodjeli sudske nadležnosti za BiH pripao Doboju koji radi po zakonu RS-a. Zato skoro i nema optužnica s druge strane, jer sud koji bi trebao štititi pripadnike Hrvatskog vijeća obrane obrane ne radi svoj posao kako treba i doveo je pripadnike HVO-a do jako teških životnih trenutaka. Jeste li i ako niste hoćete li poduzeti adekvatne mjere kako bi zaštitili pripadnike Hrvatskog vijeća obrane …

Mi sa BiH, sa nadležnim tijelima BiH imamo jako dobru suradnju i sad u zadnje vrijeme smo svjedoci da nam oni ustupaju niz kaznenih predmeta, pa tako kaznenih predmeta koji se tiču bivših pripadnika HVO-a da se sude u Republici Hrvatskoj. To je proces koji, jednostavno koji traje i koji je kažem jako je dobar za razliku od Srbije što sam prethodno govorio. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani glavni državni odvjetniče. Ono što sam spomenuo i u traženju stanke, a provlači se i kroz ovo izvješće i vi ste to komunicirali je problem kadrovske strukture, problem kapacitiranosti i problem uopće perspektive kako DORH staviti u onaj pravi kadrovski okvir kakav nam je potreban da bi funkcionirao i da bismo mogli reći da popravljamo percepciju hrvatskih građana prema samom pravosuđu. Puno puta smo imali prilike čuti da glavni državni odvjetnik tko god to bio ovdje to kaže. Puno puta smo nakon toga čuli ministra pravosuđa ili predstavnika vladajućih koji je rekao da, mi na tome radimo. Ali onda kad vidimo u proračunu shvatimo da se ne događa skoro pa ništa i da se pet, šest, deset godina vrtimo u istom krugu kao onaj hrčak u kotaču. S obzirom na to sve moje pitanje za vas je da li imate bilo kakav hodogram kojim tempom će se rješavati i zakonodavni okvir i kadrologija? I drugo pitanje, Agrokor je danas puno puta spominjan, ne ulazim u genezu

Aha, dakle počet ću onda od kraja. Vještačenje se sad je u izradi, vještače austrijski vještaci. Mislim da je ugovorom predviđeno početkom 2025. godine. Je li to drugi ili treći mjesec nisam siguran. Ja mislim da sam dovoljno naglasio potrebu prvo da je kadrovska devastacija i potrebu kadrovske obnove. Što se tiče zakonskih propisa mislim da je Zakon o državnom odvjetništvu izmjene i dopune da su predviđene do kraja ovog kvartala, a Zakon o kaznenom postupku i Zakon o uredu za suzbijanje, Zakon o DOV-u itd. da da su do kraja drugog kvartala. To me nemojte baš hvatati za riječ. Uglavnom i ZKP. Zakon o državnom odvjetništvu sigurno kraj ove godine, a sad što će zakonodavac, što ćete vi učiniti to stvarno ne znam. **Jandroković, Zahvaljuje predsjedniče, poštovani glavni državni odvjetniče. Prijateljsko rješavanje spora prije arbitraže radi zaštite stranih ulaganja je jedan od dijelova ovog izvješća, pa me zanima zašto je takav način rješavanja sporova važan, kakve učinke on ima na stvaranje bolje investicijske klime, odnosno okruženja u Hrvatskoj, koja je uloga DORH-a u cijelom tom postupku? Hvala lijepo. **Jandroković, je najčešće jedna stana u postupku i mi pozdravljamo takav način rješavanja sporova. On je brži i učinkovitiji, isplativiji je zapravo, manji su troškovi, a veći su benefiti. To je trend u cijeloj EU da se sve više takvih stvari gospodarskih, trgovačkih, da se udalje sa sudova nego da se mirno rješavaju sporovi. Mi inzistiramo na tome i vidite u podacima da smo prilično uspješni, mislim da ćemo biti i uspješniji u tome. To je dobar posao radi građansko-upravni odjel DORH-a. izvolite. **Bježančević, Sanja (SDP)** Hvala. Ako je suditi po medijskim izvještajima, onda ste vi gospodine Turudiću uistinu društvena osoba što je naravno lijepo. Međutim, s obzirom na tu vašu razgranatu i raznoliku društvenu mrežu, ali i činjenicu da nerijetko volite prijateljevati i sa različitim lipotama, radostima sa optužnicama USKOK-a i DORH-a. Mene zanima na koji način funkcionirate u svom svakodnevnom poslu, u tim situacijama. Znamo da osoba na vašoj funkciji mora, napominjem mora biti i objektivna i transparentna i neovisna i ne biti u sprezi sa bilo kakvim mogućim kriminalnim situacijama ili osobama. Zanima me upravljate li vi situacijama sukoba interesa u kojima bi se mogli naći na vašem radnom mjestu, na koji to način činite ili to nije tema. Ivan** Vi ste odabrali temu, vi ste postavili jedno divno voajersko pitanje, a neka vam je to ako vam to čini zadovoljstvo samo izvolite, mene niste nimalo ni uznemirili niti zasmetali. Mislim da aludirate na Josipu Pleslić ex Rimac, dakle valja znati da sam ja sa Josipom Rimac dugogodišnji poznanik, a da sam 2016.g. podnio zahtjev za otklon u njenom predmetu. Možda je bilo bolje pitati neke nadležne moje prethodnike i prethodnice kako je došlo do toga da protiv nje uopće ne bude podignuta optužnica 2016.. Ja sam dobio spis u kojem je bila drugooptužena i rekao sam neću poznajem Josipu Rimac neću u tome sudjelovati i otklonjen sam ako niste znali. Ja ne zazivam nikakvo zlo Josipi Rimac, sačuvaj Bože želim joj sve najbolje, ali sada postavljati takva pitanja o nečemu što je bilo 2016. je vjerujte mi deplasirano. Bio je još jedan takav postupak 2023., opet mi je kao sucu Visokog kaznenog suda došao takav predmet

Poštovanje. U izvješću se navodi zadovoljstvo suradnjom između državnog odvjetništva i EPPO-a „dobra je i učinkovita“ citiram. Vi ste kao kandidata za glavnog državnog odvjetnika izrazili sumnju o potrebi otvaranja Ureda EPPO-a u Hrvatskoj no citiram tada ste rekli „To je politička odluka i treba je poštovati, oni brinu o financijskim interesima EU mislim da se prenaglašava njihova moć.“. Kako sada vidite daljnju suradnju s Uredom europske javne tužiteljice između ostalog i u odnosu na eventualno pitanje nadležnosti u nekom predmetu, europska tužiteljica Lura Kövesi najavila izmjene uredbe kojima se drugačije uredilo pitanje rješavanja sukoba nadležnosti EPPO-a i državnih odvjetništava. Naime, ona tvrdi da je bilo situacija kada je EPPO prema njezinom viđenju bio evidentno nadležna za istragu, ali se ipak nije uspio za to izboriti jer su nacionalne vlasti imale drugačije tumačenje, osobito kad su u pitanju slučajevi korupcije …/Upadica predsjednik: Dakle, ovaj citat koji ste rekli je točan i u cijelosti ostajem kod njega. Dakle, to je bila politička odluka koju valja poštovati. Valja napomenuti da je EPPO osnovan bitno prije nekoliko godina prije nego što sam dao takvu izjavu. Što se tiče ovog što je rekla europska tužiteljica da bi trebalo mijenjati uredbu, molim lijepo ako se izmijeni uredba onda će biti tako. Ali ona nije inicirana nikakvim postupanjem u Hrvatskoj nego da vam pomognem u Španjolskoj. U Španjolskoj je bio jedan sukob nadležnosti gdje je odlučeno u korist nacionalnog suda. Mislim u korist, odlučeno je da je nacionalni sud nadležan, a da nije EPPO. U Hrvatskoj do sada

problemima kadrovske neekipiranosti zbog niskih primanja, materijalnih uvjeta, konkurentnosti sudova itd., očekujem da će Vlada RH kao što je u svom zaključku i navela u narednom periodu poduzimati mjere i aktivnosti za daljnje povećanje učinkovitosti državnog odvjetništva, iako vidimo da je ono na visokih 96% pa bi radije rekla zadržati taj visoki postotak. Moje pitanje, kolko napadi na vas osobno, na državno odvjetništvo, podcjenjivački stav prema pravosuđu, pritiske koje imate, osude javnosti utječe da sve manje mladih se odlučuje raditi u pravosuđu i da postoje oglasi na koji se niko ne javlja, a i danas svjedočimo svim ovim napadima? **Jandroković, Ja opet mogu na razini dojma samo govoriti, ja smatram da to utiče na ove sve ove stvari koje ste naveli da treba samo pročitati predmet Europskog suda za ljudska prava slučaj Peša. Slučaj Peša Hrvatska je dobila po prstima u slučaju Peša zato što su visoki pravosudni dužnosnici negirali zapravo oni su povrijedili presumpciju nevinosti, oni su već osudili čovjeka prije nego što je bio uopće procesuiran. I dakle, molim sve zastupnice i zastupnike kada diskutiraju da uvijek vode računa o presumpciji nevinosti i o slučaju Peša. Nemojte samo govorili ali, nema ali, treba reći poštuje se presumpcija nevinosti bez ikakvog ali. Mislim da je to stvar, da još nismo sazreli kao demografsko društvo i da zlorabimo to tu instituciju. izvolite. **Ribarić Majanović, Ivana (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani državni glavni državni odvjetniče. Evo još jednom ću spomenuti što je kolegica maloprije rekla i vaš citat, znači na pitanje vezano za suradnju sa EPPO-om rekli ste „Oni će u meni imati lojalnog suradnika, kucati na otvorena vrata bit će sve u redu“, međutim već ovaj spomenuti citat ranije na N1 televiziji gdje ste rekli „Nisam siguran je li Hrvatska trebala osnovati to tijelo“ između ostalog i rekli ste „mislim da se prenaglašava njihova neka velika moć.“. Ono što me zanima je, kako je došlo do takvog velikog obrata u vašem stavu pošto ne djelujete kao osoba koja olako mijenja stavove te je li netko pokušao utjecati na vaše mišljenje? Hvala. Ivan** Pa niste mi uopće obrazložili u čemu se sastoji povreda mog stava, stvarno vas ne razumem. Dakle, EPPO postoji i ja sam rekao da je to politička činjenica da ono treba postojati. Gdje je kontradikcija između mojih izjava? Ako sam rekao da se možda trebalo razmisliti, pa znate li možda da EPPO kada je počeo raditi da nisu imali stolicu jednu, da nisu imali prostoriju u kojoj su mogli raditi. To slobodno pitajte informirajte se na pravom mjestu, dakle to je bio smisao moje izjave. A u krajnjem slučaju, mislite da ja nemam pravo misliti je li EPPO bilo potrebno osnivati u to vrijeme ili nije bilo potrebno? Bitno je ono što ja radim. Nikada nisam zanijekao činjenicu postojanja EPPO-a potrebu njegovog postojanja niti zakonsku regulativu. **Jandroković, Gordan Osvrnut ću se na ovo vrlo opasno i zlonamjerno obrtanje teza. Dakle, iz redova HDZ-a dobili ste pitanje utječu li napadi na vas osobno na to da sve manje ljudi želi ostati u sustavu DORH-a ili javiti se na ta radna mjesta. Ne bismo uopće imali problem da HDZ nije inzistirao na vašem imenovanju i čini mi se da smo i tada, a evo to vrijedi i dan danas zaboravili jednu činjenicu, a to je da glavni državni odvjetnik ne bi niti smio biti produžena ruka jedna političke grupacije nego bi trebao biti netko u koga ima povjerenje čitava hrvatska javnost, pa tako i predstavnici opozicije. Vi ste taj koji je nanio štetu DORH-u to potvrđuje i činjenica koliko je ljudi otišlo na vlastiti zahtjev za vrijeme vašeg mandata, a vaša veza s Josipom je jedan od razloga zašto smatramo da ne možete neovisno obavljati funkciju na kojoj ste sada. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Turudić, Ivan** Zapravo nemam odgovor kad to nije bilo pitanje. Bila je to najobičnija konstatacija i difamacija. Dakle, na voajerska pitanja sad sedmi put odgovarati mi je stvarno bespredmetno. izvolite. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Poštovani državni odvjetniče imam dva vrlo konkretna pitanja. Prvo se odnosi na ovo izvješće i činjenicu da ste bili sudac, a danas ste glavni državni odvjetnik. Odnosi se na navode iz ovog izvješća prema kojima se ocjenjuje da je u kaznenim predmetima sporazumijevanje između okrivljenika i državnih odvjetništava rijetkost. U izvješću stoji da okrivljenici nisu motivirani na sporazumijevanje jer računaju na blagu penalnu politiku sudova. Želim čuti vaš komentar da li se slažete s tom ocjenom i mislite li da hrvatski sudovi imaju blagu penalnu politiku. A drugo pitanje je također vrlo konkretno s obzirom na brojne upite koje sam dobila od građana RH zanima me je li pokrenuta službena istraga zbog nezakonitih izdavanja prostorno planske dokumentacije odnosno dozvola za gradnju u slučaju Una - mlin, gradnja hidrocentrale na Vrelu Una

na rijeci, na izvoru rijeke Une. Provode se izvidi i dalje vam, dalje vam ovaj ne mogu reći. Oprostite što je bilo prvo pitanje?

gotovo redovno podnosi žalbe radi odluka o kazni utječe na, govori to da mi nismo zadovoljni sa, sa, sa preblagom kaznenom politikom. O blagoj kaznenoj politici vrlo često istupa i predsjednik Vrhovnog suda gospodin Dobronić koji isto tako smatra da je preblaga kaznena politika, ali ipak treba naglasiti da kazna treba biti primjerna. Pogrešno je reći da se nekog treba najstrože osuditi treba ga se primjereno osuditi. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam predsjedniče sabora. Gospodine glavni državni odvjetniče ja stvarno vam želim i ovaj put, jutros na odboru sam rekao da budete hrabri treba puno hrabrosti u borbi sa koruptivnom mafijom koja je protkala svojim pipcima cijelo naše društvo htjeli mi to priznati ili ne i ovim putem još jednom javnosti podsjećam na jedinu moju kaznenu prijavu koju sam podigao kao saborski zastupnik prije 5 godina. U Šibeniku sam je predao na otoku Zmajanu na mjesto Bunje od nekih 3 kvadrata izgrađena je vila s bazenom i jedno 8 bungalova, politika je tu umiješana u vrhu. Ja sam sve detaljno obrazložio u svojoj kaznenoj prijavi na 15-ak stranica, nitko me nikad nije zvao, nitko me nikad ništa nije pitao i stvarno želim da idete do vrha u istrazi i borbi protiv korupcije gdje god vas to dovede. Neka pred vama strepe svi oni koji su na bilo koji način oštetili Hrvatsku i naše društvo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Turudić, Ivan** Hvala na dobrim željama, ali 3 metra ste rekli na 3 kvadrata je toliko toga izgrađeno, da rekli ste 3 kvadrata, mislim da ste pogriješili, ali to smo dogovorili na odboru da ćete se obratiti, da ćemo vidjet šta je, šta je s time. A u ostalom hvala vam na ovim dobrim željama. Državno odvjetništvo je samostalno neovisno pravosudno tijelo. **Jandroković, Gordan Poštovani glavni državni odvjetniče svima nam je poznato kolika je formalna, a još više operativna stvarna moć DORH-a, dakle državnog odvjetništva koje zastupa državu. Nažalost ja kao istraživač puno sam o tome pisao i ovdje ću kratko konstatirati da je da je to najtragičnije, najkorumpiranije i najveleizdačkije tijelo u RH pogotovo kad se radi u protekle 22 godine od kada je na čelu gospodin bio i još uvijek mislim da ima moć Mladen Bajić. i spoznaje što je javno tužiteljstvo bilo iz te geneze kad ste vi postavljeni ja sam javno objavio na fejsu da je to najveće kadrovsko postignuće u Hrvatskoj od '90.-te godine jer zapravo po vašem životopisu osobnom i profesionalnom ne pripadate toj korupcijskoj veleizdajničkoj strukturi koju predstavlja DORH u kontinuitetu i ja tu očekujem zaista da ćete vi poduzeti da se dogode ove … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … promjene koje Odbijam vašu konstataciju da je državno odvjetništvo veleizdajnička i korumpirana organizacija kako ste već rekli iz razloga to jednostavno nije točno. nije točno, to je vaš stav i vaš, to je vaša, vaša impresija. Ne znam jel treba šta odgovarati u vezi gospodina Bajića? Gospodin Bajić je savjetnik, radi na projektu o procesuiranju ratnih zločina u Ukrajini na jednom projektu radi. Toliko i neka njegova moć, neka njegova mistifikacija mislim da je sasvim nepotrebno. 238., naravno da u DORH-u ima čestitih ljudi jel, ali u ovoj kratkoći ja sam htio generalno reći, dakle u nizu dakle korupcijskih afera, a to je mišljenje niza stručnjaka EU dakle da je DORH ključno korupcijsko tijelo kad se radi o toj sprezi, a to ne znači da tamo nema čestitih ljudi. Prema tome, nismo se dovoljno razumjeli. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Jurčević ovo nije bila povreda Poslovnika, bila je replika dobivate opomenu. Kolega Šuta, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani državni odvjetniče moje pitanje se odnosi na kružne prijevare PDV-om na razini EU. To je jedan od velikih problema kako na razini EU tako i na području RH i sigurno da se trpe sigurno da se trpe velike štete za državni proračun. Riječ je o fiktivnim transakcijama, fiktivnim tvrtkama koje izazivaju ogromne probleme cijelom sustavu. Moje pitanje je slijedeće. Što Državno odvjetništvo po tom pitanju poduzima odnosno vidite li napredak u tom dijelu jel nažalost događaju se situacije da bude ipak kasno kad se utvrde počinitelji s obzirom da je riječ o nestajućim firmama, da se stavljaju osobe odgovorne koje ni ne znaju da, odgovorne u tim firmama i mislim da je to jedan od gorućih trenutno problema s kojim se kao država suočavamo i evo molim odgovor … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Dakle, poznate su mi te, te kružne provjere da je to modalitet kaznenog djela koje je u porastu, ali ako se radi o financijskim interesima o zaštiti financijskih interesima EU, a najčešće to ili često to je slučaj onda je nadležno EPO. Što se tiče stvari za koje je nadležno Državno odvjetništvo RH znam da je to velika bitka sa vremenom i sa sprječavanjem nestanka pravnih osoba koje su bile u tome mi radimo svoj posao. Ja znam za nekoliko kružnih prijevara koje su procesuirane u RH. Toliko koliko

da kao što smo i očekivali ovo izvješće državnog odvjetništva je sastavljeno na preko 300 stranica, razvidno je iz njega da je više predmeta bilo u '23. no u '22. no slabo se o tome ovdje uopće komunicira. Vi bi sigurno bili odličan državni odvjetnik da ste došli ovdje sa dvije marice pohapsili jedno 20-30 po mogućnosti HDZ-ovaca onda bi sigurno bili državni odvjetnik prve klase. No, to nije meritum ovoga o čemu danas raspravljamo. tolerancija na bilo koji oblik u RH kad je u pitanju kriminal je ono što je zadatak i državnog odvjetništva i sudstva naravno u cjelini u RH, ali to je intencija i Vlade RH da dođemo u tu razinu. Ivan** Odgovor na prvi dio izlaganja i pitanja ću kao nepotreban ispustiti, a sa drugim dijelom se slažem. Tako da zapravo nije ni bilo pitanje bila je konstatacija. izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovani glavni državni odvjetniče jedno od motiva skupljanja potpisa oporbe je da se stavi na raspravu vaše izvješće tj. Izvješće glavne državne odvjetnice za '23. jest i možebitno curenje informacija prema osumnjičenicima Šariću Škorić. Vi rezolutno odbijate da je bilo kakvih curenja informacija bilo, međutim niste proveli istragu i izjavljuje da istrage neće niti biti. Budući da su izvidi trajali nekoliko godina vrlo je indikativno da su ostavke pale upravo pred hapšenja ili uhićenja kako želite. Pa evo ja vas pitam tj. želim još reći takve ostavke kao što ste rekli ne mogu se gledati samo u privatnom kontekstu zato jer su se dogodile upravo u kontekstu uhićenja ili hapšenja. To, zbog čega, ovo je moje pitanje, zbog čega odbijate internu istragu

Ako vi smatrate da je počinjeno kazneno djelo, podnesite kaznenu prijavu, po kaznenoj prijavi državno odvjetništvo mora postupiti, međutim vi nemate nikakav dokaz. Vi nemate nikakav dokaz i zato, zato želite mene difamirati da namjerno neću nešto napraviti. Evo izvolite podnesite kaznenu prijavu i po njoj će, po njoj A indicije da bi bile indicije da bi nečemu služile mora biti zatvoren, zatvoreni krug indicija a to je malo prekomplicirano. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani glavni državni odvjetniče evo iz vaših već prvih nekih koraka u ova 4 mjeseca od kad na ovom radnom mjestu vidi se da nastojite dovesti i organizaciju koju ste preuzeli u neki red i osnažiti je da bolje funkcionirala. To se vidi iz vaših postupanja, evo nedavno je bio jedan slučaj blizu Biograda na moru gdje ste sad zatražili izvješće od ODO-a u Zadru da vam se izjasne zašto nisu odredili istražni zatvor čovjeku i muškarcu koji je prijetio nasilno oružjem već su mu dali zabranu prilaska. Znači da vam je stalo do svih slučajeva pogotovo ovih gdje je vezano nasilje, a vjerujem pogotovo nasilje u obitelji. I nadam se da li smatrate da bi mogla bit to neka ustaljena praksa da se općinska državna odvjetništva i suci istražni usuglase vezano za određivanje ovakvih nekih mjera u, pogotovo gdje se radi o nekakvom nasilju u obitelji. I zanima me samo što … Hvala. Izvolite odgovor. **Turudić, Ivan** O obitelji sam već nekoliko puta govorio da je to prioritet jedan od top prioriteta. Nema mogućnosti da se dogovore nešto sud i državno odvjetništvo i jedni i drugi su neovisni i samostalni u svom postupanju. Što se tiče konkretnog predmeta, dakle tražio sam izvještaj da vidimo što je bilo, kako se postupalo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovim smo došli do kraja rasprave prvi dio. Hvala svima koji su sudjelovali evo pokazalo se da i o osjetljivim ovako temama možemo provesti dobru i kvalitetnu raspravu. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu. Prvi na redu je Klub zastupnika SDP-a, dva zastupnika će govoriti kolega Jakšić i kolega Hajdaš Dončić, prvi govori kolega Jakšić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani glavni državni odvjetniče, poštovani predstavnici Ministarstva pravosuđa, poštovane kolegice i kolege zastupnici, prije svega dobar dan svima. Opet je puno puta u raspravi provučeno kako eto zločesta oporba želi pravosuđe koje neće biti neovisno, a vladajući si kao daju jako puno truda da to isto pravosuđe bude neovisno i čisto kao doslovce gorski potok. E sad opet moram ponoviti nešto što stalno ponavljam, mi se stalno kunemo u neovisnost naših institucija u pravosuđu, a nismo u stanju čak u normalnoj redovnoj proceduri imati raspravu o izvješćima istih. Pučka pravobraniteljica u sabor ne dolazi godinama. Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, povjerenica koju je izabrao HDZ sa svojim partnerima, tada je to bila Nataša Novaković je na kraju nakon svog mandata bila smijenjena, a da saborsku raspravu vidjela nije. Glavni državni odvjetnik ili odvjetnica i predsjednik Vrhovnog suda najčešće dolazi u sabor sa svojim izvješćima tek onda kad oporba prikupi potpise, to se dogodilo i ovaj puta i danas eto opet raspravljamo o nečemu što se događalo u 2023., u 10 mjesecu 2024., a da nije bilo potpisa oporbe usudio bi se prognozirati da bi možda o tome raspravljali u prosincu, naglasak na možda. To samo pokazuje tu želju za neovisnošću, da se ni ne raspravlja o izvješćima navedenih institucija i da hrvatska javnosti i hrvatski građani niti ne čuju što se u tim institucijama događa, kakvi su planovi, kakve su želje, pa i kakvi su nekakvi rokovi za promjene i to je fakt koji je apsolutno neoboriv. Kad pak pričamo o samom izboru vodećih ljudi neovisnih institucija tu isto moram naglasiti da bez obzira koliko se neki kleli u tu neovisnost da vidimo jako dobro kako te stvari funkcioniraju, vidimo kako je otišla Nataša Novaković, znamo kakvu smo paradu imali oko izbora predsjednika Vrhovnog suda, a i oporba je rekla svoj stav oko izbora glavnog državnog odvjetnika u ovom slučaju, pa i u nekim prethodnim slučajevima, dakle nije sad to nešto što smo patentirali samo u slučaju Ivana Turudića. I da, SDP je u nekoliko navrata jasno komunicirao da se pod a) ne slažemo uopće sa načinom na koji biramo glavnog državnog odvjetnika. Predložili smo da bi možda bio veliki iskorak da pređemo na izbor izbor dvotrećinskom većinom u saboru, pa bi onda izbjegli ova izvlačenja vi ste za ili vi ste protiv, jel vam odgovara ili ne odgovara. Sigurno da bi tada cijeli postupak bio puno drugačiji, ali isto tako ne bismo imali privid transparentnosti koji smo imali jel bez obzira koliko se kolege iz HDZ-a vole dičiti da eto mi sad sve biramo jako transparentno i jako otvoreno i svi sve vide, činjenica je da je predsjednik Vrhovnog suda onaj kojeg su na kraju dogovorili predsjednik i premijer, tad su još donekle valjda i mogli razgovarati ili komunicirati bez obzira što je bilo na Odboru za pravosuđe, kao što je i činjenica da je glavni državni odvjetnik ili odvjetnica izabran nakon saslušanja u Vladi RH gdje kamera javnosti bilo nije. Toliko o toj transparentnosti, došla je kuverta sa jednim imenom, unutra je pisalo Pero Perić ili Marko Marković i onda nakon svih tih naših transparentnih saslušavanja svi smo se složili eto super je, transparentno je, to je najbolji izbor, s time idemo prema javnosti i prema tome naravno imamo jako jako veliku skepsu. Ono što smo rekli o g. Turudiću smatramo da ima određenih percepcijskih problema iz svojih povijesti, iz svog rada u pravosudnom sustavu, puno puta je i danas i kroz ovo vrijeme ispotencirano s kime se družio, s kime se nije družio, kome je simpatičan, kome nije simpatičan, koja je bila njegova veza u nekim povijesnim presjecima sa HDZ-om, tko je govorio da je on njihov dečko, ali to stvarno danas mislim da ne treba biti tema, puno je o tome rečeno i neće nas ta rasprava dovesti predaleko, u konačnici ponovit ću nešto što sam rekao nedugo na jednoj nacionalnoj televiziji, bez obzira koliko politički bilo vrlo zanimljivo pričati o glavnom državnom odvjetniku, o radu državnog odvjetništva, mislim da zbog toga ljudi na kraju će teško imati veće mirovine, a i teško će si umirovljenici pod ovom inflacijom zbog spominjanja Ivana Turudića moći kupiti veću košaricu u dućanu. Ne može se plaćati s Ivanom Turudićom ili Zlatom Hrvoj-Šipek i da sad sad ne nabrajam sve glavne državne odvjetnike koje smo imali. No ponavljam, nismo zadovoljni sa cijelim tim procesom i kako su stvari išle. Ono što smo i danas nekoliko puta spomenuli ovdje i spominjat ćemo i dalje, nije dovoljno samo se pozivati na neovisnost protokolarno kad dođe izvješće u sabor i reći promijenili smo nekoliko zakona, prilagodili smo se europskim direktivama i Vlada i ministarstvo su snažno okrenuti prema tome da imamo bolje državno odvjetništvo i bolje pravosuđe. To se mora negdje vidjeti u proračunu, a mi to sve ove godine ne nalazimo, a to se onda mora vidjeti i u nekim tokovima i u zakonodavnom okviru za što smo danas ipak dobili odgovor i u kadrologiji. To ne može riješiti sami glavni državni odvjetnik ili predsjednik Vrhovnog suda, tu treba jedna snažna politička odluka Vlade koja treba jasno reći okej, danas nam fali ako sam točno upamtio po sistematizaciji cca. 280 ljudi u glavnom državnom odvjetništvu, zapravo u svim državnim odvjetništvima, naš je slijedeći cilj u 2-3.g. napuniti tih 280 mjesta, a ne da 5.g. raspravljamo o tome da je DORH apsolutno kadrovski devastiran, da ljudi eto iz DORH-a odlaze jer neki više ne vjeruju da je moguće mijenjati Hrvatsku, neki traže bolju priliku unutar pravosudnog sustava same Hrvatske, neki traže bolju priliku u privatnom sektoru i mi iz godine u godinu tu malo to raspravimo, oporba naravno traži da bude bolje, vladajući deklaratorno kažu, da bit će bolje, radimo na tome i tako već 5.g. imamo isto izvješće i to je ono što budi najveću sumnju, ne sad jedan ili dva kadrovska poteza, pogotovo u ovakvom političkom okviru kakav mi imamo. To je ono što budi sumnju da je nekome jako stalo da to pravosuđe ne da ne bude neovisno nego da jednostavno ne može funkcionirati i da ne može pratiti ono što se događa u Hrvatskoj, pa i u hrvatskom okruženju kad pričamo o kriminalu, tokovima kriminala, promjenama tehnologije i mogućnosti koje zapravo danas kriminal ima na raspolaganju i mi iz godine u godinu očekujemo da će ljudi u državnom odvjetništvu ganjati sve kriminalce ovog svijeta koji imaju nekakav interes prema Hrvatskoj, a znamo da imamo od narkomanije do migrantskih ruta i da sad ne nabrajam sve što imamo i trebaju ganjat nekoga ko ima možda na raspolaganju, sad totalno karikiram, dronove i najbolju tehnologiju, a oni imaju Fiat Punto i jedan mobitel koji je super ako ima boju. To je nešto što jednostavno nam nije kao takvo prihvatljivo i mislimo da je došlo vrijeme da se to apsolutno promijeni jednom snažnom odlukom Vlade koju je HDZ sve ove godine izbjegavao donijeti. O samom podržavanju ili ne podržavanju izvješća mislim da nema smisla sad lamentirati iz prostog razloga što po drugi puta vladajuća većina je donijela odluku da ne glasa za izvješće nego da ga samo prima na znanje. Hvala lijepo. Zaustavite vrijeme. Sada će nastaviti kolega Hajdaš Dončić, izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo predsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Dakle, GDO je danas krenulo loše. Dakle, njegova prva rečenica je bila ja ispunjavam zakonsku obvezu. Dakle, to je bila prva rečenica. Dakle, on ne ispunjava zakonsku obvezu, on je obvezan prema Hrvatskom saboru i on je ovdje politički izabran, naglašavam politički izabran iako je isto naglašavano da nije politički, ali je politički izabran voljom vladajuće većine. Danas da živimo u normalnoj državi razgovarali bi o stvarno o sukusu, o izvješću radu Državnog odvjetništva, ali to nije slučaj u Hrvatskoj. Zašto? Zato jer su institucije u Hrvatskoj definitivno okupirane i jedino je danas mogućnost da pitamo u ovoj raspravi kako je moguće i na koji način cure informacije iz istraga, naravno pod uvjetom, a vidim da to sad nije napravio da ne pobjegne sa sjednice GDO kao što je pobjegao sa saborskog odbora. Dakle, GDO ili HDZ-ov dečko, znači kako ga danas zovu dokaz je zapravo da pravda u Hrvatskoj nije slijepa, jer GDO nema povez preko očiju i nema vagu po kojoj je mjeri korupcija u Hrvatskoj. Dakle, on ne samo da proviruje ispod tog poveza već organizira rođendane, druži se, dopisuje se sa optuženicima i vjerojatno su i gospodin Josip Škorić i Josip Šarić možda dobili poruku „radosti“ ili „lipa“. Sad si mogu sami izabrati tko je „radost“, a tko je „lipa“. Ili koji je razlog da su se oni povukli sa svojih pozicija, dakle prije uhićenja. To je bio neki mig. Ja mislim da to svi u Hrvatskoj znaju. I sve ono što je SDP upozoravao danas se na žalost obistinjuje. Hrvatska funkcionira po principu „kadija te tuži, kadija ti sudi“. I zato kad danas slušamo državnog odvjetnika koji čita izvješće možemo se svi zapitati da li je GDO osoba koja će kao državni odvjetnik osigurati da se zakoni pravilno primjenjuju, da se kaznena djela učinkovito provode ili progone, te da država bude pravno zastupljena u svim relevantnim postupcima. Vjerujemo li mi ovdje da je Ivan Turudić ključna osoba u Hrvatskoj za očuvanje vladavine prava i pravne sigurnosti u državi, ja ne vjerujem, a pitajte građane Republike Hrvatske jer i oni ne vjeruju. Vjeruje samo HDZ, a zašto vjeruje „zna se“. Idemo na drugu raspravu, Klub zastupnika Mosta. Govorit će isto tako dvojica zastupnika. Prvi je na redu kolega Kujundžić, a nakon njega kolega Miletić, izvolite. Hvala predsjedavajući, dakle izvještaj glavne državne odvjetnice za 2023. o aferama i rada Državnog odvjetništva i pravosuđa u Hrvatskoj možemo slobodno reći da predstavljaju jednu pravu tragikomediju u kojoj građani svjedoče nevjerojatnoj kombinaciji selektivne neučinkovitosti, neodgovornosti i političke kalkulacije, jer institucije koje bi trebale štititi zakonitost i pravdu često djeluju kao produžena ruka već opjevanih političkih elita koje dominiraju u više-manje svim aferama. Jedan od ključnih problema je evidentna, već spomenuta selektivna nesposobnost ili pak možda određeni oblik manjka političke volje ili volje samoga DORH-a da se procesuiraju u stvarnom smislu korupcijske afere koje uključuju politički vrh. Izvještaji ukazuju da se čak dvije trećine svih afera tiču loših pojedinaca iz vladajuće stranke, a u velikom broju slučajeva izostaju konkretne posljedice. Ovaj sustav nekažnjavanja ili možemo to tako reći jednog oblika pravnoga blindiranja političara u javnosti stvara dojam da su korupcija i zlouporaba moći zapravo legalizirane od strane DORH-a. Primjerice afera AP gdje se ključni dokazi su skriveni, dok se europski tužitelj na kraju nije uključio i morao hajmo to tako reći spasiti slučaj dodatno potkopavaju povjerenje u domaće institucije ili možda još tragičnije šefica europskog javnog tužitelja proziva hrvatske vlasti zbog nedostatka ili nestanka važnih poruka čime dolazimo do jednog oblika potpune nesposobnosti ili pak s druge strane onoga što je vrlo vjerojatnije, a to je namjere da se slučaj zataška. Osim toga, bivša glavna državna odvjetnica postala je i ne samo što je postala i bila, nego je i ostala kao simbol selektivne neučinkovitosti. I ono pitanje koje postavljamo je tko će snositi odgovornost za propuste u slučajevima poput Agrokor, Rimac i svih ostalih koje su tu bile? Bivša glavna državna odvjetnica dok bi nekako odgovarala na kritike vrlo često bi koristila ton žrtve govoreći kako njoj nedostaje, citiram: „punjač“ za njezinu energiju što je svojevrsni apsurd u situaciji kad se DORH bori sa curenjem informacija iz vlastitih redova. Sa ovakvim nevjerojatnim spletom, dakle lošeg upravljanja selektivne nesposobnosti i političkog pritiska postavlja se pitanje postoji li uopće šansa za reformu ili je ovo tek nastavak jedne tragikomične drame u kojoj su građani Hrvatske osuđeni biti pasivni promatrači o tome ćemo sud donijeti sljedeće godine kad budemo čitali vaše izvješće poštovani državni odvjetniče. Izvješće je dokument koje zrcali stanje u kojem se pravosuđe ove zemlje već dugo nalazi kako rekoh u selektivnoj neučinkovitosti, neodgovornosti i jednom nedostatku volje da se uhvati u koštac sa pravnim problemima. Preko 54 tisuće neriješenih predmeta na kraju godine dovoljno govori o stanju našeg pravosuđa, riješeno je manje predmeta nego što je zaprimljeno, a broj neriješenih predmeta je u rastu. Što to znači? A to znači da naš sustav jednostavno ne funkcionira jer imajući u vidu sve relevantne razloge koje ste vi naveli u svom izlaganju, pitanje koje ostaje jesu li ti razlozi već godinama samo alibi za nečinjenje glavnog državnog odvjetnika ili državnog odvjetništva ili možda u interesu države nije da imamo DORH koji ima dovoljan i kapacitiran broj djelatnika, primamljive uvjere rade i sve ino. Posebno je alarmantan podatak da je od 1339 prijavljenih osoba zbog zlouporabe položaja USKOK odbacio prijave protiv čak 93% njih. Dakle, u zemlji u kojoj korupcija pojede blizu 15% BDP-a sustav odbacuje gotovo sve prijave za zlouporabu položaja i ovlasti. Kako to objasniti? Dakle, opravdanja da nemamo dovoljno dokaza ili kao što vi kažete nije zatvoren krug indicija ili da nemamo dovoljan kapacitet jednostavno ne stoje jer ovdje je jasno da se štiti interes onih koji sustav kontroliraju. Kad već govorimo o brojkama izvješće navodi da je u predmetima USKOK-a u 2023. oduzeto oko 6,6 milijuna eura od toga samo 2,2 dakle imajući u vidu podatke službene na stranici 179 dakle 2,2 milijuna eura oduzeto je u borbi protiv korupcije, mi trebamo podsjetiti da Hrvatska gubi blizu 15% BPD-a zbog korupcije, što je oko 11 milijardi eura godišnje. USKOK uspijeva vratiti 0,02 promila tog iznosa i to nije uspjeh. To je poraz. Mi gubimo milijarde, a sustav vraća samo mrvice. Da bi naši građani razumili 11 milijardi eura otprilike je novac kojim možemo sagraditi 23 Pelješka mosta. 11 milijardi eura je 900 eura veća mirovina za svakog umirovljenika na mjesečnoj bazi u Hrvatskoj, a 2,2 milijuna eura su taman dovoljni da bi se obojao Pelješki most. Mi trebamo biti svjesni da je korupcija ostala svakodnevnica, a ovaj sustav ne samo da je dio problema, on je ključni dio tog problema jer mi se sjetimo Softver, afere Vjetroelektrane ili slučajeva namještenih natječaja i trgovine utjecajem. Gdje je bio DORH na koncu kad su te afere izlazile u javnost? Istrage su se otvarale tek nakon to je pritisak javnosti postao prevelik, a ne zato što su se određene indicije poklopile ili zatvorile. Sve to ukazuje da pravosuđe služi kao svojevrsni oblik političkoga alata, a ne kao jedan oblik onoga što i treba biti, a to je sredstvo pravde. Na kraju, licemjerno je kad DORH u svom izvješću tvrdi da će osigurati da se ne ponavljaju povrede ljudskih prava u slučajevima kada Europski sud za ljudska prava prokaže Hrvatsku. Pa zar nije bivši glavni državni odvjetnik Mladen Bajić jedan od onih koje je Europski sud osudio zbog kršenja presumpcije nevinosti? Zašto je on i dalje u DORH-u? Hoće li netko preuzeti odgovornost za to ili ćemo mi nastaviti gledati kako isti ljudi se rotiraju u sustavu bez bilo kakvih posljedica? Ukratko, dakle ovo izvješće je dokaz da je pravosuđe u Hrvatskoj postalo oruđe političke elite ili nas vi u tome razuvjerite. Građani su ti koji plaćaju cijenu, dok se milijarde gube zbog korupcije USKOK i DORH pod vodstvom bivše glavne državne odvjetnice nisu uspjeli u svojoj osnovnoj zadaći, a to je zaštiti građane i državnu imovinu od zloupotreba. Nastavit će u ime istog kluba zastupnika poštovani zastupnik Miletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a g. Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovani glavni državni odvjetniče sa svojim suradnicima, kolege vladajući i kolegice i kolege iz oporbe. Ja ovdje stvarno bez ikakve patetike, to sam rekao jutros na odboru i to želim sad jasno ponoviti, jasno želim ponoviti, jesmo li mi kao oporba imali tu određeni legitimni stav prema glavnom državnom odvjetniku? Jesmo. Je li on jasan? Jest. Je li čovjek izabran? Jest. I ja dakle poštujem taj legitimitet, nemam s tim nikakvih problema. I želim ovdje reći '94. sam upisao Gimnaziju salezijansku u Rijeci, a glavni državni odvjetnik je '90. otišao na branik domovine kao dragovoljac i ne znam je li to neka moja rana iz djetinjstva što sam uvijek sanjao da sam bar stariji pa onda ko ovi svi moji dečki iz ulice koji su otišli branit zemlju, ja sam bio klinac, ali stvarno državni odvjetniče niti me sad ovaj čas zanima s kim ste vi bili u ovim, onim odnosima, prijateljskim ovakvim i onakvim mene to ne zanima. Mene zanima onaj čas od kad ste preuzeli funkciju glavnog državnog odvjetnika kako se ponašate, što činite i bojite li se ikoga. A svi dragovoljci koje ja poznajem, a znam ih dosta od pukovnika Damira Radnića jednog od zapovjednika obrane Vukovara do mojih Riječana, do Šalova, Fućka, Tigrova itd., svi koji su bili ko dragovoljci, uz dužno poštovanje prema svim braniteljima, al onaj brat ko je sam otišao i rekao idem ja to je posebna dimenzija, barem za mene. Ti momci mogu bit ovo ili ono, ali kukavice sigurno nisu. Mogu biti ovo ili ono, mangupi ovaki il onaki, al kukavice nisu. I od vas očekujem kao narodni zastupnik, a moji Riječani, Istrijani su me poslali ovdje u HS da to budem narodni zastupnik jedan od njih uno di noi, da pred nikim ne strepite, da se nikoga ne bojite, da istražujete sve što treba istražiti i da hobotnica koliko god opasna bila i koliko god svoje pipke proširila u svaku poru hrvatskog društva ili u većinu toga je li u našem društvu da se našalim i kažem da ju skuhate, da ju pripremite za obrok i da Hrvatska napokon prodiše. Jer htjeli mi priznati ili ne, ovo izvješće nisam ja pisao 2016., ono famozno na kojeg se poziva cijelo vrijeme oporba, 11 milijardi godišnje gubimo radi korupcije. Mada i gubimo jednu milijardu, zar nije previše? Da gubimo tisuću eura, zar nije previše? Da gubimo toliki silan novac jer se u Hrvatskoj krade, jer je korupcija snažna, jer je nepotizam jak i odlazi vam novac, od koga, od naroda, narod gubi svoj novac i meni je nevjerojatna činjenica da se to zaustavi svaki umirovljenik 900 eura hop na svoju plaću bi dobio, na svoju mirovinu 900 eura svaki umirovljenik u RH, samo da se ta hobotnica više skuha. Je li to utopijski razmišljati uspjet ćemo, nestat će korupcija? Je, korupcije nažalost ima u najrazvijenijim društvima i ima je svugdje, a definitivno nije Hrvatska naša mala zavrijedila da gori od nas je jedino Grčka, Rumunjska, Bugarska i Mađarska i sve druge zemlje EU da su bolje od nas i da nemaju toliko korupcije koliko ona nas guši. I zato stvarno apeliram na vas da odvažno se ulovite u koštac gdje god vas to dovelo, na koje god političke vrhove moći, a vidimo i povijest nas to uči naša, nismo, imamo mladu državu, malu državu i jako opterećena tom korupcijom. Meni su se javili ljudi iz HŽ-Infrastrukture, to ću vam se isto javiti državni odvjetniče i kažu zastupniče možete li progovoriti o korupciji u, i mitu u HŽ-u i kako oni mi i kako oni mi navode da predsjednik uprave g. Kršić i član uprave g. Barišić rade aktivnosti koje su prijavljene DORH-u nekoliko puta i to negdje stoji ili čeka na obradu. Pričaju mi ti ljudi o aferi snjegočistači, 21.10.2019. jedan djelatnik je predao puna kolica materijala o navodnim teškim koruptivnim radnjama, navodno primanju mita i to pazite 200, čak 300 tisuća eura primanju mita i dosada ništa, nije čovjek pozvan na razgovor. To ne kači trenutnog državnog odvjetnika rekao sam jer je čovjek preuzeo svoju funkciju, ali ja ovdje govorim o stvarima jer to treba rješavati. Ovdje sam isto primao određene difamacije zastupnika, ali ja sam sportaš, navikao sam na udarce, pa nije problem je li inače se ne bi bavio s ovim nego bi ostao radit u školi kao vjeroučitelj. Tu su me difamirali kao gradonačelnik Zmajana, ali okej, Bogu hvala. Državni odvjetniče, Zmajan vam je netaknuti otok u šibenskom arhipelagu gdje sam odlazio sa skautima punih 13.g., sa svećenicima, s biskupom Rogićem, sa župnikom iz Prvić luke i na tom otoku vam je potpuno zabranjena bila gradnja, ništa, pusti otok je li, predivna uvala, tamo smo i u suradnji s HV-om radili i tako, svašta lijepo, katolički skauti. Da bi na mjesto jedne Bunje koja je neka 3 kvadrata odjednom neko dao sve dozvole, parcelizirala se cijela zemlja i sagradio majstor vilu s bazenom jedno 8 bungalova, dakle moramo napravit sve što možemo da Hrvatsku očistimo od korupcije, da Hrvatska bude uređena, poštena, pravedna i lijepa naša država kakva ona i jest, hvala. Zahvaljujem potpredsjedniče sabora, uvaženi državni odvjetniče sa suradnicima. Izvješće Glavnog državnog odvjetnika RH o radu državnih odvjetništava u 2023., kao i ranijih godina je opsežno i sistematizirano, nema velikih iskoraka, a neki su dijelovi doslovce rađeni po principu copy paste uz blago revidiranje brojeva. Prva informacija koju sam uočila je svakako informacija kako prema spolnoj strukturi državno-odvjetničkih dužnosnika 69% čine žene dok 80% svih zaposlenih u državnim odvjetništvima isto tako čine žene. Raduje ova činjenica jer su brojke na tragu i ranijih godina odnosno i dalje zastupljenost žena na visokoj razni ne opada. Međutim postoje određeni podaci o kojima smo i ovdje slušali da iz dijela kadrovskog djelovanja državnih odvjetništava postoje u najmanju ruku blago zabrinjavajući podaci, čak 171 zamjeničko mjesto ili u postotku 22% u izvještajnom razdoblju nije bilo popunjeno. U tom kontekstu zabrinjava i starosna struktura zaposlenih kako na županijskoj tako i na općinskoj razini. Vidljiv je i podatak da nema niti jedne osobe mlađe od 30.g., te tek 13 osoba mlađih od 35. Posebnu pažnju, kao i samo državno odvjetništvo želim svakako posvetiti kaznenim djelima počinjenima iz mržnje i govoru mržnje. Tijekom 2023.g. državna odvjetništva su za kaznena djela vezana uz zločin iz mržnje zaprimila ukupno 71 prijavu, što je više od 18% nego što je to bilo u prethodnoj 2022. i to je jasan pokazatelj u kom pravcu je skrenulo naše društvo općenito jer je najčešća diskriminatorna osnova koja predstavlja temelj za predmetne zločine iz mržnje kontinuirano nacionalno odnosno etničko porijeklo i vjeroispovijest, a potom spolno opredjeljenje. Kazneno djelo koje se najčešće pojavljuje kao ono počinjeno iz mržnje i u ovom izvještajnom razdoblju prijetnja je iz čl. 139. KZ-a, te potom kaznena djela nanošenja tjelesnih ozljeda. Također kao i za kazneno djelo zločina iz mržnje tako i za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju tijekom izvještajnog razdoblja bilježe se porast ka… zaprimljenih kaznenih prijava pa su tako državna odvjetništva zaprimila ukupno 57 kaznenih prijava tijekom 2023. za razliku od 44 zaprimljene kaznene prijave tijekom 2022. Pritom valja naglasiti kako je u znatnom porastu broj kaznenih prijava za ovo kazneno djelo podneseno upravo od strane policije. Velika je vjerojatnost kako će se ovaj negativan trend nastaviti i u narednim izvještajnim razdobljima. Kada govorimo o govoru mržnje moram spomenuti presudu Sanchez protiv Francuske kojim je Europski sud za ljudska prava proširio mogućnosti sankcioniranja govora koji potiče na nasilje i mržnju na internetu. Sud je naglasio važnost političkog govora kao temelja jednog demokratskog društva. Međutim, također je naglasio da zaštita političkog govora ne može biti apsolutna mo… on može biti ograničen kako bi se zaštitile i druge demokratske vrijednosti poput tolerancije i poštivanja dostojanstva svih ljudskih bića. Takvo ograničenje mora voditi računa o tome da političke stranke imaju pravo braniti svoja stajališta u javnosti čak i kada su ista uvredljiva, šokantna, uznemirujuća za dio populacije. Internat kao mediji putem kojeg dolazi do političkog govora ne smije biti izuzet od takve regulacije. Govor mržnje može imati i velike dalekosežne posljedice. Društvo u kojem postaje uobičajeno izgovoriti riječi kojima se potiče, širi ili opravdava mržnja osobito prema manjinskim skupinama i njihovim pripadnicima društvo je u kojem i nasilje postaje nešto normalno. U takvom društvu nisu ugrožena samo manjinska prava nego prava svih građana. Izjave političara zauzimaju velik dio medijskog, a time i javnog prostora. Njihovi stavovi obliku se u političke odluke i javne politike koje svakodnevno utječu na živote malih ljudi. Iz tog se razloga oni posebno moraju suzdržavati od bilo kakvog govora mržnje te dodatno imaju odgovornost aktivno sudjelovati u suzbijanju govora mržnje i govora koji poziva na diskriminaciju, a što je potvrdila i ova presuda. Jedna od osjetljivijih tema našeg društva su svakako ratni zločini i njihovo procesuiranje. Tijekom 2023. godine županijska državna odvjetništva nadležna za rad na predmetima ratnih zločina zaprimila su 24 kaznene prijave zbog tih kaznenih kaznenih djela počinjenih za vrijeme Domovinskog rata dok je iz prethodnog izvještajnog razdoblja u radu u državnim odvjetništvima ostalo 8 kaznenih prijava. Tako da su zbog navedenih kaznenih djela u radu bile ukupno 32 prijave što je jasan pokazatelj pada broja predmeta u ovoj sferi ili vraćanje na brojke iz ranijih godina. 24 prijave riješene su donošenjem rješenja o provođenju istrage, 6 kaznenih prijava je odbačeno, dok kaznene prijave protiv 2 osobe nisu meritorno riješene i u tim je predmetima u tijeku provođenje izvida i dokaznih radnji kako bi se moglo odlučiti o eventualnom pokretanju kaznenog postupka. U ovom izvještajnom razdoblju optužene su 22 osobe, a nadležni županijski sudovi donijeli su presude u odnosu na 48 osoba pri čemu su 24 osuđene, 18 osoba je oslobođeno, a u odnosu na 6 osoba donesene su odbijajuće presude. Žalosno je da bilo tko s bilo koje strane političkog spektra skuplja jeftine političke bodove gradeći atmosferu tenzije na ovakvim i sličnim postupcima. Moramo omogućiti pravosudnim institucijama da rade svoj posao u miru bez ikakvih vanjskih utjecaja. Stav Samostalne demokratske srpske stranke u postupcima koji se tiču ratnih zločina je vrlo jasan. Sve osobe bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost koji su počinili ratni zločin moraju odgovarati za iste. Objektivno protek vremena od počinjenja ratnih zločina čini dokazivanje u ovim predmetima sve težim. Ratni zločini opterećuju naše društvo, opterećuju odnose Srba i Hrvata, Srbije i Hrvatske. Svi su nezadovoljni procesuiranjem ratnih zločina, ali moramo i mi Srbi u Hrvatskoj biti jasni da imamo razloga za nezadovoljstvo. Nažalost, do danas nije istražen niti je podnesena optužnica niti za jedan slučaj nestanka i ubojstva civila iz Vukovara srpske nacionalnosti u proljeće i ljeto 1991., nema pomaka kad su u pitanju zločini nad civilima nakon Bljeska i Oluje jer znamo kako su pravomoćno osuđena samo 2 hrvatska vojnika od završetka rata. Tek kada i posljednja osoba s obje strane bude odgovarala za počinjene zločine moći ćemo krenuti naprijed kao društvo. U sredinama u kojima su pripadnici srpske nacionalne manjine većina ovakvi postupci stvaraju svojevrsnu atmosferu straha naročito od mogućeg neselektivnog kaznenog progona i traženja krivca pod svaku cijenu. Poštovane kolege i kolegice cilj nam je zajednički svima. Pravedna bolja Hrvatska koja pruža dobre, jednake mogućnosti svim svojim građanima. Svoj doprinos sigurnosti svakako da treba i mora dati i državno odvjetništvo. Državna i javna služba uključujući i državno odvjetništvo moraju svoj posao odrađivati objektivno, nepristrano, apolitično, a rad u istima moramo učiniti primamljivim, atraktivnim da bi nam tu došli najkvalitetniji kadrovi. To je jedini način da se postigne pravna sigurnost. Kao klub zastupnika uvijek ćemo pozdraviti dosad učinjene napore, ali isto tako zahtijevati da se dodatna pozornost posveti objektivnom, profesionalnom i nepristranom procesuiranju ratnih zločina te kaznenim djelima počinjenima iz mržnje i govoru mržnje. Hvala.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni odvjetniče sa suradnicima ajdemo malo od početka ili od kraja. Dakle, na inicijativu i skupljanje potpisa oporbenih saborskih zastupnica i zastupnika mi danas imamo raspravu o radu glavnog državnog odvjetnika za 2023.g. i g. Turudiću vi ste ovdje zapravo iz formalnih razloga jer mi govorimo o izvješću za razdoblje kad vi niste bili glavni državni odvjetnik. No ona pitanja koja su bila pitanja i prije se nastavljaju i dalje. Ono što trebamo naglasiti da kao što i moji prethodnici su rekli kad gledate malo izvješća iz godine u godinu ona se u određenom dijelu ponavljaju. I pitanje koje ja postavljam s ove govornice nama svima do kad? Do kad ćemo mi u izvješćima ponavljati da umjesto ne znam imali ste potrebu na nabavu 100 kompjutera u proteklom razdoblju, a dobili ste 40 ili napravili 40, a 60 nije napravljeno? Do kad ćemo ponavljati šta po sistematizaciji imamo kolko radnih mjesta trebamo, a koliko radnih mjesta smo popunjeni? Dakle, mi kad gledate izvješća koja su bila, obzirom da nije tema da razgovaramo o pojedinim predmetima i ti neki predmeti se vuku i mi naravno kao saborski zastupnici i kao neko ko se bavi politikom ćemo uvijek izvući i neke predmete jel nam oni daju nekakvu sliku o stanju u pravosuđu, ali ono što cijelo vrijeme mi neke stvari ponavljamo. Dakle, u jednom trenutku treba za te stvari reći dosta i napraviti iskorak. glavni državni odvjetniče, to je tema koja je, biti spremni napraviti iskorak u ovoj godini da izvješće koje dobijemo i prvi put ćemo raspravljati o vašem izvješću nakon rada od dakle ovo kad će bit izvješće za 2024. ono će bit pet mjeseci i neko drugi, a ostatak godine vi, da li ćemo mi taj iskorak vidjet? Namjerno i vi ste to u uvodnom dijelu rekli i namjerno želim još jedanput ponoviti nešto što je u izvješću navedeno, a to je da je broj neriješenih pitanja na kraju 2023. bilo 9390 više nego što je bilo na kraju 2022.. Što ste naveli kao uzrok tom povećanju? Osim povećanih priljeva predmeta to je da na radu bilo 79% prisutno od ukupno zaposlenih državnih odvjetnika, zamjenika i savjetnika. Sve godine u DORH u izvješću navodi nedostajanje materijalnih i kadrovskih uvjeta za rad. Ono što želimo vidjeti da izvješću za sljedeću godinu i zato koristim svoju raspravu na ovaj način i da ja sad ponavljam 2022. je bilo tako, 2023. tako, vi sad ovdje jeste, više-manje ćete nas slušati ili nas nećete slušat, ali ono što očekujem da kad bude izvješće za 2024. da konačno u jednom od tih stvari vidimo pomak. od kad ste vi došli na funkciju glavnog državnog odvjetnika je 15 zamjenika otišlo, to je u protekla četiri mjeseca, dakle nije u godini dana u dvije godine, šest ih je otišlo jer je DOV donijelo odluku o prestanku njihove dužnosti, a devet je otišlo i reklo je na vlastiti zahtjev. Vi ste nešto u uvodnom dijelu rekli, ali treba vidjeti analizu zašto odlaze. Vi i ja dobro znamo i ja osobno mislim da je dobro da se primaju pripravnici i da dakle mladi ljudi krenu se baviti nekom strukom od početka, ali primanje pripravnika neće riješiti taj problem. Njima treba jedno vrijeme da uopće uđu u taj posao i jedno vrijeme im treba da se s tim poslom dalje krene baviti. Ono što je porazno, a to je da se trebamo jednostavno pitati da li ova Vlada zaista želi sposobno državno odvjetništvo ili zapravo kroz svoje nečinjenje jer postoji onaj jedan grijeh nečinjenja koji je jedan ozbiljan grijeh želi onesposobiti državno odvjetništvo i zapravo to je razlog zašto opstruira rad tih institucija. Dakle, ono što koristim ovu raspravu i možemo ju koristiti da analiziramo i ovo izvješće za 2023. koje će bit na prilike na tragu i onog za 2022., ali treba koristiti da stavimo i neke naglaske da očekujem da kad ste vi novi državni odvjetnik za 2024. kad ćemo imati izvješće da vidimo neki iskorak. E sad, koji je glavni razlog zašto mi danas raspravljamo o radu državnog odvjetnika? Ne zato što je to došlo na red, ne zato što je tako odlučeno pa iz nekih drugih razloga, mi to raspravljamo jer su povod za to bila dva hapšenja. Pa moraš bit zaista naivan da povjeruješ da u petak jedan saborski zastupnik da svoj mandat zamrzne i da drugom, da vi u petak popodne pripremljenu vaše vaš upit prema Mandatno-imunitetnom i da onda on iza vikenda ili za vikend kad je već bio bude, niste ga na kraju vi ste zaključili da nema osnove da ide u pritvor da kažete protiv njega se pokreće postupak. Pa to moraš biti naivan samo tako paralelno s tim jednako tako kao što smo ovo ljeto je glavna osoba iz Hrvatskih cesta odjedanput naprasno iz privatnih razloga dao ostavku na svoju funkciju i da bi onda iza tog vidjeli zašto je ta ostavka na funkciju. Dakle, dva visokopozicionirana člana jedne stranke koja se zove HDZ u jednom trenutku su otišli i naravno da pitanja koja si mi postavljamo kako u vašem mandatu, što se je desilo, kako je se desilo. Vi ste u jednom času rekli u uvodnom izlaganju da jedan od razloga zašto vrlo teško dolaze ljudi u državno odvjetništvo, da za dolazak za rad u državno odvjetništvo trebaju proći sigurnosnu provjeru, a tu sigurnosnu provjeru ne trebaju proći za rad negdje drugdje. Pa sigurnosna provjera ti nije problem ako ti nije problem. Ako ti je problem onda bi ti trebao biti problem za rad bilo gdje, ali kako objasniti netko tko je prošao sigurnosnu provjeru. Nije informacija mogla curiti od nekog tko ne zna, informacija je mogla curit od nekog tko zna i točno možete i detektirati tko je tu informaciju imao i kako je mogla curiti. I ova rasprava koja je tu danas je između ostalog i rezultat prošlotjedne rasprave na Odboru za pravosuđe kad ste došli i kad ste nakon sat vremena svima išamarali, rekli što misle i otišli, ali o tome ću nešto u pojedinačnoj, a sad sad prepuštam gospođi Orešković. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime istog kluba govorit će poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. Kolegice i kolege iz opozicije, dragi građani. Prvo na što ću krenuti pažnju je to da smo u ovoj raspravi doživjeli bezobrazluk i ponižavanja od strane HDZ-a koji stvarno možemo smatrati jednom novom razinom, jednim novim dnom. Dakle, predsjedavatelj je docirao jednom od kolega iz opozicije, rekao mu je da je novi i da se ne bi trebao upuštati u pitanje koje postavio u replici, a postavio je ono pitanje koje je zapravo bilo i neposredan povod opozicije da krene u prikupljanje potpisa da se ovo Izvješće stavi na dnevni red. Dakle, to je dno dna u vođenju sjednice Hrvatskog sabora. Prvorazredna je tema, a da ne kažem i ključno političko pitanje postoji li DORH kao neovisno državno tijelo ili je to postala podružnica HDZ-a. Svojim ponašanjem na prošloj sjednici Odbora za pravosuđe Ivan Turudić je potvrdio ono što je opravdani, utemeljeni dojam svih nas, svakoga sa zrnom razuma i poštenja, a to je da je dojava o skorim uhićenjima bila ciljana. Napomenut ću da zahtjev za skidanje saborskog imuniteta potpisuje u pravilu glavni državni odvjetnik. Ivan Turudić sam priznaje da je taj dopis o potrebi skidanja saborskog imuniteta za dva skora uhićenika, a to su Škorić i Šarić imao na svom stolu, vidio ga je. Mi jedino ne znamo kako to da taj zahtjev nije stigao do Hrvatskog sabora i Mandatno-imunitetnog povjerenstva na vrijeme, ali je stigao do HDZ-a jer su uhićenici znali što im se sprema. I sasvim pouzdano znamo da taj netko tko je ove dojave izvršio HDZ-u napravio jednu veliku uslugu koja će sasvim sigurno uskoro biti vraćena možda baš kod prihvaćanja i izglasavanja ovog izvješća. A s obzirom da glavni državni odvjetnik odbija ama baš svaki poziv na provođenje internih istraga moja sumnja pada na njega. Prelazak preko ove činjenice u raspravi o izvješću o radu DORH-a za prošlu godinu značio bi potvrdu da Hrvatski sabor više nema mogućnost obavljati svoju ustavnu i kontrolnu ulogu. Značilo bi to i priznanje da je HDZ institucionalno okupirao državu koliko god mi to na neki način pokušavali ublažiti, odnosno ublažavanje dolazi sa one druge strane. Također se želim osvrnuti na replike, pa tako i na repliku zastupnika Borića. Jedno od prvih pitanja upućeno Ivanu Turudiću bilo je je li mu jasno zašto je prije parlamentarnih izbora on bio meta, a onda je Ivan Turudić odgovorio, ma ne bi on to komentirao, ali tu je bilo puno politike. tu je bilo puno politike. E pa ne bi bilo uopće politike, a niti bi je smjelo biti. No, problem je u tome što je upravo Ivan Turudić i to još kao sudac s politikom bio neprimjereno i blisko svezan. Josipa Rimac je samo jedan od takvih primjera. No da se osvrnem baš i na samo izvješće i na također jednu od bezobraznih replika koja je došla sa HDZ-ove strane. Dakle vaš satelit, vaš koalicijski partner Dario Hrebak postavio je pitanje može li se do kraja godine poduzeti nešto u financijskom smislu da se spriječi devastacija, prije svega devastacija kadrova koja je nastala u zadnjih desetak godina. E sada to pitate vladajući? Pa kako vas nije sramota? Dosta je toga da uvijek s jednim te istim izlikama o lošim uvjetima rada DORH-a HDZ od hrvatske javnosti radi budale. HDZ je na vlasti od 2015. godine, uvijek jedne te iste izlike, uvijek jedni te isti problemi koje HDZ nema vremena, nema volje, nema želje, nema interesa rješavati. Kolegica Mrak-Taritaš je spomenula jednu od niza besmislica u ovom izvješću, a to je da se u 2023. godini zatražilo stotinjak računala, 101 da budem precizna, a isporučeno je četrdesetak. Dakle, 60 kompjutera je bilo problem. O čemu mi danas tu uopće raspravljamo? U Izvješću se također ukazuje na staru i zastarjelu opremu za snimanje dokaznih radnji i također se negdje onako nježno napominje da loše snimke mogu kompromitirati dokazni postupak. E pa dosta je toga! Zastupnica Komes se usudila reći da rasprava o glavnom državnom izvješću ruši kredibilitet institucija, pa ja otvoreno pitam tko je taj tko je srušio taj kredibilitet? Smatrate li vi u HDZ-u da su kredibilitet institucija narušili ministri, njih na desetke, na desetke koji su smijenjeni zbog korupcijskih afera i smatrate li vi da mi iz oporbenih redova imamo pravo, a da ne kažem i ustavnu dužnost pitati, pa dobro što je sa tim spisima. Možemo li uopće očekivati ikakav napredak, ikakav napredak u procesnim radnjama, a da ne kažem u rezultatima, u uvjetima kada kazneni progon zastupa osoba koja Josipi Rimac kao HDZ-ovoj državnoj tajnici slala upute, upute da ne kažem i pravilnike s ciljem da se sruše odluke drugih antikorupcijskih tijela. I ponavljam sve je to radila sa pozicije moćnog i utjecajnog suca. Takva osoba nam je danas čelna osoba kaznenog progona protiv korupcijskih kaznenih djela počinjenih od strane najviših državnih dužnosnika s članskom iskaznicom HDZ-a. Nadalje, ukupni statistički podaci o radu DORH-a moru se svakako tumačiti. I kao bivša odvjetnica, ali kao netko tko je pratio rad suradnje antikorupcijskih tijela znam da u sustavu DORH-a i USKOK-a ima puno profesionalnih, marljivih i poštenih često i potlačenih ljudi i ovi pozitivni rezultati u radu i u izvješću DORH-a su zapravo plod njihovog truda, ali statistički podatak od 96% učinkovitosti u odnosu na podignute optužnice ne znači ništa ako ne uđemo dublje u strukturu, a za takvu moguć… takvu analizu mi nemamo mogućnost čak niti doći do relevantnih podataka jer ih glavni državni odvjetnik ne želi dati. Nije isto teretiti policajca ili carinika za 50 eura nekakvog mita ili baviti se složenim predmetima poput plinskih afera koje su iz javnog sustava ukrale nekoliko milijardi kuna ili desetke miliona eura. Kaznena djela političke korupcije na najvišem nivou je ono što Ivan

Izvješće o radu državnih odvjetništava već je dugo vremena u Hrvatskom saboru tema koja se tretira isključivo politički. Rasprave koje se vode kao i rezultati glasovanja o prihvaćanju izvješća već odavno služe isključivo kako bi se iskazao politički stav ili poslala politička poruka o tome podržava li ili ne podržava netko od zastupnika konkretno glavnog državnog odvjetnika, a odluke oko ovog izvješća donose se u strahu od reakcija javnosti. U takvoj atmosferi mi uglavnom ne raspravljamo o radu državnih odvjetništava, problemima s kojima se ona susreću ili njihovim potrebama da bi radila bolje, a naše rasprave na koncu nemaju nikakve konkretne zaključke niti se odražavaju u drugim odlukama koje donosimo u smislu potrebnih zakonskih promjena ili povoljnijeg budžetiranja državnog odvjetništva. U ovom su izvješću kao i u raspravi te u uvodnim riječima glavnog državnog odvjetnika iznesene vrlo konkretne potrebe državnih odvjetništava s naglaskom na kadrovske deficite. I to one koji već sada postoje, a koji će se prema svemu sudeći u budućnosti još i više produbiti. Moramo shvatiti da rad u državnim odvjetništvima i tu mislim na sve one koji rade uz glavnog državnog odvjetnika da taj rad nije lagan, a bome nije ni popularan. A koliki zazor postoji od državno odvjetničkih dužnosti posebno onih koje su i medijski izloženije pokazuje i činjenica da mi već dugo vremena imamo nepopunjeno mjesto ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Zapitajmo se svi skupa je li normalna situacija da imao primjerice doslovno kolonu kandidata za svako slobodno mjesto u Ustavnom sudu, to je ono o čemu ćemo uskoro odlučivati i to isključivo čini se kao što je bilo i dosada političkim kategorijama kroz kvote koje će svaka strana za sebe izboriti. Tamo imamo 60 ili 70 ljudi koji su se prijavili na javni poziv, a da imamo istodobno toliki problem s imenovanjem ravnatelja USKOK-a. Dakle, na nama je da se danas zapitamo kako možemo pomoći da državna odvjetništva imaju sve ono što je potrebno za njihov kvalitetan i učinkovit rad. Ono o čemu mi ovdje također razgovaramo proteklih dana i opravdano smo ovdje razgovarali i na čemu je najčešće težište oporbenih rasprava odnosi se na političke posljedice rada glavnog državnog odvjetništva. I tu smo doista kroz dva nedavna uhićenja imali priliku vidjeti da postoje sustavni propusti pri čemu je svako dao i političku ocjenu takvog izlaženja informacija je imalo i konkretne političke posljedice za one aktere koji su netom bili uhićeni. Ono što bih tu htjela naglasiti s aspekta političke odgovornosti svakoga od nas, a pogotovo onih koji rukovode ovom državom je činjenica da nešto što je postalo uobičajeno za hrvatski politički prostor ipak nije pravilo na koje bismo se mi ovdje trebali naviknuti, a to je da kada vidimo preveliku koincidenciju toga da se povlače određeni potezi kako ne bi postojale političke posljedice za vladajuću stranku toga što su pojedinci uhićeni da se podrazumijeva da nam nitko neće javno priznati da je bilo riječ o saniranju štete za stranku ili da su svi u vrhu stranke pa i države znali što će se dogoditi u slijedećim danima. Svi mi koji smo državni dužnosnici prije svega se obvezujemo građanima RH da ćemo govoriti istinu. I u toj istini ukoliko postoje sustavni problemi naglasak bi trebao biti na promjeni sustava na način da se ovakvo curenje informacija ne ponavlja, a ne na tome da nam to možda i odgovara i da isključivo saniramo štetu za stranku, a da pritom obmanjujemo javnost o tome da nismo imali nikakve informacije dostupne. Zašto to ističem? Zato što je poznato da u Hrvatskoj postoji veliko nepovjerenje ne samo u rad državnog odvjetništva nego i u pravosuđe kao takvo. S time se produbljuje politički jaz zastupnika Hrvatskog sabora u tretiranju onih sustavnih problema s kojima se državno odvjetništvo susreće. Oni ispadaju iz prvoga plana mi danas nećemo većinom ako i uopće razgovarati o tome koliko je kadrovski devastirano državno odvjetništvo i što sve možemo unaprijediti da imamo kvalitetnije procese i manje sustavnih proboja nego ćemo davati isključivo političke ocjene. Te političke ocjene one su koje posljedično u široj slici i to smatram da je bitno naglasiti dovode do nepovjerenja u pravosuđe koje se ogleda u tome da kada imamo bitna ročišta i bitne procese u tijeku više nitko ne očekuje od pravosuđa da da svoj epilog. Način na koji se dominantno ti procesi danas odvijaju u RH je kroz medije. Mediji postaju i branitelj i sudac, ovisno o tome ko je u kakvoj potrebi i onaj preko kojega se na kraju pokušava doći ili do pravde ili iskamčiti povoljan ishod. I to je sve moguće samo zato što se naše društvo i naše ključne institucije nisu do te razine uozbiljile da one kvalitetno obavljaju te procese dobivaju isključivo političke ocjene, a onda se postavlja i pitanje njihove nepristranosti i zadovoljenje odnosno pravda i epilog se traži negdje drugdje. U situaciji kada institucije nisu te koje donose epilog na način da je njihova riječ meritorna nego to umjesto njih zbog opravdanog nepovjerenja čine mediji ili bilo koji drugi akteri onda imamo ono što nije pravna država i ono što potiče daljnju eroziju institucija u RH. Na tom Na tom tragu smatram da je doista bitno da se mi kao saborski zastupnici s obzirom i na onu raspravu koju smo prethodno imali na resornom odboru fokusiramo na to da je i naša obaveza dobiti političke bodove, ukazivati na propuste i na neistine i na sve ono što se veže i od ranijih saziva uz rad državnog odvjetništva, ali isto tako držati jednu razinu dostojanstva HS-a i rasprave koja će jačati povjerenje u institucije s konkretnim rješenjima koja ćemo ponuditi kao epilog ove rasprave. Snažna Hrvatska koju svi ovdje vjerujem zagovaramo i zbog koje smo postali saborski zastupnici je ona u kojoj institucije doista neovisno rade svoj posao, ne neovisnije kao što su prethodno neki isticali pa i u radu državnog odvjetništva koje je ili neovisno ili to nije. Njegova se neovisnost ne može stupnjevati nego doista autentično i nezavisno, one trebaju infrastrukturnu pomoć, ali isto tako i mi u HS-u trebamo pristupati tim institucijama na način da uvažimo sve njihove poteškoće. A što se tiče ovog političkog dodataka naša obaveza jest propitivati rad državnog odvjetništva, naša obaveza jest i isticati razinu rasprave, očekivati da glavni državni odvjetnik poštuje Poslovnik HS-a koji ima snagu zakona i očekivati da se glavni državni odvjetnik kloni političkih rasprava jer je to institucija koja bez obzira na provokacije saborskih zastupnika koje su mahom političke i po prirodi njihove funkcije, premda možemo mi i stručnije i bolje od toga i ne isključivo samo to, mora biti doista nezavisno jer ako državni odvjetnici ili bilo koji drugi akteri, vrhovni sudac ili netko drugi u RH želi se spuštati na razinu političke rasprave i raspravljati način da govori da je netko nečiji igrač u političkom prostoru onda se može kandidirati na izborima i zadobiti drugu ulogu u društvu. Ono što očekujemo od državnog odvjetnika je da on uvijek zna i zato tu funkciju ne može obnašati bilo tko i zato je to elitna funkcija u odvjetništvu koja je razina koju on mora zadržati bez obzira na sva propitivanja koja dolaze od strane saborskih zastupnika. A mi saborski zastupnici izuzev ovog političkog dodatka koji imamo u ovoj raspravi zbog opravdanog nepovjerenja uzrokovanog mnogim slučajevima ranije i prethodnim radom državnog odvjetništva uz taj dodatak moramo istaknuti i ono što doista iz izvješća u izvješće pratimo, a to je potpuni kadrovski deficit u radu državnih odvjetništva i ozbiljne infrastrukturne poteškoće jer bez toga nećemo moći ni početi rješavati one probleme koje svjedočimo u praksi od curenja informacija pa nadalje i uzgajat ćemo i odgajat ćemo i poticat ćemo društvo u kojem mediji preuzima ulogu institucija, umjesto da budu ono što bi i oni željeli i što jest njihova obveza u društvu, njihov kontrolni mehanizam. Hvala.

vam potpredsjedniče

2023. godinu. Stalno govorimo samo o '23. godini doista, pa idemo na slijedeći klub zastupnika to je onaj Centra i Nezavisne platforme Sjevera u ime kojeg će govorit poštovana zastupnica Viktorija Knežević. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege izvješće koje je danas pred nama sadrži stotine brojki o kaznenim prijavama, o kaznenim postupcima, o broju osuđujućih presuda i o vrsti kazni koje su dosuđene. Međutim, ono što je najvažnije ne nalazi se u tim brojkama nego iza njih. Najvažniji su ljudi koji se nalaze u tom sustavu, oni koji obavljaju sav taj posao. Najvažnije je koliko su oni stručni, koliko su profesionalni i koliko su nezavisni. Mi smo ove godine stali uz bok državama kao što su Gvatemala, Venezuela, Bolivija i Honduras gdje su održavani prosvjedi zbog imenovanja državnih odvjetnika za koje je najšira javnost vjerovala da nisu ni stručni, ni profesionalni, a pogotovo ne nezavisni. Takav tip prosvjeda je potpuno nepoznat u zemljama zapadne Europe na koje se mi volimo ugledati. U tim zemljama nezamisliva je situacija da se na poziciji glavnog državnog odvjetnika imenuje osoba čiji su kontakti s osobama iz krim miljea toliko poznati da o njima pišu i govore meinstream mediji. Državno odvjetništvo je institucija bez koje ni najbolji sud ne može osuditi notornog zločinca ako oni dobro ne odrade svoj posao, ako oni ne provedu postupak prije suda kako treba, sud i uz najbolju volju ne može to učiniti. U našoj zemlji vrlo često kritiziramo rad sudova i to opravdano, međutim ono što je puno manje poznato široj javnosti je da je u državnom odvjetništvu situacija još gora nego na sudovima. Sve ono što dođe pred sud kako tako ako je dovoljno skandalozno dospije u javnost. Ono što radi državno odvjetništvo i policija zbog tajnosti tih faza postupaka redovito je obavijeno zavjetom šutnje. Zanima li vas kako državno odvjetništvo opstruira pravdu u ovoj zemlji? Prvi i omiljeni način opstruiranja pravde je da se bave gomilom beznačajnih dijela kojima samo pune statistiku. Kada zamahnu ovim izvješćem pred saborom statistika pokazuje da oni nešto rade. Sjećate li se kad nam je prethodnica Ivana Turudića objašnjavala kako se ne stignu baviti velikim slučajevima jer se bave krađom bicikala? Da, krađom bicikala se bave dok ne rješavaju slučajeve poput mobitela Josipe Rimac koji bi pospremio mnoge viđene HDZ-ovce i njihove pomagače iza rešetaka. Zbog tog mobitela je Ivan Turudić i imenovan na mjesto glavnog državnog odvjetnika kako bi spriječio otvaranje slučaja jer bi mnogi završili iza rešetaka. Drugi omiljeni način na koji državno odvjetništvo opstruira pravdu je namjerno pogrešno sastavljanje optužnica. Znate optužnice su vrlo, vrlo formalni akti, a jedna mala graška, jedan pogrešan stavak, čak i ako ste ispravan članak citirali, može bit dovoljan da cijeli slučaj padne na sudu. Naravno, sudac sada ispadne kriv jer je oslobodio notornog kriminalca iako greška je bila u optužnici i za tu grešku prema našim zakonima državni odvjetnik ne može odgovarati. Treći omiljeni način na koji državno odvjetništvo opstruira pravdu i miješa se u političke procese je recimo u Dubrovniku imamo slučaj da su tri kandidata za gradonačelnika iz redova opozicije procesuirana i na taj način izbačena iz utrke, dok je kaznena prijava protiv aktualnog gradonačenika Mate Frankovića zbog zlouporabe položaja mirno pospremljena u neku ladicu državnog odvjetništva, ona će ili zastarjeti ili biti odbačena kad se više ne bude to politički isplatilo. Zašto se istrage miniraju u samim počecima? Zato što jedan mobitel poput onoga mobitela Josipe Rimac može razotkriti cijelu zločinačku organizaciju i poslati ju u povijest kada bi bio procesuiran na odgovarajući način. Dokad će tome biti tako? Dokle god budemo gledali u brojke, u predmete, u zakone, a ne u ljude koji provode te zakone jer čak i loši zakoni u rukama stručnog i čestitog suca ili državnog odvjetnika mogu biti primijenjeni na odgovarajući način, no ni najbolji zakoni u rukama nesposobnih ili politički postavljenih ili korumpiranih osoba bit će korišteni da bi se sustav još više pokvario. Zaključno, izvješće koje je pred nama iako sadrži brojne brojke ne pokazuje stvarnu sliku stanja u državi, niti nudi rješenja, ono nudi samo močvaru u kojoj se gušimo još od '90.-tih godina kada je pravosuđe sustavno uništavano kako bi se provela pljačka ove države i njezinih građana, stoga ga mi nećemo podržati, hvala lijepa. Zahvaljujem g. predsjedavajući, g. glavni državni odvjetniče, gospodo iz ministarstva. Prije svega bih zahvalila predsjedniku sabora da je odmah na početku odagnao svaku sumnju vrijedi li Poslovnik ovoga sabora za glavnog državnog odvjetnika ili ne, ja moram reći da je ipak nečuvena vaša izjava g. Turudić da pravila sabora za vas ne vrijede, no to je sada razjašnjeno. Izvješće glavnog državnog odvjetnika za '22., kao i ovo za '23. došlo je na raspravu tek skupljanjem potpisa oporbenih zastupnika mada smo već zašli u posljednji kvartal 2024. i zato ponovno apeliramo da se izvješća glavnog državnog odvjetnika stavljaju na raspravu ažurno po stavljanju na dnevni red, a ne da oporba mora skupljati potpise jer ovo izvješće je upućeno u proceduru u svibnju i bilo je vremena da bude već na raspravi. Već se mnogo govorilo o potkapacitiranosti DORH-a, o visokoj dobi dužnosnika, o lošim prostornim i ostalim uvjetima, rada, o premalim plaćama naročito službenika, o premalom sveukupnom financiranju DORH-a. Sve to naravno utječe i na neovisnost DORH i poslovanje i rad DORH-a i vi ste g. glavni državni odvjetniče jasno istaknuli te probleme, ta, ti problemi bili su prisutni i u izvješćima iz prošlih godina, pa se gotovo ništa, zapravo ništa nije niti promijenilo jer Vlada nema očito sluha za te ogromne probleme se godinama i oslabljuje DORH. Iz vašeg izvješća za '24.g. za koje se nadamo da će bez razvlačenja i skupljanja potpisa oporbe doći na raspravu neposredno nakon što bude upućen u saborsku proceduru, vidjet ćemo jasno je li konačno došlo do zaokreta u tretmanu tretmanu DORH-a i svim problemima o kojima se danas puno govorilo, govorilo, a pozivam i vas g. glavni državni odvjetniče da iskoristite sve svoje mogućnosti pritisaka da se ti nagomilani problemi počnu doista djelatno i rješavati. U tom kontekstu ponovit ću što sam i danas rekla na odboru, od svih potrošenih sredstava za rad DORH-a u '23.g. čak 52,7% je bilo namijenjeno isključivo za troškove međunarodnih arbitraža i sudskih postupaka pred stranim sudovima i drugim međunarodnim tijelima. Pozivamo Vladu višekratno da slijedi primjer mnogih država EU i da izađe iz Europske energetske povelje čime bi se broj arbitraža na koje odlazi ovaj ogroman novac, dakle više od polovice potrošenih sredstava DORH-a. Vi gospodine Turudić govorite o opravdanosti ulaganja u arbitraže, to naravno uopće nije sporno. Ali ja sam vas pitala hoćete li tražiti povećanje financiranja upravo međunarodnih arbitraža kako bi za funkcioniranje DORH-a ostalo više sredstava od samo 47,3% ukupnih sredstava. Bilo bi naravno neophodno ponovit ću po ne znam koji put u ime kluba izaći iz energetske povelje, ali naravno i ozbiljno povećati sredstva upravo za zastupanje u međunarodnim arbitražama. Pozivamo vas da tražite ta dodatna sredstva upravo za te izuzetno skupe postupke i sa argumentom koji ste sami iznijeli, da se eventualne dobiti broje u milijardama, ali i s potrebom da za funkcioniranje DORH-a ostane značajno više neophodnog novca. U ovom Izvješću ako nisam nešto propustila govorila sam o tome i na odboru i ponovno ću nema ni riječi o radu Službe glasnogovornika DORH-a. Upravo izglasavanjem notornog lex AP-a kojim je predviđen kazneni progon za one kojima se dokaže da su odavali informacije iz istraga važnost uloge glasnogovornika je još naglašenija i u raspravi o lex AP-u naglašena je loša komunikacija DORH-a. Govorilo se o neodgovaranju na upite medija i javnosti. Javnost preko medija mora imati mogućnost znati informacije naročito o predmetima korupcije koji je složit ćemo se nadam se rak rana hrvatskog društva. Za sada kako stvari stoje mediji nemaju baš dovoljno informacija, no zato idu informacije osumnjičenicima. Zato vas pozivamo da osnažite Službu glasnogovornika i ažurnije i iscrpnije izvještavate medije, pa tako naravno i cjelokupnu javnost o svim relevantnim predmetima naravno naročito visoke korupcije. Još jednom ću ponoviti vaše višekratno rezolutno odbijanje da da je bilo nekakvih curenja informacija prema osumnjičenicima Šariću i Škoriću mene i dalje zanima kako vi možete biti tako rezolutni kad nije bilo interne istrage, a kažete da je neće niti biti, da je vi nećete pokrenuti. Vi naprosto tvrdite da toga nije bilo. Ovi izvidi u ova dva slučaja trajali su kao što znamo godinama, no ostavke su pale baš prije uhićenja ili hapšenja kako god želite. Takve ostavke u kontekstu uhićenja ili hapšenja ne mogu biti osobne naravi ponavljam i bude opravdanu sumnju o dojavi. I opet ću ponoviti svoje pitanje zbog čega odbijate internu, internu naglašavam internu istragu o curenju informacija prema tim osumnjičenicima kad postoje i indicije i veliki interes javnosti. I zašto mene upućujete da podnesem krivičnu prijavu umjesto da objasnite zašto ne želite provesti internu istragu zbog mogućeg curenja informacija prema osumnjičenicima. Indicija ponovit ću ima i previše, ostavke se previše podudaraju sa uhićenjima ili hapšenjima i javnost opravdano zahtijeva odgovore. Vi ste došli na mjesto glavnog državnog odvjetnika opterećeni iznošenjem neistina pred saborskim odborom i u medijima, komunikacijom sa osumnjičenicima u najvećim korupcijskim predmetima, vožnjama evo baš u ovom kvartu sa notornim Mamićem i stoga smatram da je i u vašem interesu da se provede interna istraga o mogućem curenju informacija prema osumnjičenicima pred hapšenje ili uhićenje kako vam je draže. U ime istog kluba nastavit će poštovana zastupnica Sandra Benčić. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem. Evo nakon što smo još jednom uspješno skupili potpise za dizanje Izvješća o radu glavnog državnog odvjetnika na dnevni red imali smo danas prilike i po prvi puta vidjeti gospodina Turudića u toj ulozi i vidjeti na koji način odgovara, odnosno ne odgovara na pitanja. Ja ću samo podcrtati nekoliko stvari koje su se odvijale ove godine i koje su dovele ja bih rekla do toga da odnos Parlamenta, a svakako onih koji su opozicija i koji su bili opozicija u proteklom sazivu za prebjege ne govorim nemaju dobar odnos niti odnos povjerenja prema glavnom državnom odvjetniku. Zašto nemaju? Dakle, radi se o osobi koja je opetovano lagala o svojem odnosu i sa Josipom Rimac, koja je optuženica dakle u slučaju koji vode USKOK, odnosno DORH, a on je sad glavni državni odvjetnik također opetovano je lagao o naravi svog odnosa sa Zdravkom Mamićem i je li se ili nije sastajao s njim, pri čemu je Zdravko Mamić bjegunac od hrvatskog pravosuđa, on je glavni državni odvjetnik kod kojeg su slučajevi protiv Zdravka Mamića. Samo da si malo ocrtamo tko je danas ovdje bio. Danas je ovdje bio prijatelj Josipe Rimac, prijatelj Zdravka Mamića kako je rekao poznanik samo još nekih protagonista, nekih bivših slučajeva i optužnica. Kada smo pitali nekoliko konkretnih pitanja oko toga što će gospodin Turudić poduzeti u vezi evidentnog, potpuno jasnog curenja informacija u dva slučaja uhićenja HDZ-ovih dužnosnika on je rekao da neće poduzeti ništa. Kada smo ga pitali pa kako mu nije jasno da su u oba slučaja date ostavke neposredno prije uhićenja, dakle da su evidentno znali za uhićenja, on je rekao da su njihove ostavke njihova privatna stvar. A ta privatna stvar to da su se odjednom našli potaknutima da ostave svoje karijere, evo spremali su se na veliki zaokret u svom životu puni entuzijazma da uplove u nove vode i onda k vragu evo ih hapse. Njemu ta činjenica ne znači ništa u smislu indicija da su možda dobili informacije o uhićenju. I mene zanima kolko dugo ćemo se mi sad svi pravit tu bedasti, znači mi bi se svi trebali praviti bedasti i reći da ono što jasno vidimo, ono što jasno čujemo nije tako nego je nekakva privatna stvar nekoga. Evo, direktor Hrvatskih cesta je naglo odlučio valjda bavit se s cvjećarstvom pa je dao ostavku tokom ljeta, gradonačelnik Otoka je odlučio je prestat bit gradonačelnik, odlučio je prestat bit saborski zastupnik, prestat se bavit politikom i ne znam valjda automehaničarsku radnju otvorit. To su bile te njihove privatne odluke i mi bi sad tu trebali stajat i reć da, da evo vjerujemo vam g. Turudiću kad vi kažete da nema razloga da se provede interna istraga. A zašto mislim da je ovo važno? Zato što govori o naravi odnosa i neovisnosti novog glavnog državnog odvjetnika, zato jer znamo i pratimo već nekoliko godina da jedina stvar koja je ozbiljno uzdrmala Andreja Plenkovića je bilo uhićenje njegovog ministra na dužnosti, da je otvoreno napao DORH i USKOK tada zbog toga što njega nisu informirali da će mu uhitit ministra. Imao je rantove o tome kako on o tome jadan ništa nije znao, a nije ni trebao znati. I kada to stavimo sve zajedno u kontekst izbora novog glavnog državnog odvjetnika činjenica je da pazite sad, je glavni državni odvjetnik išao na razgovor kod Plenkovića, išao je na razgovor kod Plenkovića prije nego smo ga tu izglasali jel se sjećate? Po blagoslov valjda. I danas sam ga pitala je li ikada na tom razgovoru ili na bilo kojem drugom razgovoru sa bilo kim iz vladajuće koalicije bilo govora o tome da ono što se od njega traži je da informira izvršnu vlast da li će doći do uhićenja nekoga ko je na dužnosti kako bi taj mogao dat ostavku prije. Evo i glavni državni odvjetnik je danas ko iz topa na to rekao ne. A znate kad je još rekao ne? Na nekoliko pitanja da li se sastajao sa Zdravkom Mamićem isto tako je oštro govorio ne. Na pitanje je li se sastajao i družio sa Josipom Rimac isto je tako rekao ne. Hoćemo li ovom ne vjerovat? A u tom ne da li je to istinito ili ne ovisi ima li glavni državni odvjetnik neovisni položaj ili ga zapravo nema i odgovara u jednom dijelu svog rada Andreju Plenkoviću. I to je samo još jedna ocjena još jedna stepenica dolje u budućem justice scoreboardu o neovisnosti pravosuđa u RH i svi koji danas kimate glavom ovdje Turudiću, mada znate ko je pred vama ćete biti suodgovorni i za taj rezultat. Toliko. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Ivica Kukavica. Izvolite. Gospodine glavni državni odvjetniče sa suradnicima. Pa evo danas smo stvarno imali jednu zanimljivu raspravu. Puno puta i puno tema je ovdje koje su se otvorile koje u biti i nemaju puno dodirnih točaka s ovim samim izvješćem. Izvješće kao što smo svi ovdje naglasili odnosi se na prethodnu državnu odvjetnicu i sve ono što je bilo i prethodilo u tim razdobljima i sukladno tome mislim da nema potrebe sad da ja nešto posebno elaboriram jer je to stvarno opsežno i puno statističkih podataka i svega. Ono što želim ja ovdje reć s ove sabornice to je da je meni ostalo upečatljivo rečenica koju je rekao glavni državni odvjetnik o devastaciji tog državnog odvjetništva znači kako kadrovskoga i svak onoga drugoga. Zato državni odvjetniče s ovoga mjesta mogu reći imate apsolutnu potporu, znači mene i Domovinskog pokreta da napravite sve što je u vašoj moći da državno odvjetništvo bude ono što i stvarno treba bit, znači da jedan stup društva i da svi građani u našoj državi znaju da je državno odvjetništvo ona institucija koju mogu sa punim povjerenjem znati da će odraditi onaj dio posla isto kao što očekuju i od nas saborskih zastupnika. Naravno da tu je trnovit put i puno puta i mi sami saborski zastupnici znamo sebi uskočiti u usta i napravit neke stvari da apsolutno to povjerenje Sabor saborske zastupnike tako i državnog odvjetništva i jednu neovisnu instituciju da je bacamo po prašini na jedan način rušimo same temelje ove države. Ovo je preširoka tema i puno stvari bi se moglo na ovo reći, ja ću se samo apostrofirati na jedno kratko područje koje je meni blisko, a radi se o procesuiranju ratnih zločina. Spomenut ću samo jedan slučaj što je se dogodio u Šibeniku znači 17. rujna '91.g. kad je oficir JNA tadašnje JNA izašao iz tenka i sa dva rafala usmrtio specijalca. Šta je se dogodilo? Taj ratni zločinac je uhićen, on je bio u Hrvatskoj, on je bio osuđen na 15 godina, međutim zbog proceduralne greške on je pušten. Evo čitao sam izvješće zapovjednika specijalaca Ivica Ajdukovića-Jastreba i to je strašno znači što se događalo na tom području. Ratni zločin je ratni zločin koji nikad ne zastarijeva i meni je drago da sam ovdje čuo od vas osobno državni odvjetniče da ste u kontaktu, naravno da pratite te istrage. Vjerujem da nemate tu dovoljno ni kadra ni ljudstva, ako treba pojačajte, tražite jel vrlo je bitno da Hrvatska koja je nastala, koja je jedna moderna neovisna samostalna država, na jednome krvavo oslobodilačkom ratu, da i dan danas mi pričamo o nekim temama. Zašto? Zato što ih nismo riješili kad je bilo vrijeme da ih riješimo i to je jedno sklisko područje i to je jedno bitno područje. Također često vidimo i u zakonu imamo određeno ko postupa po službenoj dužnosti kada se vrijeđa RH, Domovinski rat, znači sve one ustavne kategorije, to je državno odvjetništvo ma o kome se radilo. Ovdje smo već svi rekli volimo biti svi dostupni da niko nije iznad zakona, ali zato bi volio da apsolutno svaki odgovora u tome dijelu ko god krši zakone RH. Zato ste vi državni odvjetniče da pokrećete to po službenoj dužnosti. Nadalje, postoji još jedna tema koja je meni posebno teška i znam da će možda i neki reagirat na to, ali bio sam prije nekoliko dana u Sloveniji, bio sam u Teznome i obišao sam taj Tenkovski rov, obišao sam mjesto, 70 metara Tenkovskog rova, sve iskopano i vidio sam te posmrtne ostatke 1179 ostataka ljudskih. To su Hrvati. čemu se radi? Ako imamo Tenkovski rov koji je dug 930 metara, bio je …/Govornik se ne razumije./…tu se radi evidentno o ratnom zločinu. Svi smo svjesni da ratni zločin ne zastarijeva. Ono što minimalno mogu očekivati, jasno da iduće godine prolazi 80.g., da mi kao društvo koji smo jasno osudili i komunizam i nacizam i fašizam da napravimo i civilizacijski odmak u tome dijelu da osudimo sve zločince i sve zločine koji su se događali i da na taj način skinemo tu hipoteku sa hrvatskoga naroda jer vidimo da današnja vremena, to se koristi kao jedan oblik specijalnog rata. Ja sam za saborskom govornicom govorio o tom specijalnom ratu koji se vodio protiv RH i preko i preko Jasenovca, to smo vidjeli sada što je napravila Crna Gora. Svi smo tu jednoglasni da moramo štititi RH, a koje postoji tijelo iznad nas ili iznad državnog odvjetnika koji će štititi RH. Zato glavni državni odvjetniče imate potpunu potporu da radite, da štitite RH, da hrvatski građani vjeruju u neovisnost institucija, a da apsolutno nas postavite ondje gdje svi mi očekujemo i da napravite sve što je u vašoj moći, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Ivan Malenica, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS, poštovani glavni državni odvjetniče sa suradnicom i poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Evo ja ću se kratko osvrnuti na izvješće u ime Kluba HDZ-a. Iako je glavni državni odvjetnik i u svom uvodu i na sjednici nadležnog saborskog odbora, ali i ovdje na plenarnoj sjednici istaknuo neke od podataka koji su bitni, ja ću možda i ponoviti iz razloga što smatram da su bitni i značajni prije svega za rad državnog odvjetništva odnosno za unaprjeđenje rada državnoga odvjetništva. Naravno da je bitno ponoviti da je Državno odvjetništvo RH po Ustavu samostalno i neovisno pravosudno tijelo koje je ovlašteno i dužno progoniti počinitelje kaznenih i drugih kažnjivih djela, te poduzimati radnje radi zaštite imovinskih interesa RH i podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava. Ovo izvješće objedinjuje određene statističke podatke i naravno daje uvid u rad državnih odvjetništava ukupno, te po vrstama predmeta i to na svim razinama od općinske, županijske, pa do državne razine i u ovom izvješću je prikazan zapravo detaljni rad, prikaz rada svih državnih odvjetništava kroz indikatore učinkovitosti i kvalitete koje primjenjuje Komisija za učinkovitost pravosuđa Vijeća Europe, naravno da se isti kriteriji primjenjuju i na rad sudova. Izvješće daje uvid u rad državnih odvjetništava, ali naravno i rezultate rada državnog odvjetništva, ali tu se mogu vidjeti i rezultati rada sudova budući da je rad državnog odvjetništva vezan također za rad sudova i učinkovitost samih sudova. Naravno tu su kao i u prilogu ovog izvješća imamo i određenu informaciju o radu i DOV-a koje je kao tijelo neodvojeno od, neodvojivo zapravo od državnog odvjetništva s obzirom da je ono zaduženo za imenovanje, razrješenje pravosudnih dužnosnika u segmentu državnoga odvjetništva. Kada je riječ o broju zaposlenih, dakle ukupno je na kraju 2023.g. u svim državnim odvjetništvima bilo zaposleno ukupno 1902 osobe, što je za 31 više nego 2022.g., a dužnost je obnašalo 650 državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, što je također za 10 zamjenika više nego 2022.g.. Prema izvješću vidimo da je u 2023. bilo bilo angažirano i ukupno 18 vježbenika, što je dobra informacija s obzirom da smatram da taj put ulaska u pravosuđe kroz status vježbenika je najbolji mogući način da osoba koja je završila pravni fakultet dobije širu sliku o pravosuđu jer s obzirom na taj svoj status i program koji ona provodi u okviru vježbeničkog statusa prolazi kroz sve elemente pravosudnoga sustava je to nešto što će se nastaviti i u narednom razdoblju da se povećava broj vježbenika koji će po završetku vježbeničkog staža polaganja pravosudnog ispita dobiti status državno-odvjetničkih savjetnika. Bez obzira što se to nije dogodilo 2024. odnosno '23.g. odnosno dogodilo se djelomično, dakle došlo je do povećanja plaća za pravosudne dužnosnike u 2024.g. odnosno i u '23. i '24. i za službenike i namještenike koji rade u pravosuđu, dakle tu mislim da je temeljem i te činjenice se zaustavio određeni negativni trend odlaska i dužnosnika iz pravosuđa, ali isto tako i službenika i namještenika i vjerujem da za privlačenje i pravosudnih dužnosnika, ali isto tako i službenika i namještenika koji rade u pravosuđu je potrebno učiniti nešto više osim povećanja plaća, a to je prije svega i mijenjati i percepciju i o samome pravosuđu i rasprave o samom pravosuđu jer mislim da to dosta djeluje negativno prema mladim ljudima koji razmišljaju o tome da nastave svoju karijeru u pravosuđu, a mislim da je od svih elemenata pravosudne vlasti državno odvjetništvo upravo u javnosti kao takvo perci… označeno kao možda najnegativnije i samim time to utječe na privlačenje mladih ljudi u državno odvjetništvo. Što se tiče kadrova naravno da ono što je i glavni državni odvjetnik istaknuo, dakle kadrovsko ekipiranje i jačanje da bi, da se očekuje od državnog odvjetništva da uredno ispunjavaju sve svoje zadaće, dakle mi smo kao država i društvo skloni parničenju i imamo s obzirom na tu okolnost velik broj sudskih i postupaka, a to se vidi i u brojkama koje su sadržane ovdje u izvješću o radu državnog, Državnog odvjetništva RH. I s obzirom na to, dakle trend povećanja broja sudskih ročišta i rasprava pogotovo u kaznenim predmetima se nastavlja što naravno povećava opterećenje državnih odvjetnika zbog većeg angažmana u zastupanju pred sudovima samim time nemogućnost na vrijeme procesuirati i raditi na konkretnom predmetu može posljedično dovesti do nezadovoljstva samih građana i javnosti brzinom državno odvjetničkoga postupanja no ono je zapravo uvjetovano u većoj mjeri objektivnim okolnostima. Stoga vjerujem evo da i glavni državni odvjetnik će zajedno sa svojim suradnicima, ali isto tako u suradnji sa resornim ministarstvom adekvatno pripremiti, procijeniti potrebu broja državnih odvjetnika ali isto tako i službenika koji su uključeni u rad. Ono što je također bitno, to sam uvodno istaknuo u replici problem dugotrajnog školovanja, naravno trajanje vježbeničkog statusa, obveze pohađanja Državne škole za pravosudne dužnosnike to je nešto što svakako treba mijenjati prije svega i kroz set, izmjene seta zakona a tu su prije svega Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću i Zakon o Pravosudnoj akademiji. Na to nam ukazuje i tablica koja je sastavni dio ovog izvješća, a koja pokazuje zapravo dobnu strukturu državnog, državno odvjetničkih dužnosnika gdje zapravo vidimo da u 2023. godini nemamo nijednog državno odvjetničkog dužnosnika koji je mlađi od godina i to na razini općinskih državnih odvjetništava. Dakle, tu vidimo da bi barem trebalo učiniti određene mjere koje bi omogućile da status državno odvjetničkog zamjenika na razini općinskih državnih odvjetnika može steći puno prije, a za to je potrebno napraviti određene izmjene prije svega ovim zakonima koji sam, koje Tako da treba razmisliti o načinu da se omogući ranije stjecanje statusa pravosudnog dužnosnika i to na razini općinskog državnog odvjetništva, a tu je svakako na to vezana i reforma Pravosudne akademije i Državne škole za pravosudne dužnosnike. Iz ovog izvješća također možemo vidjeti da postoji permanentno stručno usavršavanje dužnosnika čime se unaprjeđuju njihove profesionalne kompetentnost i stručnost, a to je zasigurno dovodi do toga da imamo i ujednačenu i učinkovitu praksu u državnom odvjetništvu i tu se zapravo vide podaci koliko je državnih odvjetnika odnosno zamjenika državnih odvjetnika bilo na edukaciji, koliko je pažnje posvećivalo stručnom usavršavanju. imamo podatak da je 680 državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika sudjelovalo na 2 tisuće 722 radionice i na 112 konferencija, radionica i seminara u inozemstvu. Naravno da kroz 2023. godinu zbog izmjene određenih propisa otva… naravno i zbog značaja pojedinih tema otvarala se potreba za organiziranjem pojedinih radionica pa vidimo da je i u 2023. po prvi put organizirana i radionica na temu, edukacija na temu o kibernetičkom kriminalu i kriptovalutama kao jedan, jednom novom i sve učestalijom obliku kriminala i tu su naravno državni odvjetnici i njihovi zamjenici sudjelovali na toj edukaciji. S obzirom da je to trend koji se pojavio unazad nekoliko godina i vjerujem da je bitno i važno i u tom segmentu se usavršavati. Kada govorimo o radu državnog odvjetništva vidimo da je stopa ažurnosti 96% dok je vrijeme rješavanja na razini ranijih izvještajnih razdoblja. Isto tako stopa ažurnosti je u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala također povećana, ona iznosi 104%. Ono što bih također dodatno istaknuo to je zapravo i navedeno u ovome izvješću, a to je rad financijskih istražitelja. Dakle, tu smo, tu vidimo zapravo da je u državnim odvjetništvima radilo 8 financijskih istražitelja, a mi smo unazad u Ministarstvu pravosuđa i uprave unazad nekoliko godina i povećalo koeficijente i dodatno privuklo nove stručnjake u tom segmentu da se zaposle u državno odvjetništvo. Njihov značaj u radu državnog odvjetništva je bitan i važan budući da oni mogu dati određenu analizu u predfazi kaznenoga postupka koja zapravo omogućuje skraćivanje predistražnih postupaka te uspješno utvrđivanje financijskih tijekova novca. Tako da vjerujem da se i nakon 2023. godine, a to ćemo zasigurno vidjeti u izvješću za 2024. povećao broj financijskih istražitelja koji uvelike pomaže u radu državnim odvjetnicima, odnosno zamjenicima. Ono na što bih se posebno još dodatno referirao to je i mirno rješavanje sporova, institut koji proizlazi iz članka 186. Zakona o parničnom postupku. Dakle, tom odredbom Zakona o parničnom postupku propisana je obveza svih osoba koje namjeravaju tužiti Republiku Hrvatsku koje namjeravaju tužiti Republiku Hrvatsku da prije podnošenja tužbe sudu podnesu zahtjev za mirno rješavanje spora nadležnom Državnom odvjetništvu. To je jedan hvale vrijedan institut koji omogućuje da se smanje troškovi, da se dakle putem tih izvan sudskih nagodbi na jedan direktan način bez dodatnih troškova riješi spor u kojem je stranka Republika Hrvatska. Stoga ja smatram i podržavam Državno odvjetništvo da i dalje nastavi stvarati pretpostavke za sklapanje što većeg broja nagodbi naravno jačajući stručne i kadrovske kapacitete u Državnom odvjetništvu i u drugim državnim tijelima posebno onima koji generiraju najveći broj sporova, jer zapravo tu, o tim sporovima treba razgovarati tamo gdje postoji uzrok tog spora. Državno odvjetništvo se javlja tek naknadno u pokušaju da se taj spor koji postoji mirnim putem riješi temeljem ovoga I imamo zapravo i podatak da se u 2023. povećao broj predmeta koji se riješio kroz ovaj institut. I za kraj nastavno na ono što je glavni državnik rekao, državni odvjetnik rekao dakle postoji velika potreba da se mijenja čitav niz zakona koji će utjecati na rad Državnog odvjetništva prije svega u smjeru da se kroz izmjene tog zakonodavnog okvira podigne učinkovitost organizacije rada, postigne ažurnost, također podigne i razina stručnosti kroz naravno edukacije. I tu je zapravo set tih zakona koji se sastoje od Zakona o Državnom odvjetništvu, Zakona o Državno odvjetničkom vijeću, naravno i Zakona o USKOK-u, Zakona o Pravosudnoj akademiji, ali isto tako i Zakona o kaznenom postupku. Vjerujem evo da će Ministarstvo pravosuđa i uprave i digitalne transformacije u narednom razdoblju zajedno sa predstavnicima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktivno raditi na tome da se izmijeni, poboljša taj zakonodavni okvir. I za kraj kao klub i dalje ćemo zastupati poštivanje trodiobe vlasti, te naravno samostalnost i neovisnost pravosudnih tijela u njihovu radu. Naravno da je naša zadaća kao zastupnika ovdje u Hrvatskom saboru podržavati jačanje institucija i zajedno raditi na tome da se vrati povjerenje građana u te institucije i vjerujem da će to dovesti i da ojačamo cijelo društvo. Tako da evo klub Hrvatske demokratske zajednice će ovo Izvješće primiti na znanje. Hvala. Sada prelazimo na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti poštovani zastupnik Mate Vukušić. Izvolite. **Vukušić, Mate (SDP)** Zahvaljujem se predsjedavajući. ovoj pojedinačnoj raspravi osvrnut ću se na jedan slučaj koji obuhvaća više izvještajnih razdoblja ne samo 2023. godinu par godina unazad, a isto tako mislim da obzirom na neke trendove da bi mogao obuhvatiti i 2024. odnosno kada se bude i o ovoj godini izvještavalo. Dakle, nedavno je novinar Marko Jurić osuđen na 10 mjeseci zatvora zbog svog rada. Ne znam da li znate za to, ali vam želim reći kako i mi u našoj i vašoj Virovitici imamo već godinu dana novinarku koja je osuđena na isto tako 10 mjeseci zatvora. Osuđena je jer je ispisala dva grafita i gađala crvenom temperom zgradu gradske uprave kojoj je pod navodnicima nestalo 17 milijuna kuna, a ta ista gradska uprava sa gradonačelnikom Ivicom Kirinom je optužila tog mrtvog pročelnika te iste gradske uprave kako je on sam i isključivo on krao godinama novce Virovitičana te ih prokockao. Ime tog pročelnika je Siniša Pal, a ime novinarke koja je usput rečeno doselila iz Zagreba sa svoje dvoje male djece jer se zaljubila u Viroviticu Iva Anzulović, ista novinarka koja je nezadovoljna sa Ustavom 2018. godine prvo istresla kantu psećeg izmeta pred DORH, a potom pred zgradu Vlade na Markovom trgu gdje je Sabor do prije dva i pol mjeseca stolovao. Slučaj virovitičkog pročelnika neobično neobično je bio zanimljiv medijima, jer je zvučao nevjerojatno. Mrtvozornica inače medicinska sestra na licu mjesta utvrdila da je smrt nastupila 30. svibnja u 18,00 sati nakon tri dana što je pronađen obješen blizu blizu Drave, utvrditi da je smrt nastupila u točan sat nakon tri dana teško da bi znali i forenzičari NSS-a što dodatno potvrđuje stručnost dotične. Obdukcija štoviše nikad nije učinjena, a obvezna je kod svake neprirodne smrti što vješanje svakako jest. Moje pitanje za vas državni odvjetniče je sljedeće: Koji je vaš naputak hrabroj novinarki koja je nakon što je prva i jedina istražila apsolutno sve okolnosti sumnjivog samoubojstva Siniše Palma, nekadašnje desne ruke gradonačelnika Ivice Kirina, dakle što da učini sljedeće, a s ciljem da se smrt nekadašnjeg pročelnika istraži, da se istina u tvrdi. Što samohrana majka dvoje djece, novinarka u Virovitici nakon što je sve profesionalno novinarski istražila i objavila na portalu Virovitica.net pa posegnula za aktivizmom kada institucije nisu napravile ništa može učiniti? Biste li imali državni odvjetniče vremena za sastanak sa zagrebačkom Virovitičankom koja je osobnu slobodu, podsjećam kako joj je izrečena pravomoćna kazna zatvora od 10 mjeseci ukoliko unutar dvije godine ispiše grafit, a o tome je u ovom Saboru govorio i tadašnji zastupnik Vili Matula, glumac podredila istini o smrti nekadašnjeg pročelnika grada Virovitice koji je mrtav optužen kako je lopov i kockar. Imate li državni odvjetniče vremena za ovu ženu, a nema utjecaj i ne zove se Josipa Rimac i za jednu kavicu sa njom u interesu svih nas i grada iz kojeg ste potekli? Hvala. Imamo jednu repliku Irena Dragić. **Dragić, Irena (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Vukušiću iznijeli ste sada jednu vrlo tužnu i mučnu priču sa ljudske strane, jednu gotovo nevjerojatnu priču sa pravne strane gdje je očito napravljeno niz previda i dan danas javnost zapravo ne zna pravu, pravu istinu. Mene zanima je li u gradsku blagajnu vraćeno ovih 17 milijuna kuna ili bar dio toga, toga novca? Zahvaljujem. **Reiner, Željko Kolegice zahvaljujem na pitanju, pa koliko imam informaciju novac nije vraćen, ali gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom iskoristila je tu priliku tog tragičnog događaja zatražiti od Zagrebačke banke odštetu zbog odnosno novce za nastalu štetu zbog nebrige i nesavjesnog vođenja računa u iznosu od 84 miliona što je naravno na odvjetništvu i odbijeno, a nisam napomenuo ovdje da je slučaj i bio na državnom odvjetništvu u Virovitici i u Bjelovaru i isti je pao neosnovan odbijen odnosno nije podignuta optužnica protiv nepoznate osobe. Poštovani zastupnik Marin Miletić će slijedeći govoriti. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovanje vama, vašim suradnicama i još jednom evo u ovoj raspravi poštovanje glavnom državnom odvjetniku i njegovim suradnicima, kolegama, kolegicama vladajućim i kolegicama i kolegama koji sa mnom dijele sudbinu oporbe. Ovdje bih htio još jednom, govorili su danas kolege zastupnici o tome, ja bi još jednom htio istaknuti jer držim da je to izrazito važno sloboda govora. U hrvatskom društvu pravo na slobodu govora, pravo na na koncu vlastito mišljenje bez obzira što se s nekim možda, što se neki zato su ginuli hrvatski branitelji u Domovinskom ratu od '90. godine do '95. da se maknemo od tiranije jugoslovenskog režima od komunizma i da dođemo u slobodu i mi smo onda tu slobodu ostvarili sa žrtvom hrvatskih branitelja i sad je važno da tu slobodu koju smo, kad bih ja sad se htio poigrati pravnim rječnikom, ja sam teolog i filozof po struci ali de facto i de jure je razlika jel tako ne ali da, da ju stvarno uživamo. I želim se ovdje osvrnuti na hrvatskog domoljuba novinara Marka Jurića je li se čovjek za moje poimanje riječi prežestoko osvrnuo na četnikovanje Porfirija je za moje poimanje. Dakle, ja bi to nekako drugačije kritizirao, drugačije bih istaknuo da, da taj narativ mi je gnjusan, da ne mogu vjerovati da netko danas 2024. pjeva četničke pjesme, a kamoli kad to čujemo iz usta Porfirija i ja bih nekako to otprilike tako komentirao. Marko Jurić je emotivac, ali je hrvatski novinar i hrvatski domoljub i on je tu malo žešće reagirao i zato je uredno pod navodnim znakovima uredno osuđen. Dobio 10 mjeseci uvjetno. S druge strane imamo novinare, ako se mogu tako izraziti kad već govorimo u toj dimenziji s ljevice. gdje je takve gnjusobe izrekao o Vukovaru kakve pas s maslom ne bi pojeo i vidite ja sam prvi tada koji mu je i u društvu i među prijateljima branio da čovjek kaže gnjusobu jer kad netko nešto govori to najviše govori sam o sebi i on uopće ne govori o drugome, on o sebi govori, on govori o svom stanju koje on nosi u svom srcu na jednom mjestu u jednoj svetoj knjizi kaže jedan najveći koji je ikad hodao ovom zemlji među ljudima, a nije bio samo čovjek on kaže usta su vam prepuna onoga što vam se nalazi u srcu. I ja bi i pustio Dežulovićeve ove i one da pričaju što god hoće koliko god se god ja s tim ne slagao i koliko god to bila gnjusoba za mene, ali onda s druge strane potpuno je neprihvatljivo da mi hrvatske domoljube, da hrvatske novinare koji su pripadaju toj domoljubnoj nekoj opciji da kad oni kritiziraju pa makar i pogriješe, možda i žešće malo negdje izlete s nečim da te ljude kažnjavamo na 10 mjeseci uvjetno kazna zatvora. To je potpuno neprihvatljivo. I ja ću opet bit pozitivan. Neki mi mogu možda zamjeriti odlučio sam u ovom mandatu stvarno pokušati graditi mostove koliko god je meni to moguće, dakle glavni državni odvjetniče vi ste hrvatski branitelj, dragovoljac Domovinskog rata, '90. godine stali ste na branik domovine i vaša zadaća je i u toj dimenziji domoljublja i ljubavi prema svojoj zemlji zaštiti sve kako ove koji pljuju po Vukovaru sloboda govora, a tako i ove koji kritički se osvrnu prema četnicima i čuvat tu slobodu koju ste izlo… izvojevali u Domovinskom ratu jer na takav način to nije samo sloboda koju mi želimo za sebe. Ja nju želim i za svoje neprijatelje, neprijatelje pod navodnim znakovima za političke neprijatelje za oponente. Ja želim Hrvatsku koja je stvarno slobodna zemlja i za ljevicu i za desnicu i za one koji su u političkom centru kao i za one koji ne znaju gdje su nego kako vjetar puše tako se oni poslože jer spadaju među ove političke beskičmenjake. Za nas koji imamo svoje stavove i koji te stavove zagovaramo i čuvamo bez obzira na udarce s lijeva i s desna i od kud god dolazili jako je važno da čuvamo ovu slobodu o kojoj sam govorio pa stvarno vas potičem da napravite ono što je u vašoj moći da tu nema dvostrukih kriterija. Najgore je kad su dvostruki kriteriji, najgore je kad imamo u društvu one nedodirljive i kad imamo onu famoznu našu svima nam poznatu farmu pa imamo ljude koji su jednaki, ali uvijek imamo i one jednakije i protiv toga se mi moramo boriti. I neki mi kažu, šalju mi poruke Marine opet govor ne znam populistički, pa ja sam uvijek pro populo i bit ću pro populo dok sam živ, ja sam uvijek za narod, pa neću bit za elite, pa neću bit za globaliste, pa neću valjda bit za ove mamine i tatine sinove koji su bilo što ostvarili u svom životu nešto veliko baš zato jer su im mame i tate to omogućili. Moji roditelji su siromašni roditelji bili i na koncu, pa i mi u Klubu Mosta stvarno mogu reć svako ko god je nešto napravio je to napravio svojim rukama i ja sam ponosan na to i na svoje roditelje. Što se tiče korupcije još jednom, procijene su europskih institucija još od 2016. da gubimo godišnje 11 milijardi, a ako mi dopustite moju subjektivnu neku, moj subjektivni osvrt na to, meni se čini kao da se korupcija razmahala još od 2016. do danas, tako da sigurno je nemamo manje, imamo je samo više. E sad ako je imamo više mi smo u ozbiljnim problemima, a znamo da smo u ozbiljnim problemima i zato ja izabirem put stvarno poticanja, napravite ono što možete. Govorio sam u ime kluba, kad bismo mi ugasili tu korupciju koja kao hrđa nagriza ovo društvo, svaki umirovljenik bi mogao dobit na svoju mirovinu nevjerojatnih 9 stotina eura. Pa naši ljudi bi mogli živjet normalno u ovoj Hrvatskoj, naši ljudi umirovljenici ne bi više skapavali, gledali kako će kraj s krajem spojiti, kako kad plate račune oće li im ostati za kruh, za mlijeko. Kupovna moć nam je nikakva, inflacija nas je uništila 40%, čak 50%, narasle su sve cijene. Ljudi teško žive, onaj srednji sloj, umirovljenici, onaj sloj koji građana RH koji ne pripada nikakvim elitama, ti ljudi stvarno teško žive i mi gdje god jesmo moramo se brinut za te ljude. Sutra će u HS i hvala svima koji ste mi poslali mailove i koji ćete doć na Svjetski Dan beskućnika, doći 30 beskućnika, 7 je hrvatskih branitelja, dragovoljaca Domovinskog rata i ljude je život stresao, ljude je život smlavio, oni nemaju osobnu kartu, doći će sa rodnim listom i s domovnicama da ih tu pustimo u HS. Pa zar nije to žalosno da ljudi koji su branili ovu zemlju kao vi glavni državni odvjetniče i kao ovdje još hrvatskih branitelja ima ovdje, vidim dolje kolegu Jovanovića, znam da je on bio u Domovinskom ratu, ispričavam se, druge kolege iz SDP-a ne poznajem vas sve osobno, za njega znam jer je moj Riječanin, kao i među kolegama HDZ-ovcima znam da je Deur zadnji izlazio iz Vukovara, među zadnjima, znam za, ne, ne, ne vidim vas sve s leđa, pa oprostite ako sam koga izostavio. Dakle, moramo graditi pravedno društvo i neki kažu patetičan si. Ne, ja u to stvarno vjerujem, dakle pred vama državni odvjetniče svi trebaju se trest, trest čovječe, ne zato jer ste vi Gargamel, pa zato da onda oni evo ga dolazi Turudić, bježi, ne, nego jer vi predstavljate instituciju koja je nama svetinja i gdje on, ja, danas zastupnik, sutra ministar ili neki poduzetnik ne znam da znam ako sam se ogriješio o zakon ko ga god znao, pa čak pio s vama kavu, ko ga god znao, bio prijatelj sa, sa predsjednikom Vlade, s ovima i s onima, dakle neće bit dobro za mene jer sam se ogriješio od zakon i ono „družba je družba, služba je služba“ prijatelju, dakle možeš mi bit rođeni brat, ako si nešto ukrao, ako si pronevjerio, dakle ja sam prvi koji ću zatražit tvoju glavu jer ja ako tražim pravednu Hrvatsku onda ona ne može bit pravedna za druge, a za mene drugačija zato jer sam na poziciji trenutno moći, pa poznajem ove ili one i to, ne želim takvu Hrvatsku. I nadam se da će doć vrijeme u kojem ćemo tu korupciju barem suzbit, barem je smanjit, u kojem u Hrvatskoj neće bit kriterija dvostrukih mjerila i u kojem ćemo stvarno čuvat onaj dio našeg naroda kojeg najviše treba čuvat, a to je mali čovjek, to su umirovljenici, to je naša mladost i ljudi koji zarađuju pošteno za svoj kruh. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slažem se oko ovoga da nemamo koga drugog zastupati, niti ćemo zastupati osim naroda, a to što će nam netko reći, kakvu će nam etiketu zalijepiti, možemo ih obavijestiti ono kako, kako ide da na našem tijelu više nema mjesta za etikete. A što se, što se, što se tiče dakle ovoga što ste rekli, ja se slažem da bi takvo trebalo biti državno odvjetništvo i da bi takav dojam trebalo ostavljati u javnosti. Ali ja ne znam, ja mislim da je Bajić još, evo ne znam neka se javi glavni državni odvjetnik i može u svakom trenutku, jel on još uvijek u državnom odvjetništvu? A podsjetili ste me glavni državni odvjetniče da pročitam ovu presudu Peša protiv Hrvatske, pročitao sam, al se to ne odnosi na izjave oporbenih zastupnika

Ne mogu baš na to jer ne znam, nemam informacija, ali iskoristit ću ovu priliku koju imam… …/Upadica Reiner: Vaš kolega iz kluba vas je to pitao./… Je, hvala vam. Prije nekih 10-tak godina, možda više, došla je jedna gospođa iz Švedske, 4 dana smo bili zajedno, ona i gospođe iz Finske, nekih 50-tak godina, radi se o katoličkim skautima, izviđačima, mi smo trebali uć u jednu svjetsku organizaciju i nakon 4 dana ja je vozim na aerodrom i pitam je s čime se vi bavite, ona kaže radim u odvjetništvu. Ja kažem imate svoje odvjetništvo, ne, ne u državnom odvjetništvu. Ja kažem aha, šta u Švedskoj u državnom odvjetništvu, kaže žena da, da. Ja kažem a što radite tamo, kaže u tužiteljstvu. Ja kažem a šta ste kod tužitelja, kaže ja sam tužitelj i ja kažem Bože ovakvu Hrvatsku ja želim, dakle 4.g., a mi pričamo o svemu, o životu, o potpuno neke sporedne stvari, gospođa nije osjećala uopće bitnim da mi kaže da je glavni tužitelj iz Švedske, pa neka Hrvatska jednog dana isto postane tako uređena država Kujundžić ima isto repliku. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega, sloboda govora je kao vožnja bicikla, ali bez ruku, poprilično uzbudljiva, ali s ogromnom mogućnosti zabijanja u drvo. Sloboda definitivno da, međutim prije nego što se odaberemo biti slobodni mislim da bismo trebali prihvatiti biti odgovorni, to je ono što je suština ma ne samo života društveno-političkoga u Hrvatskoj, nego vjerojatno je to problematika koja se nalazi u samom habitusu svakog onog ljudskog stvorenja. U Hrvatskoj na žalost mi previše imamo štrapanja u ime slobode i slobode govora, a premalo odgovornosti. I to je ono što i što bi trebalo biti u jednom apsolutnom suodnosu, međutim kod nas to nije ni približno slučaj. **Reiner, Željko Kolega Kujundžić hvala vam na vašem osvrtu. Rekao sam u svojoj pojedinačnoj raspravi da najviše boli kada vi osjetite na svojoj koži ili koži svojih bližnjih ili u društvu vidite kriterij dvostrukih mjerila, to je problem. Dakle, mi trebamo izgraditi društvo na način da je potpuno nebitno ako ja vozim svoj automobil i popio sam nebitno dva, tri deci alkohola i zaustavi me policajac. Nebitno je za tog policajca tko sam ja, jer sam učinio neki prekršaj i on sukladno tome reagira. Ako zaustavi tako bilo koga ne znam ministra ili nekog trećeg ili ne znam koga, e sada možemo li postati takvo društvo, ja vjerujem da je to moguće. Jesmo li, daleko od toga imamo još puno posla, ali po svom opredjeljenju ja sam neizlječivi optimist pa stvarno vjerujem da ćemo uspjeti, da će doći vrijeme kad ćemo urediti Hrvatsku da bude do kraja posložena kako treba. Repliku će sada imati poštovani zastupnik Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Miletiću u svom govoru ste nekoliko puta naglasili koliki je problem ta šteta u milijardama koja se mjeri od korupcije u Hrvatskoj i da bi zapravo kad bi taj novac ostao sačuvan mogli povećati mirovine i spriječiti odlazak mladih iz Hrvatske. Trećina mladih u anketi koja je najnovija želi otići iz Hrvatske, a nepotizam i korupciju postavlja na prvo mjesto. Kako vi objašnjavate da zapravo niti jedna korupcijska afera ako sam ja u krivu vi me ispravite nije završila oduzimanjem novca, jer korupcije će biti uvijek. Ali korupcije kakva je Hrvatskoj bit će dok se ne oduzme nezakonito korupcijom stečen novac. Brojni procesi koji su vođeni u Hrvatskoj neki su završili, neki još traju. Ali ja ne znam ni jednog da je oduzeta imovina stečena korupcijom. Gdje je tu sistemski problem? Da li mislite da novi glavni državni odvjetnik ima snage to riješiti? **Miletić, Marin (MOST)** Kolega Jovanović razgovarat ćemo o tome već iduće godine kada bude glavni državni odvjetnik polagao izvješće za ono što je on napravio u godinu dana. Ono što mislim da je jako važno da se tu uključi Porezna i taj nesrazmjer imovine je nevjerojatan i velik problem. Mi imamo na primjer i u našem okruženju na Kvarneru neke političare koji ne znam na primjer imali su plaću 8, 9 tisuća kuna, otac im ima mirovinu 700 eura, a ljudi imaju 4 stana i brod od 10 metara u ACI-u, u marini i ima još 2 vikendice na Krku. Pa kako? Evo ja sam zastupnik pet godina, u pet godina uspjet ću jedino kredite vratiti. Dakle, imam dvije kćeri, obitelj svoju. Ne mogu si kupiti nikakav brod, nikakve stanove, nikako, dakle ne. Pa evo to je važno da tu porezna, državni odvjetnik naravno u onoj svojoj domeni i da se vidi taj nesrazmjer imovine,

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega. Ja bih se htjela u svojoj replici ipak referirati na nečem što je bio i povod za skupit potpise i dolazak glavnog državnog odvjetnika. To su bila ona dva hapšenja koja su se desila visokih dužnosnika HDZ-a, ali jednako tako je bila sjednica odbora koja je bila organizirana u jedan dan na koji bi došao glavni državni odvjetnik, tamo bio sam vremena i nakon sat vremena rekao da on tu nema što raditi i otišao. I tamo je izrekao nešto što mislim da zaista izaziva u najmanju ruku prijepor, a on je rekao, odgovorio je bit ćete procesuirani. Ja citiram ono što je glavni državni odvjetnik rekao. Zamislite kad vam glavni državni odvjetnik dođe na sjednicu odbora što apsolutno saborski zastupnici imaju pravo ga pozvati. Čak štoviše u jednoj pristojnoj državi bi državni odvjetnik zvao predsjednika odbora i rekao dajte da napravimo sjednicu, da objasnimo što Kolegica Anka Mrak-Taritaš nemojte me sad dovoditi u situaciju da ja moram braniti ovdje državnog odvjetnika, jer to nije dobro. Ja sam oporba i zastupnik, ali ono što je rekao jutros gospodin Turudić na odboru ako sam ga dobro shvatio da je on unaprijed rekao mom kolegi, mislim ja ovdje govorim istinu šta god to značilo, kome god se ona sviđala ili ne, da je rekao mom kolegi ako nije onda će sad to Nikola povredom Poslovnika ispraviti. Mislim da moramo naučiti se jedni jedni i drugi poštivati jedni druge, da državni odvjetnik treba poštivati ovu instituciju Hrvatskog sabora, treba se odazvati uvijek razgovarati i odgovarati na pitanja, a mi trebamo kao kobci bdjeti nad onim što on radi, ukazivati na ono što ne valja, javnost upozoravati na sve malverzacije ako se one i kad se dogode i jednostavno graditi tu demokratičnost i pravednost unutar našeg društva. **Reiner, Željko poštovani kolega rekli ste u svom izlaganju kako moramo graditi pravedno društvo, da se zalažemo i jedva čekamo je li da Hrvatska postane uređena država kao neke države koje su nam uzor i da ovdje glavni državni odvjetnik odnosno gospodin Turudić predstavlja instituciju koja je svetinja, jel' tako ste rekli svetinja. ovo jest izvješće prošle glavne državne odvjetnice za 2023. godinu, ali ulijeva li vam gospodin Turudić toliko povjerenje da će vratiti vjeru građana u institucije posebno u Državno odvjetništvo. Hvala. **Reiner, Što se tiče Hrvatske od nas su lošiji trenutno Grčka, Rumunjska, Bugarska. To je strašno! Pričamo o korupciji. I kad vi gledate kroz tu dimenziju, onda naravno da što god se oko vas događa ništa vam ne ulijeva povjerenje, jer onda vi razmišljate ako je od nas su lošije samo ove države gdje smo mi u pogledu korupcije radi koje gubimo milijarde eura godišnje, nepotizma itd. No stvarno nekako sam odlučio svakoga kritizirati za sve ono što pogriješi, što ne napravi kako treba. I bit ću evo tu sa vama ako bog dragi da ako budemo tu svi iduće godine jedan od prvih i najglasnijih koji sve ono što ne valja i što je propušteno učiniti će isto tako kritizirati. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovani državni, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Izvolite. Hvala. Neće mi bit potrebno pet minuta, valjda minuta, minuta i pol. Dvije fragmantne stvari moram ispraviti. Zastupnik Jovanović prigovara da Državno odvjetništvo da ne zna za niti jedan slučaj da je Državno odvjetništvo nekom uzelo novce. Pa nije ovlašteno na to, sud donosi odluku kojom se oduzima imovinska korist. Tu stvar jednostavno treba znati da bi se sa njom baratalo. Državno odvjetništvo može samo predložiti oduzimanje imovinske koristi, a sud čak to radi i po službenoj dužnosti. Sljedeća stvar, poštovana zastupnica Mrak-Taritaš ja sam, ja sam dolazeći, pozvan na sjednicu saborskog odbora prije koliko vremena je prošlo ima jedno 13, 14 sati za dolazak. Došao sam tamo, imao sam druge obveze i predsjedniku odbora gospodinu Grmoji sam rekao da mogu biti sat ili sat i 15 minuta. Ja nisam pobjegao, to je falsificiranje činjenica, nego sam najavio unaprijed da mogu biti toliko. bi red da me se pozove prije, a ne 13, 14 sati prije početka sjednice. To su dvije fragmantne neistine koje ste izrekli i koje nisu stavovi. To su jednostavno neistine, netočni podaci. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo četiri replike. Prva je poštovani zastupnik Jovanović. Gospodine glavni odvjetniče vi očito niste dobro slušali što sam ja rekao, a to nije dobro za glavnog državnog odvjetnika. Ja sa pitao gospodina Miletića što je po njemu problem da u Hrvatskoj nema dovoljno često, a trebalo bi uvijek oduzimanja nezakonito stečene imovine. U Izvješću iz 2023. piše da se, ako se ne varam 93% predmeta odbaci koje je pripremilo Državno odvjetništvo u području zlouporabe ovlasti i korupcije. Znači da posao Državnog odvjetništva nije kvalitetno odrađen, da bi sud onda mogao temeljem dokaza koji su pripremljeni donesti presudu. To je moje pitanje i jako me zanima kako ćete vi raditi taj posao, jer od kad ste vi glavni državni odvjetnik povjerenje građana u hrvatsko pravosuđe još je manje. Moram, moram odgovoriti. Opet ste rekli netočnu stvar. Odbacuje se 90 i koliko posto kaznenih prijava, a te kaznene prijave ne priprema Državno odvjetništvo. Vi pričate stvari koje su teško razumljive. To su kaznene prijave koje dolaze od predlagatelja, najčešće od fizičkih osoba, dakle od vas, od nas koji smo ovdje. Ne priprema te, mislim šta vam znači taj izraz da te kaznene prijave priprema Državno odvjetništvo i da sudovi po njima ne mogu postupati. To jednostavno ne znači ništa. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani državni odvjetniče. Zapravo imam priliku da vas direktno pitam. Kad ste došli na tu sjednicu odbora ja imam zapisano što ste rekli da ne bih nešto krivo rekla. Rekli ste: „Došao sam iz respekta prema Saboru“. Vi na sjednicu odbora, dakle ne dolazite iz respekta, nego dolazite zato što je to vaša obveza, jednako tako kao što je vaša obveza bila danas doći i braniti izvješće glavnog državnog odvjetnika. Ono što hoću reći vas bira ovaj Hrvatski sabor. Dakle, indirektno ste odgovorni građanima Republike Hrvatske. Nas zastupnike su građani birali da pitamo i da radimo svoj posao, jednako tako da pitamo i vas. Dakle, ne dolazite vi iz respekta, nego dolazite zbog nekih drugih razloga pa molim da još jedanput objasnite, sad imate priliku u minuti objasniti taj vaš dolazak iz respekta. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani glavni državni odvjetnik. Dakle, ne govorite točno. Nisam morao doći na tu sjednicu. Danas sam morao doći, to mi nalaže Zakon o državnom odvjetništvu. Na onu proteklu sjednicu nisam morao doći i došao sam zbog toga što poštujem Hrvatski sabor. Dobio sam poziv fragrantno, prekasno, 13, 14 sati ne znam točno. Znate kako me poslije radnog vremena na poslu. Dakle, još jedanput navodim nisam bio dužan doći na sjednicu Odbora za pravosuđe kad sam bio pozvan. Na nju sam došao i došao iz poštovanja prema Hrvatskom saboru. Eto to vam je to. **Reiner, Poštovani državni odvjetniče, vezano uz poziv obratite se tu potpredsjedniku Reineru, kolegi Boriću, Zekanoviću, članovima vladajuće većine koji su donijeli odluku da vas se pozove za dan nakon. Ne vjerujem baš da ste saznali tu odluku nakon radnog vremena, jer je bila glavna vijest i u svim medijima da ćete biti pozvani, dakle odnosno da su HDZ-ovci odlučili, vladajuća većina da ćete biti za sutra u 10 sati. Dakle, to nije krivnja oporbe da je meni kao predsjedniku dopušteno da sa vama dogovorim termin ja bih vas lijepo pitao koji vam termini odgovaraju da ne morate otići na taj protokol. A mislim važan je protokol bio MUP-a, ali mislim da je bilo važnije odgovoriti na pitanja saborskih zastupnika vezano uz ove recentne slučajeve. I molim vas za odgovor za Mladena Bajića. Dakle, budući da ste me pozvali da pročitam onu presudu jesam, vidio sam da se odnosi na državne dužnosnike, na Stjepana Mesića, na Mladena Bajića i ostale pa me zanima je li on još uvijek što se tiče odluke Europskog suda za ljudska prava, pa vi ste predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe. Da ste vi u to vrijeme bili predsjednik saborskog odbora i da ste dali takvu izjavu kakvu su davale navedene osobe vi bi isto bili navedeni u presudi protiv Hrvatske. Sabor i Europski sud za ljuska prava ne razlikuje, nema potrebu razlikovati ili netko u oporbi ili na poziciji nego u tome je li prekršio svojim ponašanjem Konvenciju za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda. Na poziv za prošlu sjednicu, tim ću stvarno završiti, jer stvarno je nepotrebno. Niste potvrdili da sam vam rekao da moram ići i da sam bio na protokolu je vaš propust. I to je meni, dakle mene je pozvao gospodin Nikola Grmoja na tu sjednicu jako prekasno to je to. Sada što vi meni govorite zar vi mislite da ja pratim vaš lik i djelo, da sam ja bio dužan slušati u medijima vaše najave i da ćete vi mene pozvati, pa sam radi vaših najava morao biti standby i čekati da me pozovete u Sabor. Ne daj bože!

238. Dakle, neistina je. Ja nisam rekao da vi morate pratiti moj lik i djelo, nego da je to bila odluka Odbora za pravosuđa, dakle a ne moja odluka. A broj dva, ponovno niste odgovorili vezano uz Bajića. Vi najavljujete nekakve promjene u DORH-u a svi se tog Bajića nekako bojite spomenute je li još uvijek u DORH-u, što tamo radi itd. Tako da mi je to onako malo sumnjivo evo. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To nije bila znate i sami povreda Poslovnika pa dobijate opomenu. Kolegica Puljak ima repliku. Evo poštovani ja sam zamolila da se i sada ovdje ova rasprava ne pretvori kao u raspravi na onom odboru zapravo neki sukob između evo predsjednika odbora i vas ovdje, jer ona sjednica Odbora za pravosuđe je izgledala, dakle većina sjednice, tri četvrtine sjednice je bilo prepucavanje predsjednika i vas kao da imate nekakvi osobni obračun. I dajte mi malo pojasnite to vaše koje kažete, kažete niste bili dužni doći na Odbor za pravosuđe. To je isto tako nepoštivanje najvišeg predstavničkog tijela. Odbori su način funkcioniranja ovoga Sabora i kad vi kažete nisam bio dužan odgovoriti na poziv nadležnog odbora isto pokazuje dozu nepoštivanja prema ovom predstavničkom tijelu. Hvala. **Reiner, Željko Dakle, ponavljam nisam bio dužan doći na sjednicu Odbora za pravosuđe. Nisam dužan zato što to piše u propisima tako, a vi sad možete govoriti što god hoćete. Ja sam došao što poštujem Sabor. Dakle, potpuno je promašen vaš prigovor da ja ne poštujem Sabor. Odazvao sam se pozivu zato što poštujem Sabor. Insinuacija je posve nepotrebna, nemate pravo na to u krajnjem slučaju. Ja nemam nikakav privatni odnos niti problem sa gospodinom Grmojom. Odakle vam pravo da vi sad raspravljate o mom privatnom odnosu sa gospodinom Grmojom? Nemate na to pravo. **Reiner, Poštovani potpredsjedniče, poštovani glavni državni odvjetniče. Kolika je bezidejnost hrvatske oporbe evo govore ove replike. Dakle, njima je bio prošli put najveći problem to što vi niste stali do kraja sjednice s tim da ste vi završili vaše izlaganje i svi su završili sa replikama. I više vas nitko i poslovnički nije mogao ništa pitati. To je trajalo sat i 15 minuta. Danas je trajalo je sat i šest minuta. Opet smo svi završili, vaša točka dnevnog reda je završila. Dakle, imali su isto vrijeme na raspolaganju. Opet imamo problem onog prošlog puta. Sad ste tu sa nama a ne trebate biti više ovdje, jer mahom znači i ministri ne stoje tu kad su izvješća, odnosno drugi koji drže izvješća ne stoje cijelo vrijeme i opet je to problem. I opet im je to problem. Pa evo sad ga pitajte što ste ga mislili pitati i onda, a ne govorite o tome da je otišao kad nije otišao. Evo sad ga imate priliku pitati ono što ste ga onda mislili pitati, a niste imali vremena. Poštovani državni odvjetnik ako ima potrebu odgovoriti? Nema. Onda poštovani zastupnik Mažar. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče, poštovani glavni državni odvjetniče. Ma evo za razliku od jednog dijela oporbe koji replike koristi da se spušta na neki osobni nivo, pa ne znam kolega Jovanović legitimno pitanje za korupciju. Ali onda kao gdje su novci, pa sad hajmo mi reći šta ne pitate Lovrić Merzel di su novci, jel' vratila i kad će vratiti itd. Ili kolegica Anka Mrak-Taritaš koja nama priča o odboru na kojem ona nije bila. Mi smo bili i sad mi trebamo čuti šta smo mi tamo rekli. Ono što bih ja volio iskoristiti priliku s obzirom da velik dio građana i gleda ovu sjednicu na tragu poboljšanja rada i Državnoga odvjetništva i USKOK-a prije svega vezano za najavu da bi se išlo i u smjeru olakšanja vezano i za zamjenike državnog odvjetnika i za vježbenike, ali i u smjeru možda vezano za visoko državno odvjetništvo koje bi slijedilo i Visoki kazneni sud i time olakšalo i rad USKOK-a i DORH-a možete li reći što će od toga u budućem periodu Poštovani glavni državni odvjetnik, ali prije toga povredu Poslovnika dignuo je zastupnik Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Potpredsjedniče Sabora, žao mi je što moram koristiti taj institut ali, kolega Mažar pa ja sam replicirao gospodinu Miletiću, a onda je gospodin glavni državni odvjetnik replicirao meni. Dakle, zašto vi mene prozivate da ja činim nešto što nije u skladu sa Poslovnikom Hrvatskog sabora? Ja uopće nisam replicirao glavnom državnom odvjetniku, nego sam pitao kolegu Miletića što učiniti da se imovina stečena korupcijom oduzme onima koji su korumpirali ovu državu i zarobili je u Dobro, ali ovo znate i sami da je bila replika, a ne povreda Poslovnika pa vam dajem opomenu. A sada će na repliku odgovoriti glavni državni odvjetnik. Što se tiče visokog državnog odvjetništva ja sam čitao nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Državnog, Zakona o Državnom odvjetništvu. Tamo nema visokog Državnog odvjetništva predviđenog, ne znači da ga neće biti u daljnjem tijeku rasprave. To morate pitati predlagatelja. Što se tiče relaksiranja uvjeta za zamjenike glavnog državnog odvjetnika posebice za zamjenika i ravnatelje USKOK-a mislim da će, da bi to trebalo ući i da bi se ti uvjeti relaksirali, da bi se trebali uvjeti za zamjenika ravnatelja USKOK-a i ravnatelja samog USKOK-a izjednačiti sa županijskim sudovima, predsjednicima i sucima županijskih sudova jer je to ista razina vlasti. Tako mislim da to treba i da će to biti tako napravljeno. **Reiner, Željko Evo kad je već zastupnik iz HDZ-a Mažar rekao da treba pričati o poboljšanju uvjeta rada DORH-a, dakle nema i ne može biti priče o poboljšanju uvjeta rada DORH-a ukoliko sumnjamo u neovisnost čelnog čovjeka, a mi doista imamo razloga sumnjati u vašu neovisnost gospodine Turudić. I vi ste i samim svojim djelovanjem i ponašanjem na tom odboru dodatno potkrijepili sve naše sumnje. Imate situaciju da raspolažete sa dopisom koji traži skidanje saborskog imuniteta, koji ne stiže pravovremeno do Mandatno-imunitetnog povjerenstva, ali stiže do HDZ-a i do onih koji bi trebali biti procesuirani, uhićeni ali naravno pod uvjetom da im se imunitet prije toga skine. I vi u tome ne vidite problem. E vidite, to je dokaz da se Hrvatska pretvorila u režim, to je dokaz da je slomljen ustavno-pravni poredak i da imamo jednopartijsku diktaturu sa režimskim glavnim državnim odvjetnikom kao kao produženom rukom HDZ-a na čelu. narod je ukazao da vam ne da više povjerenje jer sve što ste napravili bilo je kontraproduktivno svim zakonima, regulama, moralnosti i vrijeđanju hrvatskoga naroda. Dobro, to nije bila povreda Poslovnika, pa dobivate opomenu. Odgovor poštovanog glavnog državnog odvjetnika. **Turudić, Ivan** Poštovana zastupnice, količina decibela koju ste uložili u ovo svoje izlaganje i količina uvreda koje ste iznijeli je obrnuto proporcionalna argumentima i dokazima koje imate. Sada će govoriti poštovani zastupnik Josip Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani glavni državni odvjetniče, poštovani državni tajniče, uvažena Dalija Orešković, zastupnice, kolege zastupnici iz oporbe i vladajući. Ovo sam namjerno rekao i ako ste pratili izlaganje Dalije Orešković, zastupnice, ona je pozdravila danas samo kolege iz oporbe, nije htjela pozdraviti ni glavnog državnog odvjetnika, ni predsjedavajućeg jer je procijenila da oni nisu vrijedni tj. mi svi nismo vrijedni njezine pažnje, a niti poštivanja, tako da evo posebno pozdrav Daliji zato jer ono što radi uvijek napravi krivo. E sad ću govoriti o ovome na jedan način koji možda nisam mislio, ali već sam ga najavio u svojoj replici jer sam očekivao ovakvu raspravu, nije ovo prva rasprava o državnom odvjetništvu i radu u svim godinama dosada, pa tako i za 2023., rekao sam da će to bit rasprava o nekoliko mjeseci rada glavnog državnog odvjetnika i da ova velika priča od 30 potpisa koji su omogućili ovakvu raspravu da pričamo upravo o tom izvješću u biti nije značila ništa niti previše zato jer su se svi više-manje osim Kluba HDZ-a i Kluba nacionalnih manjina, koliko sam popratio, nešto malo u raspravi Kluba Možemo!, sve ostalo je bilo priča o nekoliko mjeseci rada Ivana Turudića kao glavnog državnog odvjetnika. Tako što piše piše, neka piše, jednostavno nije važno što piše na 300 stranica, ni što je radila bivša državna odvjetnica u prošloj godini. Tako je to ocijenila oporba i htjela je malo politizirati na temu očito nekih svježih događanja kad govorimo o nekim uhićenjima. Zbog toga je moja potreba da kažem nešto kako smo uopće došli do toga da sadašnji glavni državni odvjetnik uopće podnosi izvješće tj. brani izvješće bivše glavne državne odvjetnice. Mislim da su vam to omogućili građani RH na izborima 17.4., to je bila, to je bio dan, to je bila točka koje su se na neki način prelomili svi odnosi ajmo reći za buduće 4.g. kad govorimo o politici, o formiranju vlasti, o formiranju ovog zakonodavnog tijela, o formiranju glavnog državnog odvjetnika i njegove mogućnosti da preuzme ovaj uopće svoju dužnost jer ako se dobro sjećamo, a ja ne želim zaboravljati jer građani to moraju znati. Mi smo danas čuli od strane SDP-a, posebno zastupnika SDP-a, da su oni ocijenili kroz neko svoje istraživanje koje valjda samo oni imaju da je dolaskom glavnog državnog odvjetništva, glavnog državnog odvjetnika povjerenje ili da ga uopće nema. Kad je bilo najveće, to nisu rekli, a vjerojatno pretpostavljam da znam, to je vjerojatno bilo onog trenutka kad je Zoran Milanović, ne znam tamo 2013.g. okupio svoje koalicijske partnere i odmah na sjednici tj. valjda na njihovom sastanku rekao glavni državni odvjetnik bit će taj i taj, mičemo Mladena Bajića, stavit ćemo Dinka Cvitana i to je bilo najveće povjerenje tada u pravosudni sustav. Novi model kojeg smo uveli ne vrijedi ništa kad slušamo oporbu jer jednostavno ne može osigurat neovisnost glavnog državnog odvjetnika. To građani sad moraju sami za sebe porazmislit, ajmo to tako reći, što je točno, što nije točno, je li to povjerenje tada narušeno ili je bilo loše, ili je sada veće ili je manje. Ja smatram da mi imamo neovisno pravosuđe, da imamo neovisna tijela i da se moramo svi boriti da to tako i bude. Druga točka koja treba određivati tu priču o neovisnosti i o povjerenju u takav sustav je bila sama kampanja, sredina 3. mjeseca kada predsjednik države Zoran Milanović gura laktom Peđu Grbina i kaže ja sam kandidat za premijera, kandidirat ću se u I. izbornoj jedinici i bit ću kandidat za premijera kao predsjednik RH. To izaziva reakciju Ustavnog suda, nakon toga radi neovisnosti i još veće neovisnosti tog sustava u koji se oni kunu dolazimo do situacije da se u medijski prostor plasira teza tj. postaje sastavni dio kampanje nakon prvotnog udara na izbor glavnog državnog odvjetnika da treba ukinuti Ustavi sud. S time se slažu tada i mnogi zastupnici oporbe, komentiraju i slažu se jer i ti ustavni suci koji danas donose odluke koliko se sjećam uspoređeni su sa ne znam starim kuhinjskim elementima koje treba baciti sada, njihovom nestručnošću, nepsosobnošću itd., da bi to ko popravio „Rijeke pravde koje dolaze u proljeće“, to je bio slogan ako ste zaboravili, osedlani konji koji će to sve riješiti. To je bio nekakav stav, to je bio motiv pokretač kampanje oporbe da preuzme vlast u RH, to je bila borba po njima za neovisnost naših institucija. Kako će biti neovisni? Tako što ćemo ih ukinuti, a državnog odvjetnika smijeniti na prvoj sjednici HS. I kad su uvjerljivo poraženi od hrvatskih građana koji su dali glas sadašnjoj vladajućoj koaliciji, najviše naravno HDZ-u i svojim koalicijskim partnerima, pa onda DP-u, koji su na neki način trebali formirati vlast, pojavila se priča u medijima ili u javnosti da sadašnji oporbeni zastupnici koji govore o neovisnosti nude upravo jednoj stranci da formiraju vlast na način da na prvoj sjednici samo izglasaju smjenu glavnog državnog odvjetnika i da se može ponovno raspustiti sve i idemo ponovno na izbore. Nije to bilo tako davno, ali možemo zaboraviti, možemo. Zašto? Jer to više nije fokus javnosti, da bi danas slušali priče o neovisnosti, o nepovjerenju upravo tih istih koji su htjeli obezglaviti pravosudni sustav RH. Nisu nudili nova rješenja ili ono što su nudili osudila je stručna javnost zato su građani stali na branik ovog ajmo reći sa svojim glasovima, na branik postojećeg sustava i rekli su mi želimo sasvim nešto drugo. I ovi trabanti, politički trabanti Zorana Milanovića koriste svaku situaciju ne bi li i dalje, ne sad samo u ovoj sabornici nego i na protekle dvije sjednice saborskog Odbora za pravosuđe sve svoje nekakve želje da ne znam smjene glavnog državnog odvjetnika, da mu nađu nekakav minus sveli na to da praktički sada govorimo samo o nekakvim formama je li glavni državni odvjetnik došao na saborski odbor, nije došao, je li došao na svojom voljom na vrijeme, da li je otišao itd., potpuno bezvezno. Zašto? Jer to građane ne treba interesirati na taj način. Al što oni s time rade? Bježe od vlastite odgovornosti kao što danas bježali tokom rasprave od odgovornosti za ovu priču koju su htjeli. 30 njih oni kažu slavodobitno htjelo je raspravljati o izvješću, al jel oni raspravljaju o izvješću, raspravljaju isključivo politički i žele i dalje rugati se, obezvrijediti svačiji trud posebno evo jednog tijela ili jednog čovjeka i pokušavaju i dalje raditi isto što su radili cijelo vrijeme svoje kampanje misleći da će postići neki drugi rezultat. Nema tog rezultata. I upravo je na nama koji smo odgovorni, na nama je da štitimo upravo ovaj sustav od ljudi koji na njega nasrću dnevno. Zašto? Zato sam vas pitao što se to desilo da su toliko tražili ili su htjeli vašu ostavku ili su vas htjeli dovesti do toga da uopće ne stupite na dužnost. I što se to promijenilo u proteklih nekoliko mjeseci? Da li ste i vi možda saznali što se to u tom sustavu događa zbog čega su se događale takve situacije? Nas to interesira, a vjerujem da to interesira i građane zato jer postoje sumnje. Oni govore da uvijek da nešto sumnjaju, pa i ja mogu sumnjati da u tom sustavu nešto nije bilo kako treba čega su se oni bojali jer kad gledamo ono što su nam ostavili 2015. godine i ovo što imamo danas procedure su podosta različite u nekim situacijama, ali smo mi uvijek stalno nešto gori od nekog vremena koje je prošlo. Ja ne mislim i i normalno je da pitam jer ako 10 puta ponavljate istu tezu naravno da će se to negdje uloviti. Mi nemamo puno prilika da govorimo o ovom sustavu koliko očito to koriste kolege iz oporbe jer njih očito ništa ne privodi bilo kakvoj odgovornosti pa ni poraz. Njima je bilo važnije opstati u nekoj ljušturi vlastitoj ne znam svoje stranke itd. i nekako nastaviti svoje djelovanje nego to što bi mi sutra mogli građanima priuštiti sa takvim inicijativama koje su oni prezentirali kao nešto normalno. Ukinuti Ustavni sud što je to problem i tako nam smeta. Ukinut ćemo ne znam smijenit ćemo državnog odvjetnika, što ćemo stavit ćemo nekog svog po ne znam kojoj proceduri. E to su priče koje smo mi prošli i ne možemo ih zaboravljati u svjetlu onoga tko je bio kolovođa toga, a to je predsjednik države. On nije beznačajna ličnost u ovoj državi u političkom sustavu. Vidite kako oni to svi slijede, svaki mig nema uopće bježanja. Znači opet smo na svim istim pozicijama i radimo nešto zato što to možemo. Ja se s time ne slažem. Mislim da je nama svima da ojačamo taj sustav da on bude ono što svi od nas žele da se bori protiv korupcije, da privodi sve one koji su otišli zagrezli u kriminalu, korupciji itd. i od toga nema nikakvih posebnih ne znam što oni traže ovdje političkih poena da bi na način, na način da odmah sebe odmiču da njih nema u takvim pričama iako u svim strankama ima ljudi koji su ne znam nekad bili privođeni ili osuđeni ili nisu osuđeni, ali to etiketiraju samo pojedincima. Mi smo te situacije prošli, mislim da su nam građani jasno dali poruku i ja ću osobno podržati ovo izvješće jer smatram da mi trebamo kontinuitet nastaviti … …/Upadica Željko Reiner: Hvala./… … dobrih aktivnosti državnog odvjetništva da bi rješavali ove probleme koji interesiraju građane. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Mažara. lijepo predsjedavajući. Kolega Borić pa dobro ste detektirali, glavni državni odvjetnik danas je iznio situaciju u državnom odvjetništvu i dobro i loše i probleme i nade i ono što građani očekuju. S druge strane oporba, nagledali smo se svašta, ali u ova dva tjedna prvo tematska sjednica raspad, debakl, Grmoja ostavljen sam od oporbe i onda valjda u bojazni da se ne otkrije njegova uloga u aferi Mreža ili u drugim dijelovima kada je koristio duboka grla da bi usmjeravao na Plenkija onda je išao na osobni nivo sa glavnim državnim odvjetnikom. Danas predsjednik SDP-a mrtav ladan kaže mi živimo u nenormalnoj državi. To je valjda na tragu one slučajne njihove države itd. jer ovdje je njima normalna država kada se državni odvjetnik nije birao preko natječaja nego kada je predsjednik njihov rekao tko će biti i Dalija Orešković koja spominje vezano kad je sudac bio glavni državni odvjetnik i politika, a ona koristila povjerenstvo da bi ušla u politiku. …/Upadica Željko Hvala lijepo. Kolega Mažar slažem se sa svime što ste rekli. Ona prva sjednica Odbora za pravosuđe trebala je biti signal oporbenim strankama da predlože smjenu predsjednika tog odbora bez obzira na kvote i sve. Ako žele jedan takav odbor, ozbiljan odbor koji se tiče pravosuđa staviti u nekakvu normalu da ga ne pretvaraju u ono što smo imali, a imali smo tog istog zastupnika gospodina Grmoju na čelu antikorupcijskog vijeća pa smo jamci kako to, na što to izgleda. Znači korištenje saborskih tijela za vlastitu promociju bez ikakvih rezultata i bez ikakvog doprinosa boljem radu ovog doma ili ovog sabora. Znači ja, ja, ja isključivo ja. Desilo mu se da mu se odbor raspao, nije ga mogao kontrolirati i to je bila jedna od najvećih blamaža što sam ja vidio ikada u povijesti, a dosta sam dugo ovdje u Hrvatskom saboru. I ako oporba smatra da taj i takav zastupnik to treba raditi i dalje neka on to radi i dalje. Imali su ga u prethodnom mandatu i mislim da je to kolega Jakšić radio jako dobro i neka bolje malo razmisle što oni uopće žele od tog odbora jer to nije baš nevažno. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Ante Babić. Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Boriću evo kako komentirate činjenicu da je na obične insinuacije o curenju informacija u slučaju primjerice kolege Šarića cijela oporba skočila, tražilo je tematsku sjednicu, a ni slova na ono što je baš poznato, a to je da su neki bivši glavni državni odvjetnici bili kontrolirani u vrijeme kad je predsjednik Milanović bio premijer. Naime, on je jasno sam priznao da je znao za tajne izvide. Molim vaš komentar. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa kolega Babić. Znači ako predsjednik države, ako predsjednik vlade tada jasno naznači u javnosti, u medijima da je imao oko na sustavu u …, jasan je signal da je znao što se događa. Tko to neće osuditi? Neće osuditi SDP koji to hoće sad i zato im smeta cijela ova borba i pokušavaju spinovima itd. pretvoriti to u priču da HDZ kontrolira taj sustav i sve ih nešto iznenađuje i sve oni nešto sumnjaju. Tada ništa nije bilo sumnjivo, sve je bilo ok. Pitajte Slavka Linića ministra financija da li je bio ok, to je znao sustav, što je znao on kao tadašnji ministar, a poslije i smijenjeni ministar, što mu se radilo i što je proživio kao čovjek nakon svoje smjene pa ćete saznati tko je ili nije imao nekakvu šapu na cijelim tim sustavom. Zašto to SDP neće spominjati? Zato jer smatra da bi od toga imao velike političke štete. **Reiner, Željko Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Borić, pa znali smo odma na početku da ova rasprava će otić u sasvim drugom smjeru da se neće raspravljat o izvješću državnog odvjetništva iz 2023.g. nego će se upravo artikulirat ono što ste rekli, a što je bio predmet kampanje u kojoj smo bili prije četiri mjeseca. No, mene žalosti druga stvar, ovdje sjedi dosta pravnika, ja nisam po struci pravnik i ti ljudi su školovani da da bi štitili pravo, da bi govorile stvari koje su pravno točne. Ovdje je izgovoreno nekoliko stvari koje su za javnost jednostavno nedopustive da se izgovore u ovom visokom domu. Prvo okrivljava se državnog odvjetnika kada je došao na tematsku sjednicu, a uistinu nije morao doć na tematsku sjednicu, sad se njega krivi da ne poštuje Sabor. A dok smo imali predsjednika države odnosno imamo ga i sada koji je direktno dobivao obavijesti iz USKOK-a, DORH-a koga se prati, ko se s kim vozi u autu to ih onda baš i nije toliko brinula ta Hrvatska kao nekakva nepravna, nepravna država. Mislim da to nisu dobre poruke koje se šalju …/Upadica Reiner: Hvala./… iz ovog visokog doma. Hvala lijepa. Kolega Ivanović ne šaljemo ih mi šalju ih kolege iz oporbe, imaju poseban stav o tome kako danas funkcionira naše pravosuđe i mi to ne možemo braniti. Mi možemo u ovakvim raspravama reći svoje mišljenje, smatram da je ono barem ovo što ja govorim potkrepljeno činjenicama onime što smo prošli i da tu postoji nekakav zametak cijele te priče jer sad ćemo vrlo brzo nakon ova preći na neke druge teme i vidljivo je da već tu sada postoje otpori na tim temama samo zato jer je netko to nešto rekao. Mislim da oporba neka i dalje bude ovakva kakva je, mislim da će biti i dalje i nakon sljedećih izbora jer ako ne promijene način promišljanja ili ne promijene svoje ponašanje u smislu ovoga što danas mi trebamo ovdje raspravljati mislim da slijedi isti rezultat. Nije ovo nama prvo izvješće. Ako se žele baviti pojedincima … ako žele suditi ili dovoditi posuđene ajmo reći one koji su pritvoreni da dolaze Daliji Orešković na saborski odbor da njoj daju iskaze, mi možemo to prihvatiti kao dio političke borbe. Građani su rekli da je to njima neprihvatljivo. **Orešković, Dalija (DOSIP)** Vratimo se na trenutak kada sam rekla da je dojava Šariću da će biti uhićen nešto što kompromitira čitav DORH i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Na to se Ivan Turudić usudio docirati i komentirati količinu mojih decibela. To je toliko izvan deontologije profesije koju vi trenutno imate da je to nezamislivo. Dakle, takvu sramotu u ulozi glavnog državnog odvjetnika HS još nije imao prilike vidjeti. I kažete nemam dokaza, dokazi su Ivane Turudiću u vašim rukama. A količina vašeg bezobrazluka i nedopuštene bahatosti je proporcionalna podršci koju imate iz redova HDZ-a. Zanimljivo, upravo su članovi HDZ-a oni koje biste vi trebali kazneno progoniti. Borić koji vas sada brani član je iste političke stranke …/Govornici govore u isto tako govoriti. Vi ne možete nijednu stranku kao što nitko iz vladajućih ne može o vama ili o bilo kojoj stranci govoriti na taj način. Pa dajte se malo uozbiljite, pa ne možemo na toj razini raspravljati ovdje, stvarno ne možemo. jer decibeli postoje kad govori gospođa Orešković to je istina. Ona dođe uznemirena ovdje na ovu govornicu i pokušava uvrijediti sve i svakoga, zato sam je posebno i pozdravio. Ona ni sad se nije obratila nikom ako primjećujete. To je pitanje kućnog odgoja, poštovanja itd.. SDP je spasio da bude u Saboru i dalje, to je njihovo. Ali želim nešto drugo reći, ako će to biti moment na kojima ćemo se dijeliti na one koji su vrijedni pažnje ili znaju nešto i oni koji to nisu onda je to jadno. Gospođa Orešković o sebi je nedavno rekla sljedeće da u ovom Saboru mlati praznu slamu i da se to dobro plaća da je ona spremna otići, da ne želi biti u oporbi ovakvoj oporbi to je najavljivala u svojim intervjuima i da se osjeća beskorisno. Ali ona i dalje ovdje sjedi i neće ona nikamo otić. Zašto? jer jednostavno osjetila je da je ovdje puno bolje nego u odvjetničkim vodama. **Reiner, Željko (HDZ)** Zastupnica Mrak-Taritaš je digla povredu poslovnika. U čem je povrijeđen poslovnik? lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Referirala bi se na čl. 238. mislim da se trebamo vratiti na temu, tema je Izvješće glavnog državnog odvjetnika za 2023.g., a ne lik i djelo gospođe Orešković. Hvala. Ovaj točno je pozvali ste se doduše na krivi članak to je 232. članak na koji ste se trebali pozvati, ali apsolutno se slažem s vama. Vratimo se ako ikako možemo, bojim se da se to teško može dogoditi, ali ja sam nepresušni optimista pa onda ovaj bilo bi dobro da se vratimo na ono što jest predmet i trebalo bi bit predmet današnjih rasprava, a to je Izvješće glavnog državnog odvjetnika za 2023.g. ni lik i djelo sadašnjeg državnog odvjetnika niti bilo kojeg zastupnika. Kolegica Majda Burić ima repliku. Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani kolega Boriću. Evo prisjetit ću se samo kako je Milanović dok je bio premijer hrvatske Vlade mimo zakona i sam javno priznao da je znao za tajne izvide. I dan danas je nekima iz dijela hrvatske oporbe ovdje normalno znati za tajne izvide i željeti upravljati radom DORH-a, SOA-e i ostalih institucija. Međutim, takve totalitarne

i takve političare kao što je gospođa Orešković i slični. Danas smo imali prilike čuti i mnoge teze da je glavni državni odvjetnik odgovoran Saboru, građanima itd. Koliko ja znam

Hvala lijepo. Pa mislim da je to sve jasno i da kažu meni da ja branim ili mi upućuju na to da ja branim glavnog državnog. Ne trebam ga uopće braniti. Mislim da on odgovora za svoj posao građanima, odgovara po meni dobro. Ovdje što treba odgovoriti odgovori i mislim da tu nema nikakvih problema. Što se tiče nečega što je bilo to smo čuli. Zašto SDP sad bježi od svog predsjedničkog hajmo reći kandidata, kandidata za predsjednika Vlade e to je sad druga priča. Zašto je to bilo u redu? E sad im nešto kao smeta ovdje. Ja ne znam to. Ne znaju oni to objasniti. Kad biste pitali kolegu Bauka on to ne zna objasniti što se sad to promijenilo ne? Ali imaju neki politički put, oni to žele nešto ostvariti neki politički poen. Ali ja ga ne vidim. Ono što je bilo na onom odboru ono je bila sramota Nikole Grmoje i cijele one ekipe koja je bila na odboru jer su u jednom trenutku shvatili da rade nešto za što uopće nisu spremni, znači spremni. I onda jednostavno imaju problem kao i na današnjem izvješću. 30 potpisa mi nešto raspravljamo. Pa ja nikad kraće nismo raspravljali ja mislim o ovom izvješću i nikad mirnije, nema ničega. Ništa nije dokazano, samo sumnje i insinuacije. Hvala poštovani potpredsjedniče. Pa evo vi ste i u samoj svojoj replici prvoj jasno rekli kud će to ići, ali mene evo zanima me nekoliko stvari. Sve ono što je gospodin naš kršitelj Ustava predsjednik aktualni izjavljivao, sa kojim pogrdama išao i onda kad smo vidjeli u Saboru sve ove njegove trabante. Ali nisam znao da je ova ekipa iz Mosta da su i oni upali u tu užu ekipu Milanovićevih djelatnika, pa i sam taj Odbor koji je gospodin Grmoja vodio bilo je uistinu nakaradno i sa svim njegovim izjavama nepoštivanja, ne zalaganja osim samo uvrede. A i znamo kako je vodio bivši odbor da je dobio nekoliko sudskih situacija gdje je neke i izgubio, tako da vidimo da je tu i gospođa Orešković ušla u tu priču jasno vraćajući dug bivšem premijeru za sve ono što je za nju napravio i pljuvanje u Hrvatski sabor. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. čem je povrijeđen Puštao je ljude čak i više nego što akademik Reiner pusti nekoliko sekundi više od predviđenog po Poslovniku da govori. Znači baš je bio gospodin. Pa ovaj intervent vam nije trebao, ali u kršćanskom duhu ja ću vam oprostiti. (HDZ)** To je bila replika, to vam na žalost moram dati opomenu. Kolega Deur vi smatrate da je povrijeđen Poslovnik? Što je povrijeđeno? **Deur, Ante (HDZ)** Da, poštovani potpredsjedniče. 238. Kolega Miletiću ma da, u pravu ste za danas. Nije imao priliku jer nije bio vođa, danas je bio deklasiran. Inače odbor je preuzeo kao da je doma. Da je državni odvjetnik došao kod njega doma i da ga može tjerati, ukazivati kad laže, da li laže. Bio je takav rječnik koji nije dugo viđen u Hrvatskom saboru.

slažem se sa vama i dodat ću sljedeće. Mislim da je jedina vrijednost današnje rasprave ako sam uspio popratiti sve replike i sva izlaganja do sada bila ta da više nitko ne traži ostavku glavnog državnog odvjetnika. Ja to danas nisam čuo. Znači Znači nitko više ne traži ostavku. To je do zadnjeg odbora bila nekakva tema. Očito da su se kolege iz oporbe susreli sa nekim zidom u koji su dobro udarili i jednostavno sad više nije ista priča. I sad treba vidjeti što je sljedeće. Ja ne znam što je sljedeće, ali smatram da ova rasprava jednostavno uopće nije potrebna na ovakav način i ne znam što uopće bi trebao glavni državni odvjetnik na zahtjev 30 zastupnika činiti ovdje kad mi ne pričamo uopće o ovom izvješću što ovdje piše. Samo bi trebali odgovarati očito što je bilo sa ova dva koja su, političara koja su privedena i to je to. I tu smo riješili sve probleme našeg glavnog državnog odvjetnika ili Državnog odvjetništva, a to nije tema.

Dakle, prva stvar. Vlada je poslala dopis na Sabor da se izvješće prima na znanje. Vi ste već najavili da ćete glasati za. Očito niste pročitali vladin dopis ili će HDZ glasati u Saboru protivno dopisu Vlade, a što se tiče samog izvješća glavni državni odvjetnik vam je sam rekao da je to izvješće napisao netko drugi i da će pokušati odgovoriti na ono što može. Dakle, ni izvješće nije pisao on, tako da nemojte tak' pomagati niti Vladi, niti njemu. Dobro. To znate i sami da nije bila povreda Poslovnika, pa moram dati opomenu. Kolega Đakić ima repliku. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi glavni državni odvjetniče. Kolega Boriću, dobro ste konstatirali u svojoj pojedinačnoj raspravi i postavili pitanje čega se oni boje, da tako bjesomučno nastupaju u današnjoj raspravi kao i na onoj tematskoj sjednici, vrijeđaju, omalovažavaju, čine sve da bi difamirali državnog odvjetnika, da bi difamirali Ustavni sud. Ne znam dal je to praksa njihovoga vođe oporbe Zorana Milanovića koji je kao

Pa bila je jedna priča oko jednog ministra i nekog zemljišta itd., ode jedan državi odvjetnik, smijeni se ministar, dođe novi državni odvjetnik i sve riješi. Ali smo kasnije saznali od jednog bivšeg ministra što su mu radili i mi ne želimo to, ali njihov način i percepcija neovisnosti je sasvim drugačija i mi ne možemo se s njima boriti u tom prostoru da govorimo. A što se tiče glasanja, netko će …/Govornik se ne razumije./…zaključak da mi to prihvaćamo na znanje i mi ćemo glasat za, a šta kolega Jakšić s time ima problem, neka ima, jednostavno ovaj, oni su se raspali gotovo znači. I kad vidimo što rade na svojim unutarstranačkim izborima recimo SDP, da kradu sami sebe,

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani državni odvjetniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Najviše držte lopova uvijek govori lopov, tako da je uvaženi g. Borić kad je govorio u svojoj pojedinačnoj raspravi govorio o svemu samo ne o Izvješću državnog odvjetnika za 2023.g. i i pritom je optuživao nas iz oporbe na različite načine da govorimo ili ne govorimo, ali ja nisam u njegovoj raspravi čula niti jednu jedinu rečenicu o Izvješću za 2023.g., čula sam sve drugo. Ali nešto nisam čula, a što sam očekivala, da se možda referira na onu jednu pressicu kad je i sada aktualni premijer, a i tad je bio premijer, držao pressicu zajedno s aktualnim državnim odvjetnikom. Nisam ništa čula o tome, a nisam ni čula ništa o samitu u Dubrovniku na današnji dan kada se ne zove predsjednik države, ali se zove predsjednik jedne druge države koji će to jako jako dobro iskoristit, pa je možda bilo i to tema. Ali ja ću se kao što uvijek želim i mislim da treba govoriti o temi, govorit ću i o temi, to je Izvješće glavnog državnog odvjetnika za 2023.g.. Kao što je i uvodno sadašnji državni odvjetnik rekao, on govori o izvješću koji je rađen u jednom drugom sastavu i rađen je zapravo pod palicom jedne druge državne odvjetnice koja nije sad. o sa…, kad govorimo o samom izvješću ono što mene smeta i što će me smetati i dalje i jasno želim reći, a to je kad uspoređivate izvješća koja su bila u radu za 2021., 2022., 2023. imate jedan dio koji je cijelo vrijeme isti, dakle cijelo vrijeme govorimo o tome, o lošim materijalnim uvjetima, govorimo o potkapacitiranosti, govorim ovaj put o kvantitativnoj, a ne kvalitativnoj i govori se o tome da zapravo su to problemi da bi uopće glavno državno odvjetništvo moglo funkcionirat. Kad govorimo o izvješću mi ne govorimo o pojedinačnim slučajevima. Ja vas razumijem da je vrlo teško govorit o pojedinačnim slučajevima. Ja sam bila na onom odboru kad ste vi vi g. Turudić između ostalog govorili o svom planu i svom programu. Tad sam vam postavila jedno pitanje i moram se referirati da što ćete učiniti da napravite iskorak vezano uz rad glavnog državnog odvjetništva rekli ste da ćete između ostalog pozvati i inspekciju da pročešlja određene redove i sve ostalo. Ono što ja kroz ovo izvješće i kad sam govorila u ime kluba i sada u pojedinačnoj raspravi želim naglasiti je slijedeće. Ja očekujem da kada bude izvješće za 2024.g. da će bit vaše izvješće iako 5 mjeseci niste bili, ali to će biti vaše izvješće, izvješće o vašem radu, da vidimo naznaku nekih promjena, da vidimo da se je tu nešto promijenilo, da vidimo da se je promijenilo nešto u radu, da vidimo da se nešto promijenilo sa, u materijalnim uvjetima, da vidimo da se nešto promijenilo u smislu zapošljavanja, dakle u krajnjoj liniji da su se zaposlili i pripravnici. I vi i ja dobro znamo da pripravnici neće riješit problem, ali možete uvoditi neke nove snage, mladu krv u sustav jer ono što mi od svih, nema nijednog izvješća o kojem mi raspravljamo, a da u tom izvješću ne čujemo isto, a čujemo starost sustava, o tome koliko ljudi i to govorimo uvijek 20-30% je spremno za mirovinu i govorimo zapravo o ovom što ste rekli i vi, potkapacitiranost u smislu ljudstva, loši materijalni uvjeti. I sad, ako je to kontinuirano u jednom času je došlo vrijeme da se tome kaže gotovo je, dosta, nema više, ajdemo vidjeti što napraviti jer ako to ne radimo onda zapravo puštamo vodu niz rijeku, pa će se same stvari desiti košto će se desiti i u jednom času će bit pitanje samo tko će zadnji biti i ugasiti svjetlo. Moram se referirati i želim se referirati, mi danas raspravljamo ovdje o Izvješću ne zato što je predsjednik sabora to stavio na dnevni red, ne zato što je to bilo vrijeme da dođe na dnevni red nego je povod bilo što su dva vrlo visoko pozicionirana HDZ-ova dužnosnika dali ostavke na svoje dužnosti neposredno prije nego što su bili uhićeni. Dakle, to je ko u trećerazrednim američkim filmovima ili onima filmovima ne znam koje, koje produkcije. Tko može suvislo misleći svojom glavom i razmišljati vjerovati da su to bili niz slučajnosti pa je slučajno čelni čovjek Hrvatskih cesta dao ostavku iz nekakvih razloga u ljeto da bi 2 mjeseca iza toga bilo njegovo uhićenje. Pa je slučajno saborski zastupnik dao svoj mandat odnosno na zamrznuo ili već što je učinio da sad ne kažem nešto krivo slučajno 2 ili 3 dana prije nego što je bio uhvaćen. I vi bi slučajnosti jedan i drugi su vrlo visoko pozicionirani članovi jedne stranke koja se zove HDZ. Nema slučajnosti. Ja sam mišljenja i stava i taj stav ću braniti da u jednoj pristojnoj zemlji ako takva zemlja hoćemo biti bi onda glavni državni odvjetnik nakon te dvije slučajnosti rekao sam odboru odnosno zvao predsjednika Odbora za pravosuđe i rekao čuj ovo bi bila neka stvar koja bi trebala zaista da u javnosti se ne govori ovako ili onako doći i o tome raspravljati na sjednici odbora na kojem ćemo doći i odgovoriti na sva pitanja. dakle skupit 30 potpisa da bi nešto mimo saborske procedure došlo na dnevni red sabora je nešto što već mi kao oporba koristimo jer je to jedini način da ovdje dođe i za očekivati je bilo da pitanja koja se postavljaju budu puno šira od samog izvješća i budu vezana uz vas. Dakle, nije nikakva tajna i ne treba to tajiti i apsolutno je činjenica da vaše samo imenovanje je u redovima nas koji su iz oporbe izazvalo nezadovoljstvo, da smo s tim bili nezadovoljni, da smo to naglašavali i to je naše pravo, ali vi ste u ovom času glavni državni odvjetnik i kao takav trebate štiti tu instituciju i kao takav ono što hoću ponoviti da još jedanput svi zajedno razumijemo. Nema ovdje nadređenih i podređenih. Dakle, odnosi institucija se ne mogu tako ni definirati. Dakle, vas gospodine Turudić i kao one prije vas i one iza vas bira Hrvatski sabor i vi ste mu dužni podnositi godišnji izvještaj i tu ste bili u pravu godišnji izvještaj apsolutno jeste, a ona tematska sjednica je nešto drugo. U saboru sjede, ja to želim podcrtati još jedanput, izravno izabrani zastupnici hrvatskih građana i ako postoji uopće u toj hijerarhiji nadređenih i podređenih koju hijerarhiju ja ne volim onda i glavnom državnom odvjetniku su nadređeni građani RH. I ono što od vas očekujemo, a to je da kad dolazite u ovu instituciju da niste puni nepoštovanja i arogancije jer onda zapravo na taj način kad se tako obraćate bilo kom od nas saborskih zastupnika indirektno se obraćate i građanima koji su nas birali. Uz svako naše ime i prezime stoji određeni broj građana koji su odlučili da nas biraju. Zašto? Zato što smo takovi kakovi jesmo, progovaramo o tome što je. Prema tome, vi ste i u uvodnom dijelu, uvod ste počeli na način da vas sad ne citiram o broju stranica koje je, da je teško očekivati da su svi pročitali sve te stranice i vi ste uvodno između ostalog rekli ono što je važno, a to je važno govorili ste o kapacitetima državnog odvjetništva i rekli što mislite da treba promijeniti. Ja bih voljela da neke stvari koje ste vi uvodno rekli i promijenite. Stoga kad raspravljamo o Izvješću glavnog državnog odvjetnika za 2023. ja tu čitam niz stvari koje očekujem kada bude rasprava za 2024. da se ponovno svi zajedno ne ponavljamo. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada se javio glavni državni odvjetnik za 5-minutnu raspravu. Izvolite. Hvala. Dakle, poštovana zastupnice Mrak Taritaš sa puno stvari koje ste rekli se slažem u vašem izlaganju. Slažem se da čitao sam protekla izvješća bivših državnih odvjetnica i državnih odvjetnika i previše je tu sličnosti u tim izvješćima, previše je problema koji su navedeni, koji su identificirani već davno prije možda 10 godina, a po njima se nije puno napravilo. Ja se nadam i da sam ponudio način rješavanja nekih, nekih problema i da se ne ponavljam to je već poboljšanje materijalnih uvjeta samo ono što identificirali kadrovsko pitanje, poboljšanje kadrovskih pitanja i zakonodavna aktivnost. Što se tiče mog odnosa prema ovom visokom domu tu se nimalo ne slažemo. Naime, kad državni odvjetnik bude imenovan predložen od strane vlade, pa imenovan od Hrvatskog sabora on se nužno mora emancipirati u tijela koja su ga predložila i koja su ga imenovala zato što je u Hrvatskoj podjela vlasti Ustavom propisana i što je državni odvjetnik samostalno i neovisno pravosudno tijelo. Ja sam se referirao kad je, kad je predsjednik odbora na onoj famoznoj sjednici rekao da je meni sabor nadređeni. Danas ponavlja po ne znam koji put, nije nadređen, nije nadređen mi imamo podjelu vlasti i svakako vlasti se međusobno prožimaju, prožimaju i nadopunjuju se ali tu nema odnosa subordinacije. To jednostavno nije točno. To nije ustavnopravno točno. Kažem podržavam vaše izlaganje koje se tiče koje se može zapravo prevesti na slijedeći način. Dosta smo stvari objašnjavali hajmo promijeniti stvari. Ja ću se truditi da se te stvari i promijene. Mislim nesposre… nepotrebno je da vi meni docirate pa onda ja moram vama ispravljati navode o tome o načelu podjele vlasti i o samostalnosti i neovisnosti državnog odvjetnika. To vam je jednostavno tako znate, ali kažem u dobrom dijelu podržavam ovo što ste rekli u pogledu promjena u budućem izvj… možebitno i vjerojatnom izvještaju, Imamo jednu repliku, kolegica Raukar Gamulin izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Uvaženi glavni državni odvjetniče nitko od nas ne spori da vama sabor u tom vaše neovisnosti u smislu državnog odvjetništva neće se miješati u vaš posao, ali ono što sporimo je to da ste na toj sjednici rekli vaša pravila za mene ne vrijede. Vi ste rekli da Poslovnik sabora za vas ne vrijedi to ste vi rekli i na to smo mi reagirali i dapače evo ja sam u govoru rekla da zahvaljujem predsjedniku da je tu vašu krivu procjenu stavio na ono mjesto na koje treba bit tj. da vrijedi. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite, da, da imate pravo na odgovor, izvolite. Hvala. Stvar je dakle ovakva, ja sigurno neću … ima ja pravo podnijeti nemam uopće ove žute ovaj kako se zove te tablice sa replikom, sa ispravkom kako onda važi poslovnik za mene ako nisam ravnopravan s vama? Dakle, ja poštujem pravila ali vidite sada, vidite sada zašto me prekidate i to radite evo već treći susret u životu koji imam s vama vi meni stalno upadate u riječ. …/Govornik se ne razumije./… evo ja ću sad stat pa vi izvolite nastavite. Nema potrebe posve je suvišno na demokratski uljudan način raspravljati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro ajdemo se smiriti idemo lijepo raspravljati kao što je više-manje bilo do sada. Najjača je rasprava ona koja ima i sadrži dobre argumente pa vas molim da se toga držimo. Nemojmo dobacivati iz klupa, idemo dalje. Sada je na redu kolega Zekanović izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani predsjedniče, poštovani glavni državni odvjetniče. Evo prvo ću se osvrnuti na ovu zadnju repliku kolegice Urše Gamulin, dakle ona kaže prigovara državnog odvjetniku da za njega poslovnik ne vrijedi što je on izgovorio, a ona ga ona se drži poslovnika nego dobacuje iz klupe. S tim ja moram reći radi javnosti hrvatske koja ova prati, jedino ono što je glavni državni odvjetnik mislio na toj sjednici da mu se da koja sekunda više da kaže sve ono što je htio, a oni su kasnije plakali kad ste vi otišli, otišli jer su vas tobože nešto trebali pitati, a nisu vam htjeli dati vrijeme da odgovorite. Pa nek se dogovore jeste li im bili previše tamo ili ste im bili premalo tamo. Ja mislim da ste im bili pak previše. A znate što mi govorili u prilog tome? To što ste vi sada na vaše obrazlaganje imali tek jednu i to jako nesuvislu repliku kolegice Urše. Dakle, oni vas nemaju više šta pitati, oni ne znaju što bi vas pitali, ali jako bitno i boje vas se pitati jer im na ljepi na znači argumentirani način odgovorite i niste prestrašeni nego ste stameni i to mi se sviđa taj stav. A možda moram samo komentirati dakle radi hrvatske javnosti, nema u sabornici Marina Miletića koji proziva kolege da su napustili, dakle i Marin Miletić koji ima 3,5 tisuće eura plaće šeta negdje po gradu nije u sabornici, čisto onako malo da radi evidencije i to ću raditi uvijek kada budem u prilici upozorit ću na njegov izostanak sa plenarne sjednice jer on upozorava na tuđe izostanke, a nikad nije ovdje. Ajmo dalje, ja sam u onoj replici pokušao na par stvari ukazati, jedna od činjenica je da je jedan naš kolega koji se preziva Grbin evo … osnovna sumnja ja sam čak i dao kaznenu prijavu vašoj prethodnici uzeo neovlašteno neki novac, mislim da se radi oko sedam tisuća eura. I moje je bilo samo pitanje ja bi volio znati zločini su bitniji, imamo puno stvari koje su bitnije, ali ako nađete vremena pozabavite se i sa kolegom Grbinom ja bi vaš volio vidjeti kako će to ispasti. Ne želim ja da Grbin tamniči u zatvoru, ali bi volio da vrati taj novac u državni proračun pa da onda možemo Miletiću povećat plaću na primjer. ovdje nas jedan naš kolega je sada osumnjičen, optužen u postupku jer je neopravdano trošio proračunska sredstva, znate koje se kolegi radi našemu jednom, on je i načelnik jedne slavonske općine i sada mene zanima, grada pardon, grada, i sada mene zanima ok on je sada u postupku, a zašto u postupku nisu npr. kolege iz jedne stranke, parlamentarne stranke, a znate na koju mislim, mislim koja je također postoji nalaz revizije neovlašteno potrošila oko 200 tisuća kuna 25 tisuća eura na ja ću reći evidentno na stvari na koje nije smjela. Zašto i te stvari ne upadaju u pod ingerenciju glavnog državnog odnosno općenito državnog odvjetništva? Pa da se ispita tko je putne troškove na koji način uzimao, je li ih uzimao opravdano, je li papao po restoranima bifteke, ramsteke, zubace pa da malo i to vidimo, zašto bi neko bio pod povećalom, a drugi ne bi bio. Što Što još reć? E bravo, malo ovdje smo spominjali vokabular kako ko govori pa se predsjedniku Sabora zamjerilo jako što je kolegu koji je stvarno nov u HS-u frižak, mi kažemo frižak rekao da je nov i frižak. Nemojte evo to je znači ok to ću mislim koristiti, ali se smije koristiti ja ću vam sada ja sam u par u minutu i po napisao što je sve izgovorila kolegica s nama je Orešković, vi ste dno pa vi ste dno dna, pa onda ne vidim ćorav sam, pa uglavnom nemate ni grama poštenja, bezobrazni ste, sateliti ste, vi ste sramota države, vi ste budale, govorite besmislice, ovo je režim nije država, ovo je diktatura još koji put bezobrazluk, vi ste katastrofa. To je u minutu, a ne pretjerujem, a možda i u tri minute ona sve to izgovorila nama ostalima. Dakle, nekome će se zamjeriti npr. meni kada kažem da je onaj koji je ukrao novac treba ić u zatvor, ok, ne treba žao mi bilo čovika trebalo bi povećat one ćelije prevelik je čovjek i nema kreveta za njega ajd nek samo vrati lovu, a drugom se neće zamjeriti kada sve ovo izgovori u jednoj raspravi koja je za nju bila zapravo iznimno niskog, niskog intenziteta. Ovdje bi se vratio na onaj zapravo povod i one sjednice gdje se je pokušalo dokazati kako je, kako su naši kolege tj. pardon jedan kolega, jedan drugi gospodin znali što državno odvjetništvo radi. A ti isti koji to pokušavaju dokazati ignoriraju evidentnu činjenicu da je Zoran Milanović priznao da ima informacije iz službi. Pa daj ljudi moji ok, kad vi priznate ovo, kad vi evoga kolege iz SDP-a, kolega Jakišć koji je evo cijeli dan je danas u saboru, svaka čast. Kolega Bauk, evo vi priznajete da je Zoran Milanović imao, dobijao informacije ili priznajete da je u slučaju Horvat ili Žalac ili Tolušić da ste također i vi prije znači prije tih ljudi znali da će oni bit uhićeni, novinari također, pa onda možemo razgovarati i o ovome, nego vi uvijek ćete pokušavati nas izvuć na čistac, a vi nećete priznati ono što je evidentno odnosno ono što se zna. Dakle tema …/Govornik se ne razumije./…današnjeg ovoga saslušanja je zapravo nije izvješće nego ste upravo vi g. Turudiću i lijepo ste hrabro rekli i žao mi je što toga nema baš po medijima da je Zoran Milanović nacrtao metu na vama i to je ono što je istina i to je ono što hrvatski narod mora znati, onaj narod na koji se Miro Bulj poziva, a neće on to nikad izgovoriti naravno jer je on kandidat partner upravo tom Milanoviću. Dakle, hrvatski narode, a to je ono što je bitno da čujete i znate da je Zoran Milanović i ovakva oporba na ovaj način upravo u jednom trenutku nacrtala metu glavnom državnom odvjetniku na čelu i onda se dogodilo nešto što se nije smjelo dogoditi. Nažalost toga neće bit u naslovima, u naslovima će bit nešto skroz drugo sporedno kako je Grmoja razvalio Turudića, a zapravo još uvijek viri sa njuškicom iz mišje rupe. Imamo jednu povredu Poslovnika, kolega Ledenko izvolite. **Ledenko, Ivica (MOST)** Poštovani predsjedavatelju, povrijeđen je čl. 238.. Pa gledajte, izlaganje Borića i Zekanovića koji nisu uspjeli minirati tematsku sjednicu sa g. glavnim državnim odvjetnikom, gazda nije bio zadovoljan, oni su danas na popravnom ispitu, al međutim opet su falili cili balun, evo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I što sad da vam dam drugo nego opomenu jer to nije bila povreda Poslovnika nego neki oblik replike. Evo javio se i kolega Šimrak za povredu Poslovnika, izvolite. **Šimrak, Maksimilijan (HDZ)** 238., zahvaljujem predsjedniče. Gospodine Ledenko, vi dobro znate da je jedini koji je minirao tu sjednicu, tematsku sjednicu Odbora za pravosuđe bio upravo vaš kolega Nikola Grmoja koji je sa svojim lošim vođenjem doveo do toga da se nismo uspjeli smisleno tamo raspravljati o, o temi o kojoj smo se došli raspravljati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Šimrak, i ovo je isto tako bila replika, a ne povreda Poslovnika, dobivate opomenu. Sad se ponovo javlja kolega Ledenko, izvolite. **Ledenko, Ivica (MOST)** Ne, dakle povrijeđen je čl. 238., iznošenje neistine. Upravo suprotno, upravo je Grmoja uspio osujetiti ono što ste vi na odboru pokušali, ali niste uspjeli, falili ste cili balun i to vam je cijela istina. Kolega Ledenko, druga opomena. Idemo dalje, sada je po…, sada je na redu kolega Bauk, pojedinačna rasprava. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem g. predsjedniče, g. glavni državni odvjetniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Koliko je izbor glavnog državnog odvjetnika bitna politička tema pokazala je jedna od prethodnih rasprava. Tamo se naime dosta detaljno analizirao izbor glavnog državnog odvjetnika iz 2014.g., izbor Dinka Cvitana za glavnog državnog odvjetnika. Kako je to kolega Borić opisao, skupili se koalicijski partneri i malte ne predsjednik Vlade i stranke je tada izvukao iz šešira kandidata i reko to će bit on i svi su…/Govornik se ne razumije./…. Naime, i šta je onda napravila oporba? Primjerice tadašnji potpredsjednik sabora Vladimir Šeks kazao je kako je uvjeren da Cvitan neće samo nastaviti politiku kontinuiteta svog prethodnika Mladena Bajića nego će biti dužnosnik koji će uspješno provoditi sve akcije vezane za koruptivna kaznena djela, organizirani kriminal, te da će posebnu pozornost posvetiti tome da se potencijalni počinitelji kaznenih dijela, citiram, liše plodova svojih zločina. Dakle u tom i takvom sustavu despotskom kako ste ga opisali HDZ je kako glasao za g. Cvitana g. Boriću? Za, jednoglasno, 106 glasova za. Kako je izabran g. Cvitan 2014.g.? Isto kao što je g. Bajić izabran 2010.g., po istom zakonu. Isto kao što je g. Bajić izabran 2006.g., po istom zakonu. Isto kao što je g. Bajić izabran 2002.g., po istom zakonu i g. Ortynski 2000. po istom zakonu. način izbora glavnog državnog odvjetnika je jednak bio za vrijeme Milanovića kao premijera, Jadranke Kosor kao premijerke, Sanadera kao premijera, Račana kao premijera, Mateše kao premijera, Valentića kao premijera, Manolića kao premijera i Mesića kao premijera ako sam i Gregurića kao premijera ako sam ih sve uspio nabrojati, a mislim da jesam, ako sam nekog zaboravio ispričavam se. E drugo, kolegici Daliji Orešković ste također govorili o njenom ulasku u politiku. Dakle, Dalija Orešković je ušla u politiku nakon šta nije izabrana ponovo za Povjerenstvo za sukob interesa, al dok je bila predsjednica Povjerenstva za sukob interesa podnosila je izvješća saboru. Kako je HDZ glasao o njenim izvješćima saboru? Glasao je za, ali ne samo da je glasao za nego su bile pune riječi pohvale dok je ona podnosila izvješće HS. ali postavlja se pitanje njenih odluka i sudskih osporavanja njenih odluka. Dakle kada jedno tijelo, tijelo javne vlasti donese takvu odluku ona ide na Upravni sud ako je neko nezadovoljan i zamislite upravni sudovi su potvrđivali sve odluke Povjerenstva za sukob interesa u onom slučaju koji je Ustavni sud ukinuo i Visoki upravni sud je potvrđivao te odluke. Tako da Povjerenstvo za sukob interesa i kolegica Orešković uopće nije bila stranka u postupku na Ustavnom sudu nego je Tomislav Karamarko podnio ustavnu tužbu protiv presude Visokog upravnog suda koja je taj put i hrpu puta prije toga potvrdila odluke Povjerenstva za sukob interesa. Prema tome, kolegica Orešković je ustvari postupala po pravomoćnim sudskim presudama. Siguran sam da i glavni državni odvjetnik kada vidi sudsku praksu koja je stalna će vodit o tome računa i kao ta… i takav će postupati. Pitao je g. Zekanović o slučaju ministra Horvata. Jeste. Ima snimka jer sam o tome govorio. Dakle, smatram da je potpuno neprihvatljivo, neprimjereno sa stajališta ljudskih prava potpuno krivo i sa stajališta funkcioniranja države potpuno neprihvatljivo a posebno sa stajališta funkcioniranja represivnog aparata ako takav podatak izađe vani na način da se novinari nekome pred kuću dođu bez da on uopće zna o čemu se radi. Prema tome, ja tu nemam nikakvih problema to ponoviti. I što se tiče, prije nego što počnem govoriti ono što sam mislio od početka jer sam pet minuta morao odgovarati na ovo što ste rekli. Pozdravljam izjavu glavnog državnog odvjetnika da se treba emancipirati od onih koji su ga predložili, podržali. I mi ćemo tu emancipaciju pratiti i unaprijed se radovati. Evo recimo primjerice već sada kod izglasavanja proračuna za 2025. godinu posebno ćemo pratiti je li ono što je navedeno u izvješćima glavnog državnog odvjetnika, odnosno bivše glavne državne odvjetnice koju tu predstavlja glavni državni odvjetnik je li to stavljeno u proračun i hoće li bit reakcije na to. Evo to je recimo nešto što bi bila ona prva razina tzv. emancipiranja. Kad je bila rasprava o imenovanju gospodina Turudića za glavnog državnog odvjetnika moj stav je bio da je dao sucima, trebaju govoriti njihove presude, a da se najmanje raspravljalo o presudama koje je tada kandidat za glavnog državnog odvjetnika i sudac Visokog kaznenog suda donio, a najviše o njegovim javnim nastupima. I nastup na Odboru za pravosuđe jest bio još jedan ulazak u političku arenu, ali nastup u Hrvatskom saboru barem u ovom prvom dijelu dok sam bio u dvorani je već bio izlazak iz političke arene i ja mogu to i pozdraviti. Neka se političari bave politikom, iznose političke ocjene, manje da donose optužnice i presude, a neka se pravosudni dužnosnici manje bave politikom, a neka se fokusiraju na pravosudne i druge postupke. I to je nešto što bi trebalo biti i dalje. Zadaća političara jest da kontroliraju druge institucije ne sa načelom subordinacije, ali svakako sa jednom vrstom javne kontrole, prozivke i to ćemo raditi i u buduće. To je i naš posao, ali posao pravosudnih tijela bilo sudova i odvjetništava nije da ulazi u političku arenu i komentira izjave političara osim u onome najnužnijem dijelu kada se može, kada se mogu svrstati u osobne ili druge ili kako je rekao jedan političar, to su mnogi rekli neka svatko radi svoj posao. Ja se nadam da će budući javni nastupi glavnog državnog odvjetnika izazivati manje nesporazume i prijepore sa saborskim zastupnicima, da će pravosudni potezi državnih odvjetnika u množini od općinske, županijske razine do glavnog državnog odvjetnika se voditi zakonom, a ne političkim osjećajem jer politički osjećaj je ono što je primjerice premijer tražio od glavne države odvjetnice onu subotu u jutro za koju je kolega Zekanović nas podsjetio kada je jedan ministar uhićen, a u medijima se pojavila informacija da se još kod dva ministra vode istrage ili da su u postupku. To je isto informacija koja nije trebala biti po zakonu javna, ali isto tako postavlja se pitanje koja je odgovornost onih koji te informacije imaju kad izađu vani ili kad ne izađu jer tu je dvosmjerna situacija. Na kraju je to sve skupa završilo kako je završilo izmjenama zakona, političkim raspravama par excellence i sve ono što ovaj politički folklor krasi. Ja moram priznati da su mnogi očekivali da će ova današnja rasprava biti i žešća. Vidim da kolege iz HDZ-a evo sa žaljenjem konstatiraju da nije žestoka. Mislim evo ne znam, nekako žalite. Na kraju ste jedini vi ti koji malo eto dižu tenzije, jer eto ali ne dižete tenzije zbog glavnog državnog odvjetnika, nego zbog predsjedničkih izbora. Toliko ste puta spomenuli Predsjednika Republike u kontekstu u kojem ste ga već spomenuli da kao da ste vi tražili ovu točku, a ne opozicija otprilike. Pa ako je tako korisno, gospodine predsjedniče sljedeće točke institucija nek' budu na vaš zahtjev, a ne na potpise opozicije. Prema tome, ako će svatko raditi svoj posao, a mi ga hoćemo raditi bit ćemo kritička savjest onda kad treba kritizirati, kad treba nešto pohvaliti pohvalit ćemo, a gospodine glavni državni odvjetniče čekamo jasnije prikaze emancipiranosti od onih koji su vas predložili i podržali i to mi je rečenica sa kojom ja zadovoljan završavam svoje pojedinačno izlaganje. Hvala. Dobro. Idemo sa replikama. Kolega Deur, izvolite. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Evo kolega Bauk nisam imao namjeru aktualnog predsjednika spominjati, ali već kad ste vi skupili hrabrost da ga smijete spomenuti kao svjedok vremena ipak vam je on mentor vidim da ću to morati napraviti. Pa sigurno da vi kao svjedok vremena i ministar uprave imate puno toga što bi hrvatsku javnost zanimalo u vremenu premijerske službe Zorana Milanovića. Nije sporno da li je gospodin Cvitan izabran i kako izabran u Hrvatskom saboru nego način na koji je donešena odluka na koju ste svi, a i među njima tu su neki ministri glavu dole i slušali svoga vožda. To i danas radite. Kad se pojave među vas u vašu stranku i pokazao vam da je on vaš gazda i da možete tu lupati po klupama u Hrvatskom saboru, ali u stranci kojoj jeste da tamo ne smijete ništa reći … …/Upadica predsjednik: Kolega Deur hvala vam, vrijeme je isteklo. Izvolite odgovor na repliku. **Bauk, Arsen (SDP)** Prvo kolega Deur ja sam u stranku ušao u deset godina prije Zorana Milanovića. On i da hoće ne može mi bit mentor. Ja sam već bio izgrađeni političar kad je on postao predsjednik stranke. To je prvo, a nisam bio star. Što se tiče svjedoka, svjedoka želim vam pročitati kako je gospodin Cvitan obrazložio svoje imenovanje, prijedlog Tamare Laptoš za ravnateljicu USKOK-a ako budem imao vremena. S njom sam radio i moram kazat to je jedna vrlo energična osoba iznimnog pravnog znanja moralna u svakom pogledu i možda jedna mala tajna, to je jedina osoba s kojom sam se posvađao u uredu i to je čini kvalificiranu da bude ravnateljica ureda jer je jasno i nedvosmisleno izrekla svoj stav u određenoj situaciji. Dakle, kao što vidite onaj za kojega bi rekli da mu se ne može prigovorit, a imali smo dosta osebujnih rasprava je na to mjesto predložia nekog i za koga bi isto rekli da mu se ne može prigovorit, a vidite da cijeni kada mu se prigovori. Eto to je sve što imam reć o tome pa vi zaključite. Hvala. Maksimilijan (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Bauk kada već tako žustro ste odlučili braniti danas kolegicu Orešković, zanima me zašto je onda niste tako branili kad je g. Milanović odlučio nju i čini mi se kolegicu Puljak nazvati narikačama? Isto tako zanima me kad ste ju tako odlučili braniti šta mislite odnosno koji je vaš komentar na to kada je ona demokratski izabranog premijer u Hrvatskoj državi nazvala odnosno usporedila i poistovjetila sa Adolfom Hitlerom? Hvala lijepa. **Jandroković, Gospodine Šimrak zahvaljujem na pitanju. Ja ne branim gospođu Orešković kao gospođu Orešković nego branim od određenih kritika koje je dobila. Da ste vi dobili takve kritike i vas bi branio. Stariji zastupnici će se sjetiti, a i predsjednik Sabora također kada je povjerenstvo donijelo kaznu za Marina Piletića jer je glasao u Saboru da sam ga jedini ja ovdje branio javno niko me nije tražio jer ja držim do sustava. E, kolegica Orešković je postavila sustav, sudovi su ga potvrđivali i onda je jednom Ustavni sud odlučio to ukinuti. Što se tiče verbalnog izričaja koji ste spomenuli, vjerovatno ste primijetili da je moj stil i stil kolegice Orešković nešto drugačiji. Prema tome, govoriti o stilu nema nikakve potrebe, ja znam da je vama moj stil draži, to mi ne mora nužno bit kompliment, ali opet neka cvjeta tisuću cvjetova ili čega već. Hvala. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bauk s obzirom da smo malo skliznuli s teme pa ću i ja malo skliznut iz teme. Gospodine Turudić nemojte se ljutit nećete biti tema replike. Dakle, glasat ću za Zorana Milanovića iako za razliku od vas kolegice i kolege iz HDZ-a sam u nekoliko navrata u svojim javnim istupima rekao da ne podržavam neke njegove komunikacijske stilske figure i da ne bi nikada tako komunicirao. Nažalost od HDZ-a nismo nikad ništa čuli takvoga o Andreju Plenkoviću, on je vjerovatno na najboljem putuj da bude sljedeći hrvatski blaženik poslije Alojzija Stepinca jer sve radi savršeno. E sad s obzirom da kolege iz HDZ-a cijelo vrijeme propituje što mi mislimo o Milanoviću i to raspravljaju sami među sobom, ja bi vas molio da mi odgovorite kako kolega Deur i još neki njegovi kolege iz rata danas proživljavaju to da njihov šef Andrej Plenković kao velikog počasnog gosta u hrvatskom Dubrovniku dočekuje srpskoga vožda Acu Vučića kao velikog partnera, prijatelja, budućeg europskog Balkana ili kao ćemo to nazvat. Hvala vam. **Jandroković, Gospodine Jakšić hvala na pitanju. Ja doista ne znam kako oni to proživljavaju jer ih nisam pito, ali mogu pretpostavit kako proživljavaju. Mislim da se s time ne slažu, da to neće reći, ali da će kao g. Primorac za 15 godina opisivat svoj odnos sa Plenkovićem onako kako g. Primorac danas opisuje svoj odnos sa tadašnjim premijerom. Hvala. Bilo bi dobro zbog javnosti reći da je predsjednik Srbije ako dođe, ne znam jel došao ili nije, pozvan kao i ostali predsjednici zemalja iz regije. Ovo nije bilateralni posjet niti nešto što je slično tome. A isto tako zbog javnosti treba reći da ako dođe Vučić će izglasati jednu deklaraciju koja će biti u potpori Ukrajine, pa to je vrlo zanimljivo da se događa i mislim da je korisno za stabilnost ovog dijela Europe. Hrvoje (HDS)** Poštovani kolega Bauk, evo upravo je predsjednik rekao nešto što sam ja htio reći, dakle ako je to put da i Srbija stane na stranu zapada ok, evo pristat ćemo na to i to nije loše, iako nitko od nas ja vjerujem čak ni vama taj Vučić nije simpatičan. Međutim, Milanović koji je vaš kandidat on danas pardon neki dan je bio u Crnoj Gori i on govori o tome da oni četnički vojvode nisu trebali biti proglašeni personama non grata u Hrvatskoj, pa taj isti Milanović se fotografira kraj podmornice koja je ukradena Hrvatskoj, taj isti Milanović govori o tome kako bi Srbija i Crna Gora odnosno Srbija trebala reći Crnoj Gori na koji će put ići, dakle to je ono što je problem. Ali drago mi je da ste priznali da je bilo curenja informacija od strane institucija u slučaju Horvat Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor kolega Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Ne samo to kolega Zekanoviću, ja sam se prisjetio da nekad prije desetak, petnaestak godina kada bi glavni državni odvjetnik podnosio izvješće Saboru onda bi par dana prije podnošenja izvješća bila uhićenja po državi, što je isto apsolutna politizacija represivnog aparata. I u tom smislu sam ja malo tankoćutan na te stvari neovisno o kome se radi, a to vam mogu potvrdit i kolege koje su bile u većem broju saziva HS-a. Dakle, smatram da su zadnji koji bi se trebali vodit računa o političkim ocjenama oni koji imaju vrlo, neću reć neograničenu, ali vrlo tanko ograničenu moć u svojim rukama jer doista da, informacije su procurile, nisu trebale, ali isto tako tu smo i od strane vladajućih hrpu puta čuli nešto se drži u ladicama

mogao sam i ja vas prozvati na način koji bi možda bio primjereniji od ovoga što sam učinio, ali nisam, dakle držim se reda pa onda molim da se i vi držite reda. U svojoj raspravi me možete kritizirati, govoriti što god želite, ali postoji neka elementarna pristojnost u ovom saboru i do toga držim, tako da vi izvolite dalje, ali ipak zadržimo formu./…. **Orešković, Dalija (DOSIP)** Hvala što ste mi upali u riječ, ne znam što ste se toliko uzrujali, ali evo, u interesu javnosti, prije svega u interesu javnosti kad smo se već toliko u ovoj raspravi dotaknuli i Dubrovnika, drago mi je da ste pojasnili ovaj preokret, ovu preobrazbu od Vučića iz '90.-tih kao jednog zagovornika velikosrpske agresije do jednog europejca i ukrajinofila i velikog velikog demokrata. Mene to podsjeća na također jednu važnu povijesnu epizodu kada je velik broj članova HDZ-a jednostavno preobukao odijelo, pa su od članova komunističke partije i onoga je li represivnog totalitarnog režima postali članovi HDZ-a. Evo toliko uvodno i nastavit ću dalje u interesu javnosti, svih naših građana, ali isto tako i u interesu svih onih profesionalaca u sustavu koji pošteno i marljivo rade svoj posao u sustavu DORH-a, USKOK-a, ali i pravosuđa u cjelini. Želim naglasiti da je opozicija i na prethodnoj tematskoj sjednici Odbora za pravosuđe, tako i danas na sjednici odbora, ali i u ovoj raspravi, postavila čitav niz vrlo konkretnih, vrlo ozbiljnih pitanja, primjerice što se događa sa slučajem Agrokor, zašto glavni državni odvjetnik ne može utvrditi unutar 10-tak osoba koje su eventualno mogle biti odgovorne za propalo vještačenje tko je doista kriv i za to su mu potrebni mjeseci, što će biti sa optuženicima u tom velikom slučaju itd.. Također smo postavili pitanje o odnosu Ivana Turudića i EPPO-a, postavili smo pitanje i zbog čega je došlo do velikog odljeva kadrova upravo u ovih par mjeseci koliko je Ivan Turudić na čelu, što također možemo smatrati porukom ljudi iz sustava koji ne žele da ih glavni državni odvjetnik kao takav kompromitira. Na ta pitanja nismo dobili odgovor osim ako se šutnja glavnog državnog odvjetnika ili njegova manipulativna tumačenja i manipulativne tvrdnje također ne mogu smatrati kao izvorom za određene zaključke koje mi sami možemo donijeti. U odnosu na ono što cijelo vrijeme u raspravi nameće kao tezu HDZ, a o tome da je oporba prije parlamentarnih izbora osporavala famozni čl. 307. ili 308.a. KZ-a o curenju informacija, želim reći da je velika razlika i da su sporne dojave iz sustava prema onima koji bi trebali biti predmetom kaznenog progona jer to kompromitira daljnji tijek i mogućnost da se dođe do pravedne osuđujuće presude i da se to ni na koji način ne može usporediti sa eventualnim curenjem informacija prema javnosti i prema medija, Također se želim osvrnuti na to, što sam također čula tijekom rasprave da ja ne pozdravljam u uvodnom govoru ili da danas nisam pozdravila članove HDZ-a, drago mi je da je to primijećeno, to je bilo ciljano, zato što je na ovoj za hrvatske građane prebitnoj temi HDZ opstruirao raspravu sa uvijek jednim te istim osobama, ja ih nazivam saborskim klaunovima, mislim da će se sami prepoznati koji su. A vladajuća većina, uključujući i predsjedavatelja je svjestan da se radi o osobama koje su ciljano poslane da rade destrukciju svake saborske rasprave. Sada ću se osvrnuti na tezu glavnog državnog odvjetnika da nakon izbora on treba biti emancipiran od strane onih koji su ga izabrali. Da, to je točno, to bismo mi pozdravili, ali čitavu ovu raspravu i imamo zato što vi tu emancipaciju sa sobom niste doveli, vi se od HDZ-a niste emancipirali. Upravo ova dva nedavna uhićenja koja su uslijedila nakon tajnovite ostavke upućuju da ste na određenoj liniji komunikacije s onima s kojima na takav način ne biste smjeli komunicirati. I to mene dovodi u poziciju da kao političarka mogu izreći svoj politički stav, a to je da je HDZ kao vladajuća stranka okupirao državu, okupirao institucije jer bez neovisnog i nepristranog DORH-a ili čak u situaciji kad imamo dovoljno razloga sumnjati da DORH nije neovisan i nepristran mi zapravo nemamo državu, nemamo državu u onom smislu u kojem je to opisano i zapisano u Ustavu. Ona vaša famozna trodioba vlasti na koju me pozivate da ju ne znam protumačiti u stvarnosti ne postoji, previše ste združeni sa članovima iste one političke organizacije i političke stranke čije biste članove trebali kazneno progoniti i to je problem. Nadalje, osvrnut ću se i na vaš način komuniciranja sa saborskim zastupnicima, mislim da ne razumijete uloge. Mi smo ovdje političari i dopušteno nam je, štoviše čak nam je dužnost iznositi naše političke stavove. Međutim osobno sam bila recimo to tako i u vašoj koži odnosno slično vašoj u trenutku kada sam podnosila i branila izvješća tijela koja sam tada predstavljala i dobro znam kako sam tada komunicirala, bitno drugačije nego sada, držala sam se okvira, funkcije koju nosim i to su dosada koliko je meni poznato u proteklih 30.g. poštivali apsolutno svi glavni državni odvjetnici i svi drugi čelnici tijela koje HS podnose izvješća. svojim dociranjem, svojim bahatim obraćanjem saborskim zastupnicima prešli granicu dopuštenog i pogrešan je vaš stav da vi niste dužni doći na sjednicu Odbora za pravosuđe, itekako ste dužni, itekako ste dužni biti ovdje prisutan pristojno odgovarati na sva postavljena pitanja jer po Ustavu upravo je HS taj koji ima obavezu i dužnost kontrolirati ona tijela koje taj sabor bira, to su jednostavno osnovni ustani postulati. Također želim reći da je bezobrazno od HDZ-a što svaku raspravu koristi za to da spomene kršitelja Ustava i tzv. trabante iz opozicije pritom ignorirajući činjenicu da je najveći kršitelj Ustava u ovoj državi Andrej Plenković. To govorim zato što i sama činjenica da mi u Saboru ne možemo postići konsenzus oko glavnog državnog odvjetnika, a što god mislili o bivšim od Dinka Cvitana, od Bajića, pa čak i Zlate Hrvoj Šipek postojala je određena razina profesionalno uvažavanje i s jedne i s druge strane. S Ivanom Turudićem toga nema. I ako samo to uzmemo kao nekakvu činjenicu, a to je činjenica mi dalje o Izvješću glavnog državnog odvjetnika dok je Turudić na čelu zapravo nemamo što ni ni raspravljati. Ovo nije prihvatljiva situacija za hrvatsko pravosuđe, ovo nije jamstvo neovisnog i uspješnog kaznenog progona upravo onih koji trenutno drže redove vladajuće većine. Hvala. Kolegice Orešković dakle ne bih se složio sa vama. Mislim da glavni državni odvjetnik danas nije učinio apsolutno ništa što je izišlo iz okvira onoga što je uobičajeno u Hrvatskom saboru. Ne znam zašto na taj način govorite i vrlo neugodno i uvredljivo, jer se danas ništa takvoga nije dogodilo. Drugo, sami ste dobro rekli politika i političari, saborski zastupnici mogu govoriti zaista i grublje i to je u redu. Bitno je ne prelaziti onu crtu kada idemo na osobu i kada vrijeđamo, klevećemo itd. Ali onda mi je interesantno kada ste, dakle obranili sebe i svoje kolege kako ste predbacili vladajućima da oni ne mogu govoriti o predsjedniku kao kršitelju Ustava. Pa to je i njihova zadaća kao što je i vaša zadaća da kritizirate vlast. Oni isto tako imaju pravo govoriti ovo što govore. Tako da vas molim da ne izlazimo izvan onoga što je uobičajeno ovdje u Hrvatskom saboru, a to je sloboda govora. Svi mogu govoriti. I vama dozvoljavam kao predsjedavajući da govorite vrlo grubo. Kolega Zekanović je spomenuo izraze koje ste koristili i malo zastupnika tako grubo govori i nikad vam ili možda ja mislim nikad zaista zbog onog što ste rekli nisam dao opomenu, ali nemojte onda oduzimati pravo drugima da grubo govore i da se brane od načina na koji govorite vi ili neki naši kolege. Kolegica Baradić, povreda Poslovnika. Izvolite. ne smije omalovažavati ili vrijeđati predsjedatelja ili druge zastupnice, zastupnike. Kolegica Orešković je nazivala ovdje saborske zastupnice i zastupnike saborskim klaunovima, stoga vas molim da joj date opomenu jer smatram da je grubo prekršila Poslovnik. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dakle, kolegice Baradić kao što sam već rekao teško je precizno mjeriti što se može, a što se ne može reći. Pokušavam biti tu objektivan i pokušavam kad se pređe crta po mojoj nekoj procjeni onda reagirati ne možda opomenom ili nekom vrstom upozorenja, ali do zastupnika i zastupnica je kako će govoriti i na taj način daju jednu sliku o sebi i hrvatskim građanima. Tako da sam zagovornik što slobodnijeg pa i oštrog govora, ali ipak da se držimo nekih okvira, pa evo ja neću dati opomenu zastupnici Orešković. Ali ona će vjerojatno nastaviti govoriti tako i dalje. No, možete i vi drugi koristiti izričaj kakav smatrate da treba. Kolegice Burić, izvolite. Hvala vam predsjedniče. Pozivam se na članak 238. pa gospođa Dalija Orešković je zaista velika pravnica i to se vidi prema njezinim rezultatima. Prema tome, što su joj presude padale kao kruške dok je bila predsjednicom Povjerenstva a nakon toga je ona padala na koljena kada je molila neke suspektne ljude sa optužnicama moleći ih i kumeći za posao

Hvala. Članak 238. Kolegica kontinuirano vrijeđa zastupnike, dakle ali osvrnut ću se na onaj dio kad govori o porobljenim institucijama. Jedina institucija koja je bila porobljena je bilo Povjerenstvo za sukob interesa dok mu je kolegica bila na čelu. I kao što je već spomenuto sad sve presude padaju. Kad govori o tome da joj smeta kad se nekog naziva kršiteljem Ustava nisam nikoga čuo da je nekome smetalo kad je taj kršitelj Ustava nju nazvao samodopadnom narikačom. Kolega Gregurović isto tako opomena, jer ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika. Evo sad imamo pravu repliku kolegica Blažanović, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Orešković evo ja jednostavno moram izraziti svoje žaljenje na vaše uopće iznošenje, na način na koji vi to radite. Kao da imate ekskluzivno pravo da vrijeđate sve nas zastupnike i predsjedavajućeg Hrvatskog sabora, a mi bi trebali pokorno spustiti glavu, šutiti i to slušati. Poštivanje ovog Sabora se očitovalo i danas na Odboru za pravosuđe od strane vas i gospođe kolegice zastupnice Raukar. Nakon što je prošla prva točka na kojoj ste mislili pokupiti neke političke bodove svojim replikama otišli ste govoreći da je počela sjednica, a što smo mi drugi članovi odbora nama nije počela sjednica. To uopće nije u redu ni korektno. Znači nije vam bitan državni proračun ni točka o državnom proračunu. Odradili ste ono što ste mislili i napustili odbor. To je nepoštivanje i odbora i nas članova odbora i predsjednika odbora kao i onih koji su bili predlagatelji na tom odboru. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Izvolite odgovor na repliku. Zahvaljujem na pitanju. Drago mi je da ste se dotaknuli proračuna i financijskih uvjeta i općenito uvjeta rada DORH-a, pa vas pitam što je HDZ radio kada smo raspravljali o prethodnom izvješću, kada sam zajedno uz to izvješće uputila čak dva zaključka. Jednim sam tražila da se HDZ pobrine za materijalne uvjete u pravosuđu, da poveća plaće onima kojima plaće treba povećati. Drugim sam tražila da riješe druge logističke uvjete, između ostalog smještaj pravosudnih tijela u institucije, tada je HDZ po svom starom dobrom običaju, po staroj navadi odbio ta dva zaključka, nije poduzeo ništa da uvjete rada popravi i mi danas ponovno imamo izvješće u kojem se DORH žali na neadekvatne uvjete rada kao da je to opravdanje za izostanak rezultata. Vi HDZ-ovci ponižavate hrvatske građane, pljujete im u lice i od njih radite budale i naravno da ću vam to svaki puta natrljati na nos. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Orešković, ponovo rječnik koji je izvan okvira onoga što bi bilo normalno, ali dobro, to, molim vas kolegice i kolege, gđa. Orešković tako govori, što ja mogu.Sada će ovaj u ime izvjestitelja ponovo poštovani glavni državni odvjetnik, 5 minuta izvolite. Hvala, trudit ću se opet da ne iskoristim svih 5 minuta. Moram se osvrnut na izlaganje uvažene zastupnice Orešković, dakle ne postoji pitanje na koje vam ja danas nisam odgovorio. Vi me dobro ne čujete, vi ste pitali što se događa sa Agrokorom. Agrokor je u fazi vještačenja predmeta, pa ne možemo valjda reći tko je sve ispitan u izvidima, kako su se provodili izvidi. Vi, vi javnost i transparentnost državnog odvjetništva vjerojatno zamišljate na način da se, da se uživo prenosi, prenose ispitivanja svjedoka, vještaka ili drugih osoba. Što se tiče utvrđivanja odgovornosti za ajde reći ću kolokvijalno propalo vještačenje prethodno u predmetu Agrokor. Ja sam 4 mjeseca na, na dužnosti glavnog državnog odvjetnika i vjerujte mi da sam učinio puno, bit ćete na vrijeme obaviješteni o tome. Nisam vas, vi moj nastup ocjenjujete bahatim, ne znam, ne znam kako, ja vaš neću komentirati, vi sami sebe komentirajte, nisam vas niti u jednom trenutku niti pokušao uvrediti, niti sam to učinio, niti u jednom trenutku nisam povisio glas. Vi ste se uvrijedili kad sam, kad sam komentirao vaše decibele, pa da imamo tu neki metar izmjerili bi, vi ste vikali na mene. Što se tiče, iznosite netočne podatke, imenovano je dosada, otišlo je 15 ljudi iz DORH-a i to uzimate kao …/Govornik se ne razumije./…naravno i dokaz da je situacija loša, da vjerojatno odlaze zbog mene, ali 19 novih je imenovano, dakle više je imenovano nego što je otišlo. Ako vi znate za taj podatak od 15, bilo bi dobro da znate i podatak od 19 novoimenovanih ljudi. Eto toliko, ja bi mogao samo argumentima razgovarati satima, ali vi niste spremni za to, niti spremni, niti ste sposobni za to, vi ste spremni samo na napade ad hominem, to je do vas. Idemo dalje, sada pojedinačna rasprava kolega Restović izvolite. **Restović, Tonči (SDP)** Hvala predsjedniče. Poštovani glavni državni odvjetniče, kolegice i kolege. Ja ću možda onako neočekivano al pokušat se držat ovog izvješća samog iako se ne odnosi na rad glavnog državnog odvjetnika, ali mislim da u njemu ima nekoliko stvari koje radi dobrobiti društva trebamo naglasiti i pokušat ajde neću reć problematizirat, ali nekako popravit u budućem razdoblju, ali isto tako prije nego šta krenem na tu analizu ako može ikako dobronamjernih ajde recimo dva savjeta. Priča oko imenovanja vas kao glavnog državnog odvjetnika je bila jedna jako jako široka priča, ona je izazvala i prosvjede širom RH i to sigurno nije dobro. je, što je na kraju naravno rezultiralo tome je ipak vaš, vaš izbor i to bi ja rekao da čitav vaš mandat zapravo stavlja na dušu vladajućih, a koji generalno kolegice i kolege bez da se naljutite, generalno imaju trenutno velikih problema jer moraju u svakoj drugoj rečenici naglasit tu sintagmu kršitelj ustava iako uvjeren sam da bi teško napisali jedan suvisli esej o tome što je točno taj kršitelj ustava prekršio, koje članke i kojim odlukama je uopće ustavni sud rekao da je on prekršio ustav. Al da se vratimo sad na ove stvari koje su i tema današnje sjednice. Izdvojio sam 4 stvari iz ovog izvješća, sigurno sam mogao i više, ali nekako mi se meni čine, čine najvažnije, pa ajmo krenit ne nikakvim redom, nego evo doslovno rendom. Upalo mi je u oko da kod sklapanja nagodbi ako sam dobro vidio iz izvješća kaže sklopi se oko 44% nagodbi koje na prijedlog državnih odvjetnika odnosno državnog odvjetništva, a samo 11% na prijedlog trećih stranaka. Iz toga bi izvukao zaključak da je, mislim naravno da podržavam u krajnjem slučaju i kao bivši odvjetnik podržavam priču oko sklapanja nagodbi gdje god je to moguće, al ovo jednostavno, iz ovoga se izvlači zaključak da državni odvjetnici nerado donose odluke o sklapanju nagodbi odnosno nerado izbjegavaju odlaske na sud kada prijedlog ne ide s njihove strane jer mi se čini da je razlika u takvim slučajevima bar prema ovom izvješću jako velika. Druga stvar, govorilo se već par puta i prije mene nekoliko kolegica i kolega je reklo, govorilo o tom odljevu iz državnog odvjetništva. Mene više zabrinjava šta državni odvjetnici imaju potrebu ići za suce. To me zabrinjava iz dva razloga, prvi je razlog što pretpostavljam da ostajemo bez kvalitetnog kadra u državnom odvjetništvu, a druga stvar je razlozi zašto, zašto je tome tako. I vi ste glavni državni odvjetniče nešto o tome ovdje govorili, pa smo se složili da je ajmo reć plaća ista ili jednaka ili približno jednaka, da je težina posla otprilike jednaka, e sad bi samo trebalo onda detektirat zbog čega ipak se to događa. Ako bi nagađao, a mogu nagađati i mislim da je potreba sviju nas da nagađamo zašto se to događa onda bi sigurno kao važnu stvar u da li ću bit državni odvjetnik, dal ću radit u državnom odvjetništvu ili na sudu i bit sudac, u ja bi rekao autonomiji donošenja odluka ili u samostalnosti rada i to je isto činjenica s obzirom kako je strukturirano državno odvjetništvo, a, a što su i, i, i šta, i kako trebaju radit suci. Međutim, ako ćemo otić korak dalje onda bi mogli problematizirat možda pa neću reć tjeranje i natjeravanje ali sigurno sugestije da se neke odluke donose ovako ili onako ako je tome tako to je jako, jako ozbiljno. Ja se nadam da nije i da ovaj trend u krajnjem slučaju što ste i vi naveli u svom izlaganju nadajmo se da će on, mislim da ste to na odboru rekli, da je bilo razdoblja kad se to događalo da će to u krajnjem, u krajnjem Što se tiče treće stvari to su, to sam govorio i bivšoj glavnoj državnoj odvjetnici jer sam bio vanjski član Odbora za pravosuđe u prošlom mandatu kod kaznenih djela počinjenih iz mržnje. Mislim da je to nešto što je iznimno bitno za zdravlje svakog društva pa tako i našeg. Ovdje vidimo nekakvo povećanje tih dijela iz godine u godinu i to je dobro. Vjerujem da i više prijava dolazi, ali isto tako nadam se da to ocrtava i spremnost da se takva kaznena djela više procesuiraju odnosno da državno odvjetništvo ih ajmo ajmo reći uzima ozbiljnije nego što je to bio slučaj u prošlosti. I četvrta stvar koju ste i vi sami spomenuli ili peta već koju ste i sami spomenuli, a to su ta to povećanje broja kaznenih djela vezanih uz migrante bilo da se radi o prelasku granica ili da se radi o samoj vožnji migranata ilegalnih po, ilegalnih po, po RH. Istina je i to ste dobro rekli sudovi su pretrpani vjerujem i državna odvjetništva takvim predmetima. Mogu reći da jedan tipičan slučaj takav je na šibenskom sudu gdje toga dosta ima zbog blizine granice sa Bosnom, ali ono što bi, što bi svakako volio to je da se iako koliko znam zauzeo se nekakav, nekakav načelan stav unutar državnog odvjetništva, ali kad imamo svaki put kad imamo povećanje određenog kaznenog djela onda bi bilo jako dobro da uz same zaključke šta i kako radit donesemo i nekakvo čisto jedno razmišljanje zbog čega je povećanje takvih kaznenih djela, tko počinjuje odnosno tko čini takva kaznena djela pa da nekako pokušaju i ostale institucije ne samo državno odvjetništvo preventivno djelovati u tom pravcu. Eto nadam se da nije bilo dugo, četiri stvarno dobronamjerne stvari iz ovog vašeg izvješća, a sve ovo što je bilo prije samog vašeg imenovanja i zašto, zašto smo bili tako zdušno protiv toga to mislim da znate i da dobro razumijete, ne vi nego i vladajući ovdje i ne vjerujem da će se u tom nekom smislu da bi se to promijenilo da se ponavlja opet, ali se svakako nadam da ćete vi vašim radom dokazat ili pokazat nama a i svekolikoj hrvatskoj javnosti da smo možda bili malo preoštri i možda i u krivu. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Restović spomenuli ste da jako puno dakle dužnosnika iz državnog odvjetništva odlazi na na sudove biti suci i kao jedan od mogućih razloga spomenuli ste autonomiju u donošenju odluka. Možete li nam to malo pojasnit. Znači državno odvjetništvo ima čelnika koji se zove glavni državni odvjetnik, sudac kao takav nema iznad sebe nekog tko ima neke drugostupanjske više instance, ali ako nam možete malo više pojasniti šta ste tu točno mislili. Da li tu sumnjamo da to da ipak taj glavni državni odvjetnik je taj koji odlučuje o svemu kojim tempom, u kojem smjeru idu procesi?

državno odvjetništvo je hijerarhijski ustrojena organizacija i takva je po zakonu i to je potpuno u redu. Ono na što sam se ja referirao sam, više sam govorio o manjku komunikacije možda unutar državnih odvjetništava a više naredbi unutar državnih odvjetništava jer i u svakom državnom odvjetništvu ako govorimo na svim razinama sigurno rade kvalitetni, kvalitetni ljudi a kojima je jedini interes ili bi bar trebao biti jedini interes a vjerujem da je što bolje sprovodit zakone i u krajnjem slučaju činiti ovo društvo sa svojim radom sigurnijim. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo sada na pojedinačnu raspravu, kolega Troskot izvolite.

15 je otišlo od tih 15 ja sad ne znam točno podatak ali vjerujem da je barem 5 otišlo po sili zakona, a po sili zakona se odlazi kad se napuni 70 godina života. Dakle, vaši poda… vaši zaključci nisu bazirani na činjenicama. Možemo uzeti upravo suprotno da se povećava broj, broj državnih odvjetnika da ih više ulazi u sustav nego što izlazi iz sustava. Što se tiče prirode državno odvjetničkog posla pa zamjenici državnih odvjetnika su samostalni u donošenju odluka, oni su posve samostalni, je bilo su postojali suci, postojali su državni odvjetnici. Dakle, što bi se sad dogodilo u zadnjih nekoliko mjeseci da bi se, da bi se promijenila motivacija dionika u pravosudnim procesima. Takva je stvar bila prije, takva je biti uvijek. Što se tiče subordinacija, ta subordinacija je isto previše mistificirana. Ja znam za jednu obveznu uputu koju je dao jedan od bivših državnih odvjetnika i ne volim, ne volim kad imamo sastanke kad se svi, referate kad se svi slažu sa nekom stvari i kad se daje da se stvar prepusti na odlučivanje glavnom državnom odvjetniku. Zazirem od takvog načina ponašanja, a takav način ponašanja nije niti u drugim državnim odvjetništvima. Sad imamo neke recentne slučajeve, neću ih nabrajati gdje, gdje možda bilo treba, gdje je možda trebalo biti više subordinacije pa bi možda u nekim predmetima bile i određene mjere opreza. Eto toliko. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Evo sad pozivam kolegu Troskota, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni odvjetniče, poštovane kolegice i kolege danas bih htio otvorit jednu temu koja je gdje je jedna etapa tog slučaja dobila svoj epilog međutim smatramo da do kraja javnost nije bila upoznata što se zapravo dogodilo, a smatramo da afera koja datira iz 2015. godine snažno odjeknula tada u javnosti i mislim da će biti prijeko potrebno završiti tu priču. Radi se o tome da, riječ je o hrvatskom obrambenom sustavu gdje je bila ona nabavka, remont i na kraju dana nadzor ili ne nadzor sad je to veliko pitanje. Nabavke borbenih zrakoplova MIG-21, dakle to je bio onaj poznati remont u Ukrajini. Bila je podignuta optužnica prema Josipu Ćoviću i Ivici Josipoviću da su uzimali mito i bila je korupcija vezano za pogodovanje o određenim kompanijama koje su koje su zapravo radile remont na tim avionima. Međutim, također postoji osnovna sumnja što je i potvrđeno zapravo da su se i prepucavale šasije, odnosno dakle elementi glavni nisu odgovarali u samom avionu, samim avionima. Ono šta vama postavljam pitanje danas s obzirom da to je nešto šta treba završit to barem po nama u klubu Mosta tko su bile odgovorne osobe da su zaprimile te avione. Sad govorim o tehničkom aspektu više vojnom. Tko je zapravo pregledao te avione s obzirom da smo mi njih zaprimili bili u Hrvatskoj i tko je odavao zapovijedi da takvi avioni mogu letiti. Dakle, mi sad govorimo o sigurnosti općenito, nacionalnoj sigurnosti i općenito povjerenju koje građani imaju prema Hrvatskoj vojsci koja datira kao i što znate i najbolje kao branitelj još od '95. godine građanstvo ima veliko povjerenje u vojsku. I ovakva korupcija i ovakvi slučajevi zapravo bacaju ljagu na časne ljude koji rade svoj posao, pa bi bilo dobro da se završi i ta druga a to je tehnički aspekt. Dakle, jest nabavka bila korupcija, presuda 2019. godine. Međutim, s druge strane govorimo o dakle ljudima koji su nadzirali, dakle odnosno trebali pregledati te avione koje su zaprimili. Drugi slučaj koji vrlo vjerojatno ulazi u vašu statistiku za koju još nemate odgovornost s obzirom da ste 4 mjeseca na vašoj funkciji. Dakle, podignuta je bila također i kaznena prijava tu u Zagrebu protiv vice guvernerske HNB-a Sandre Švaljeg. Dakle, bila je ona poznata afera što se tiče samog HNB-a i HANFA-e i onog curenja informacija. Gospođa je bila pozvana na Odbor za financije. Dakle, prije svega je po nama i za to je podignuta kaznena prijava dala lažni iskaz da nije nikad se bavila sa određenim financijskim transakcijama. Ono šta jest činjenica i šta je dokazano poput, pomoću dokumenata jest da je ona založila imovinu tada Ekonomskog instituta u Zagrebu ovdje, kupila, preuzela je novac, kupila je dodatno dionice od Zagrebačke banke, a takve repo aranžmane nije smjela raditi pod broj Dva, to joj savjet nije dozvolio i tri, dakle to je bila ozbiljna ugrozba, dakle imovine samog Ekonomskog instituta u Zagrebu koji se ne bavi sa takvim transakcijama. Ona to nije smjela raditi, nije prijavila to, dakle kada je bila u Hrvatskom saboru što smatramo da je ozbiljan prijestup. I kada se takvi iskazi dogode u SAD-u pogotovo koji su osjetljivi za financije, dakle to su i ozbiljne kazne tada. I treći slučaj, naravno mi ne pozivamo na kaznu, nego pozivamo da se to istraži. Taj je predmet otvoren, pa evo postavljam ponovno sad pitanje pred javnosti zbog čega se ništa ne događa i zbog čega ljudi koji su podizali tu kaznenu prijavu, pardon, nisu pozvani na razgovor. I treći primjer je također je unutar vaše službe. Podignuta je kaznena prijava protiv, dakle određenih biračkih odbora u Ribarima i Koritinji u Karlovcu. Dakle, smatramo da je baš na tom dijelu da su ovakvi mjesni odbori doveli do nelegitimnih i nelegalnih izbora 2021. godine, lokalnih u Karlovcu i da su na temelju takvih mjesnih odbora zapravo svi oni glasovi koji su izgubljeni u centru grada nadoknađeni u prstenu koji se nalazi oko grada Karlovca. Pa evo zamolit ćemo vas s obzirom da ni ovdje nije bilo nikakve reakcije da se po tom pitanju ne znam da li očitujete ili u sljedećem, dakle izvještaju koji ćete predstavljati pred Hrvatskim saborom da nam onda kažete šta ćete napraviti po pitanju, dakle druge etape, dakle nabavke aviona što smatramo da je jako bitno baš i zbog ove cijele situacije sigurnosne sa Ukrajinom, a i sa Ukrajinom smo imali tu transakciju. Točka broj 2. je financijska transakcija i vice guvernerka gospođa Švaljeg. I treća, dakle govorimo o podignutoj kaznenoj prijavi protiv mjesnih odbora za koje smatramo da su izrazito bitni za lokalne izbore u Karlovcu za koje smatramo da su nelegalni i nelegitimni. Želimo vam svaki uspjeh i sreću u vašem radu. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Troskot pokušat ću nešto u završnoj riječi progovoriti o toj korupciji koja zahvaća puno toga. Htio bih vas pitati sistemska korupcija, ona koja se ne pojavljuje samo u pojedinačnim slučajevima. Mogu čak otići toliko daleko kao teolog. Papa Franjo kaže sve će se oprostiti, ali korupcija je grijeh koji razara sve i to je neoprostivo. Baš ovako dosta i teološki to zvuči čudno ako mogu reći, ali govori koliko je opasna ta korupcija, koliko je ona teška. Što vi mislite što možemo mi kao društvo učiniti, onda i kao saborski zastupnici da ta sistemska korupcija se smanji. Znam da je utopistički reći da je neće biti, jer na žalost htjeli mi to ili ne ima je svugdje u svijetu, ali ne moramo baš biti među prvima po korupciji je li u Europi, nego radije bih da bude o nečem drugom. **Jandroković, Gordan Poštovani kolega Miletić smatram da je za rješavanje sistemske korupcije u demokratskom društvu jedini lijek jačanje institucija. I da se kod ovakvih recimo slučajeva koje smo naveli ovdje konkretno, da se dovedu, dakle da dođe do konkretnih rješenja i pošalje poruka društva da je takav vid ponašanja kod nas nezamisliv. kada bismo dozvolili i kada bi to bio dozvoljiv način ponašanja, tada bismo prije svega što se i događalo, što smatramo da treba sad prekinut, dakle gubimo prije svega ljude koji ne žele živjeti u tako nepravednom sustavu gdje netko ima dakle prednosti u odnosu na druga zbog ili političke pripadnosti ili zbog nekakvog pripadanja nekoj elitističkoj skupini ili tako dalje. I s druge strane dakle gubimo

Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani glavni državni odvjetniče sa suradnicom, državni tajniče, cijenjene kolegice i kolege saborski zastupnici, pa evo pred kraj ove rasprave koja je u 16 i 39 rekli bi na zapadu ništa novo ili red istina, laži i obmana. A zašto to kažem? Pa kažem na temelju činjenica koje smo danas mogli vidjeti i koje smo mogli vidjeti praktički u ovih 10 dana s obzirom da je glavni državni odvjetnik ovdje drugi put u 10-ak dana. Prvo zato što je oporba tražila tematsku sjednicu, onda kada smo je izglasali i kad smo je napravili, e onda je bio problem zašto je glavni državni odvjetnik došao na sjednicu, koliko dugo će govoriti, koliko dugo neće govorit, zašto je otišao, onda su se skupljali potpisi da glavni državni odvjetnik dođe ponovo u Hrvatski sabor, da odgovore i da podnese izvješće. I onda je druga činjenica ta da ti koji su to tražili je bilo čini mi se potpis 30 ili 31 zastupnika puno više nego ih što danas ovdje sjedi. Dakle, debakl za debaklom. Prvi debakl tematske sjednice kada je Grmoja plakao na kraju da ga je ostavila oporba, da mu je kriv SDP bivši predsjednik Mišel Jakšić itd. Danas manje zastupnika nego što su dali potpis da glavni državni odvjetnik dođe. Ali dobro to je sve ono što smo već viđali u prijašnjem mandatu i to je razlog zašto je oporba i dalje ostala oporba, a zašto vladajuća većina odnosno HDZ dobila najveće povjerenje hrvatskih građana. A zašto je to isto tako? Druga činjenica, dakle sadašnji novi predsjednik Socijaldemokratske partije Hajdaš Dončić mrtav ladan danas kaže u svom izlaganju živimo u nenormalnoj državi. To je valjda nadovezivanje na njihovoga bivšeg predsjednika koji je rekao da ovo slučajna država, a da idemo dalje u povijest kako se događalo i odvijalo kada se glasovalo o samostalnosti i neovisnosti hrvatske države i očito da neki imaju problem sa hrvatskom državom i dan danas, ali očito da imaju problem i što se glavni državni odvjetnik danas, dakle zahvaljujući mandatu Vlade Andreja Plenkovića bira na temelju natječaja, na temelju Državnoga sudbenoga vijeća, na temelju više kandidata, na temelju programa, na temelju razgovora na resornom Odboru za pravosuđe, a ne bira se na način kako je njima odgovaralo totalitarno, izvlačenjem iz šešira imena koje se baci kao kost u sabor i to se izglasa. To je njima normalna država, to je njima normalni glavni državni odvjetnik i to onda njima normalno da oni znaju za tajne izvide jer onda predsjednik SDP-a koji je u to vrijeme bio ministar se ne mora sekirat hoće li napravit monetizaciju autocesta neće, hoće prodat neće itd. jer će dobiti dojavu na vrijeme i moći će donijeti svoju odluku da ne bi završio tamo gdje bi eventualno trebao završiti, ali dobro to je razlika. To je razlika između nas i vas. Mi poštujemo samostalnost i neovisnost institucija, poštujemo i borimo se za vladavinu prava i jedna od stvari koju možda i ne znaju, a to je recimo da je Opći sud EU donio presudu RH da RH poštuje vladavinu prava i to je trenutno jedina presuda prema svim članicama EU gdje je to potvrđeno, ali to isto očito nekima smeta. Kolegica Orešković isto kaže HDZ-ovci su na tematskoj sjednici opstruirali rad. Ne, članovi odbora su koristili poslovničke mogućnosti, prvi član odbora koji je postavio pitanje glavnom državnom odvjetniku kolega Babić je pitao da li cure informacije. Odma u glavu, odma direktno i odma pitanje koje se nametalo. Vi ste za razliku od njega danas došli na Odbor za pravosuđe tada kada ste došli i tražili repliku kada glavni državni odvjetnik više nije govorio iako znate da to nije po Poslovniku. Kolega predsjednik Grmoja i ja smo se dogovorili i to smo vam dozvolili. Kasnije ste tražili drugu repliku na repliku itd., što isto nije po Poslovniku, ali dobro. I onda vi govorite o Poslovniku. Da ne idem dalje, prozivate glavnog državnog odvjetnika da je to politički glavni državni odvjetnik, da ga je izabrala većina itd. Pa kako ste vi bili izabrani za predsjednicu Povjerenstva za sukob interesa? Kako? Vas je izabrao ne znam vrhovna vlada neke druge države ili su vas izabrali građani na referendumu ili vas je izabrao ne znam ko, pa izabrao vas je ovaj Hrvatski sabor. Dakle, vi ste politički bili izabrani da budete predsjednica Povjerenstva za sukob interesa, odradili ste kako ste odradili, epilog je takav kakav je i danas mrtvi ladni govorite ovom glavnom državnom odvjetniku koji je prošao sve ove korake koje je prošao. Da ne idemo dalje, dakle oporba traži tematsku sjednicu, zahtjeva da glavni državni odvjetnik dođe danas u sabor i šta, šta su građani mogli čuti, ništa. Dvije, tri stvari o curenju informacija. Iste te stvari koje su događale cijelo vrijeme prije sadašnjega glavnog državnog odvjetnika i koje ste upravo vi određeni pojedinci iz oporbe jako dobro koristili. Neki znaju šta je duboko grlo, neki su s njima i komunicirali, neki su i izašli u medijima usmjerit ću na Plenkija i to oporbi nije smetalo. Dakle, curenje informacija za političku štetu prema vladajućoj stranci i HDZ-u, premijeru, Vladi to je ok. Danas kada vidimo da toga nema to je sporno. Idemo onda dalje, događa nam se situacija da pozovemo glavnog državnog odvjetnika i nemamo ga više šta pitat. Dakle, 90% pitanja oporbe je bilo konkretni slučajevi koji muče nekoga na njegovom lokalnom nivou ili privatno nešto. I tu se razotkrila oporba skroz zvali smo ga ne radi interesa rada državnog odvjetništva, ne radi materijalnih uvjeta svih onih koji rade u državnom odvjetništvu, ne radi poboljšanja rada državnog odvjetništva, ne radi veće, bolje, kvalitetnije i jače borbe protiv korupcije, ne kako bi podigli povjerenje građana u pravosuđe nego radi ovoga i glavni državni odvjetnik dođe, podnese izvješće koje je napravljeno dakle godinu prije nego što je on došao, vrlo otvoreno kaže, da ljudi imamo probleme, potkapacitirani smo, ako nešto ne napravimo desit će nam se još gore, moramo promijeniti situaciju vezano za odabir i zamjenika i ravnatelja USKOK-a, vezano za zamjenike glavnog državnog odvjetnika, vezano za vježbenike, moramo se ekipirati na način da DORH i USKOK bliže surađuju, da budu u istoj zgradi, moramo imati bolje i kvalitetnije materijalne uvjete rada, moramo imati bolje i kvalitetnije plaće na način razlika između najviše i najniže itd., itd., dakle vrlo otvoreno i decidirano o problemima. Isto tako da moramo još promijeniti niz zakona, da, niz zakona smo promijenili, stvari idu na bolje, vide se pomaci, čekamo preseljenje do Božića itd., dakle vrlo jedno realno prikazivanje trenutne situacije stvari i od oporbe nikog to ništa ne zanima, a onda su nekada bila puna usta ljudi, službenika, namještenika, zapisničara, referenata itd., itd., itd., pa gdje je ta borba za pravosuđe, gdje je ta borba za samostalan i neovisan rad USKOK-a, DORH-a, policije, gdje je ta borba za vraćanje povjerenja hrvatskih građana u pravosuđe? Danas ovdje kada svi mi imamo priliku otvoreno progovoriti o problemima, o onome što ne valja, o onome što treba popraviti kroz izmjene zakonskih propisa, kroz materijalne uvjete rada, kroz povećanje primanja, ništa, svelo se sve na dva slova i jednostavno onda kasnije očekujemo da građani RH daju dobru ocjenu pravosuđu, da daju dobru ocjenu HS, da daju dobru ocjenu političarima, a ne gledamo zašto, zbog čega i na koji način bi oni to trebali napravit. Jednostavno vidjeli smo da, sve se to već vidjelo puno puta, sve se to ponovilo. Nažalost par zastupnika koji koristi i saborske odbore i sabornice za svoju promociju, pokušala je to i danas, nije uspjelo. Neki kažu da danas je bio miran odbor za razliku od zadnje tematske sjednice. Pa je zato što su neki shvatili blamažu, debakl i svoj najveći poraz politički zadnji put, pa su danas malo bili mirni, danas su malo pokušali raditi po Poslovniku jer su vidjeli da mi koji smo vladajuća većina u odboru nećemo dopustiti kršenje Poslovnika, niti korištenje odbora za samopromociju i za osobne interese. Ovdje smo svi zajedno da postavljamo pitanja od interesa građana i da se borimo i za pravedniji i samostalniji sustav i pravosuđa i DORH-a i USKOK-a i za kvalitetniju i bolju RH, a danas a danas smo vidjeli da praktički od oporbe, koje sada ni nema, ne možemo to očekivati i ništa novo se po ovome pitanju neće desiti ni treći put kad dođe državni odvjetnik. Idemo sada s replikama, kolega Babić izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala g. predsjedniče. Evo kolega Mažar, ja razumijem nervozu oporbe imenovanjem g. Turudića glavnim državnim odvjetnikom. Naime, oni su tim činom izgubili jedinu polugu kojom su se zadnjih 10-tak godina pokušali domoći vlasti. Naime, privilegirana skupina ljudi dijelila je podatke iz istraga koji nisu smjeli izlazit u javnost, dijelila ih je odabranim medijima koji su ih onda usmjeravali prema političkim protivnicima, pri tome je grubo kršen zakon i to nikome nije smetalo. Ja vas pitam što je bio cilj tako selektivnog dostavljanja tajnih podataka? Hvala vam. Hvala lijepo kolega Babić, pa i sami ste član odbora i vidjeli ste neke stvari. Da, činjenice jesu takve, s jedne strane imamo borbu za državu na način da institucije budu samostalne i neovisne o svome radu i to ne gledamo samo mi, dakle postoje institucije na nivou EU poput GRECO-a, postoji Europska komisija, postoje Godišnja izvješća o vladavini prava, postoji percepcija borbe protiv korupcije, indeks itd. i tu se vidi kako Hrvatska napreduje, a neki drugi su radili to samo iz ovoga razloga što ste vi rekli, zato što im je odgovaralo da drže političku šapu na DORH-u, da znaju informacije i odgovaralo im je da mogu zbrinuti svoje, a političkim protivnicima nanijeti štetu. kada više se ne može koristiti DORH za političke obračune nego kada postaje ono što i treba biti naravno da je to nekima problem i to je bio razlog onako silne žestine zašto se nije htjelo glavnog državnog odvjetnika izabrati na normalan način.

mogu dodati da su ga pozvali koliko sam ja stekao dojam, da mu prvi puta nakon 8 mjeseci jasno kažu da ne traže njegovu ostavku, drugo da utvrde, kao što je utvrdio utvrdio jedan zastupnik iz SDP-a, da su bili prežestoki u kampanji političkoj i da sad treba smiriti malo te strasti, da više ne treba napadati glavnog državnog odvjetnika jer nikad ne znaš i treće, jednostavno došli su izgubljeni ovdje, potpuno nepripremljeni braniti stavove i poučavati državnog odvjetnika korištenju Poslovnika HS, kad treba dignut on repliku, kad smije nešto reći, kad ne smije nešto reći, mislim potpuno promašene priče. Zbog čega?

s jedne strane mi je žao da glavni državni odvjetnik i državni tajnik i suradnica cijeli dan sjede praktički ovdje i vjerujem da su dio, dobar dio dana mogli iskoristiti za puno kvalitetniji posao od interesa cjelokupnog hrvatskog naroda, ali dobro, ovo je dio, dio sabora koji moraju i oni nažalost istrpiti, ali dobro je to da su građani opet vidjeli, dakle tko je onaj ko zastupa stvari koje su od interesa, a ko je onaj koji želi politizirati i građani su to pokazali 17. travnja vrlo jasno, vrlo čisto. Ono što mene brine kolega Borić da nakon ovih spinova oko glavnog državnog odvjetnika koji nisu prošli i koji sada više ne mora dati ostavku, sad ćemo vidjet šta će se desiti jer evo zadnja informacija je da je Crna Gora ušla u rat sa Rusijom,

jednu stvar odnosno konstatirao da jedan od glavnih načina borbe protiv korupcije da se jačaju naše institucije i to nekako možemo postići konsenzus svi ovdje. Međutim, zanimljivo je da upravo to dolazi iz kluba, kluba Mosta koji je njihov vjeran zastupnik odnosno kolega Grmoja upravo taj koji je bio uhvaćen u aferi Mreža koji je dijelio informacije na način da napravi štetu svojim političkim oponentima, a ne u javnom interesu. Hvala lijepo. **Jandroković,

kolega Šimrak mladi ste političar i zastupnik i želim vam u vašem političkom razvoju da uvijek budete vjerni svojoj savjesti, da ne budete samo dio mašinerije i da ne idete nikada na nikoga ako sami niste sigurni da je to baš tako kao što su vam dali papirić da kažete. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Miletić dobivate opomenu jer ste replicirali, a ne govorili o povredi poslovnika. Sada isto tako kolega Šimrak traži povredu Poslovnika. **Šimrak, Maksimilijan (HDZ)** 238. kolega Miletić nisam ja dobio nikakav papirić, ja sam samo iznio činjenice koje su bile dostupne svima nama u javnosti. Hvala lijepo. Isto tako replika dobivate opomenu. Kolega Mažar sada odgovorite kolegi Šimraku. Izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepa. Prvo kolega Miletić kad je reko novi, dobro ste me sjetili jer su predsjednika napadali da je on rekao da je frižak i nov kolega Živković, ja sam rekao, ali sam to rekao dobrohotno i kao olakotnu okolnost što su novi i friški, ne kao nešto loše. Kolega Šimrak, a gledajte tu vam je bilo sve vrlo jasno. Nije tu problem što su se informacije koristile da bi se fabricirale i nanosile političku štetu neprijatelju nego što informacije koje su trebale biti dostavljane državnim institucijama da procesuiraju nisu. tu vidimo grubo kršenja zakona radi osobnih interesa, ali to su građani kasnije pokazali. Dakle, kolega Grmoja je bio vrhunski kandidat za premijera, kolega Bulj će bit sada tu negdje možda čak i bolji od Grmoje za predsjednika, a zajedno su bili vrhunski i rezultati na europskim izborima.

evo ja bi se osvrnula ne samo na vašu ovu pojedinačnu već i na sve rasprave vezane za ovu temu na oba odbora, pravosuđa i tematsku sjednicu i ovu danas i na ovu raspravu. Čast iznimkama bilo je konstruktivnih nekih stvari, međutim od većine zastupnika oporbenih mogli smo doživjeti jednostavno kao da su izgubljeni u prijevodu, ispravite me ako griješim, jednostavno prvo su bili protiv državnog odvjetnika, sad se bune što hapsi političke neke ljude iz HDZ-a i slično i na koji način se hapsi i zašto se hapsi itd., znači imam osjećaj da su izgubljeni u prijevodu ili imaju neki PTSP od izbora ili su to neki poremećaji neke druge vrste. **Jandroković, Hvala lijepo. Pa kolegice Blažanović kada se nešto radi ne iz dobre volje, iz dobre vjere iz dobre namjere, iskreno i pošteno onda to ne može ni uspjeti, kao kuća kad se gradi na lošim temeljima. Sve one rasprave koje se žele napraviti u HS-u, a da nisu da doprinesu kvalitetnoj raspravi činjenicama, dokazima, interesima građana vrlo brzo se kao balon od sapunice raspukne. I to se dogodilo, to se dogodilo na tematskoj sjednici i to je bilo vrlo jasno viđeno. Međutim, dobro nažalost neki koriste politiziranje umjesto činjenica i dokaza i rasprava, a na nama svima je da ovaj mandat probamo napraviti da bude bolji i kvalitetniji od prošloga i da što više zastupnika koristi priliku da vodi rasprave upravo na načinu kako to treba da se poštujemo uvažavamo i da nosimo u smjeru interesa naših građana, a da pojedince jednostavno marginaliziramo i vidjet ćemo šta će bit. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče. Evo kolega Mažar, slušajući danas ovdje raspravu možemo reći da se raspravljalo o svemu samo ne ono što je današnja točka dnevnog reda. Puno toga smo čuli, puno toga je izneseno, ali kad bi se podvukla crta ja bi to nekako zaključio barem što se tiče kolega sa oporbe da se svelo na onu partija te tuži, partija ti sudi. Da li je problem i nervoza dijela oporbe i što su krenuli na ovakav napad prema glavnom državnom odvjetniku, ali i njegovim suradnicima što možda više neće ići upravo po tom sistemu partija te tuži, partija ti sudi što su možda pokidane te neke veze. **Jandroković, Pa upravo … kolega Bauk nema ga sada ovdje se isto malo razotkrio u svojoj raspravi kada je rekao glavnom državnom odvjetniku da očekuje od njega da se emancipira od vladajućih i od onih koji su ga izabrali. Za razliku od kolege Bauka ja očekujem da se glavni državni odvjetnik emancipira od svih i od onih koji su ga izabrali i od onih koji ga nisu izabrali jel on u svome djelovanju i djelokrugu sukladno Ustavu i zakonu treba biti samostalan i neovisan u svome radu bez obzira na bilo koga drugoga. Ali tu je ta druga tajna kolege Bauka što je on upravo to naučio da se glavni državni odvjetnik emancipira od vladajućih ili od drugih, ali ne, ne od njih … ćemo uvijek ima neke svoje veze, vezice, poveznice, šapice itd., pa ćemo mi uvijek ako ništa drugo bar doći do neke informacije da je gurnemo nekom novinaru jer to je jednostavno način funkcioniranja određenih partija 50 godina, a ne 5 dana. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče Mažar evo polako se bliži rasprava kraju. Ono što ostavlja gorčinu ja mislim kod svih onih koji su gledali ovo da danas su najglasniji i najviše decibela su koristili u svojim izričajima oni u biti koji su dosta umočeni u kojekakve stvari od gospođe Orešković koja je tamo kumila i molila čovjeka koji je osuđen da mu da, da joj da nekakav posao, gospođe Sandre Benčić koja ne zna što joj muž radi, ne zna da joj je 44 puta obrt bio u blokadi, koja ne zna odakle novce dobiva, od gospođe Marković koju smo kao novoj zastupnici već drugi puta izglasavali da joj ne skinemo imunitet jer ju skroz netko tuži, od gospođe Ikić Baniček koja neće dati papire DORH-u. I oni nama drže nekakvu lekciju, oni nama govore o pravdi, o pravu i o toj nekoj Hrvatskoj koja bi… …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … Hvala lijepo kolega Ivanović, pa puno rasprava smo mi doživjeli gdje oni kojih se to ticalo na neki način su okretali pilu samo kako bi maknuli reflektore od sebe ili spustili maglu negdje drugdje ali u konačnici svako se češe tamo gdje ga svrbi. U konačnici mislim da nama nije bitno i primarno tko pojedinačno na koji način sudjeluje u nečemu za to postoje institucije, ali nama je primarno da iskoristimo priliku i kada je glavni državni odvjetnik tu ili kada su ministri ovdje da propitujemo pitanja koja su od interesa javnosti, da propitujemo pitanja koja su od interesa djelatnika, da propitujemo pitanja koja su od interesa boljeg i kvalitetnijeg sustava funkcioniranja i pravosuđa ali i drugih grana i da u konačnici jednog dana kada se okrenemo iza sebe vidimo da li smo ovaj mandat iskoristili pošteno i časno za dobrobit države ili smo ga iskoristili kako bi na neki način mi bili tu di jesmo … …/Upadica predsjednik: Hvala./… … a pokazivali Zahvaljujem predsjedavajući. Pa vidim kolege bombardiranje replikama o oporbi, ali ništa, apsolutno ništa o izvještaju glavnog državnog odvjetnika. Kolega Mažar vi ste na početku, ma cijela vaša pojedinačna je bila velika jedna zbirka manipulacija i neistina. Jednu ću opovrgnuti, nije istina da je oporba zvala gospodina glavnog državnika drugi dan, državnog odvjetnika drugi dan, mi smo predlagali za par dana, a vi ste sa vašom većinom izglasali zaključak da mora doći u sabor u manje od 24 sata. od 24 sata. Ja vas pitam što je zapravo loše u tome da se u zadnjem kvartalu ove godine raspravlja o izvješću glavnog državnog odvjetnika za prošlu godinu? Mi smo danas mogli čuti o svim ogromnim problemima DORH-a koje je sam glavni državni odvjetnik nabrojao, a o kojima slušamo već godinama.

Poslušajte transkript govora kolege Malenice koji je govorio u ime Kluba HDZ-a i vidjet ćete da je apsolutno cijeli njegov govor vezano za točku dnevnog reda i vezano za izvještaj glavnog državnog odvjetnika, a poslušajte govore vaših kolega iz Možemo! kako su ga oni oni iskoristili. I da ne idem dalje, drugu stvar koju ste rekli, a niste ili me pozorno slušali tražit ću transkript pa ćemo ga zajedno pogledati. Nisam rekao vezano za drugi dan nego sam rekao vezano za tematsku sjednicu koju je kolega Grmoja stavio kao točku dnevnoga reda na Odboru za pravosuđe i koju smo mi prihvatili. Dakle, sve što sam rekao apsolutno stojim iza tih svojih riječi jer je to istina. **Jandroković, Gordan Kolega Mažar lijep pozdrav. Jedno pitanje za vas. Pustimo sve ovo što je iza nas nego gdje smo danas. Kaže Europa da smo među posljednjima, dakle da nismo na dobroj situaciji u dobroj situaciji što se tiče korupcije da je iza nas jedino Grčka, Rumunjska i Bugarska i zanima me evo sada vaše mišljenje što vi mislite gdje ćemo biti, evo ajmo biti optimistični nakon 4 godine po pogledu korupcije u Hrvatskoj i mislite li da će se korupcija u Hrvatskoj uspjeti suzbiti do te mjere da će biti puno

Znači ajmo mi za godinu dana kada dođe glavni državni odvjetnik da podvučemo crtu i da vidimo di smo. I ne samo da upiremo prstom u njega nego i u svakoga od nas tko je u svome djelovanju, u svome radu, u svome izlaganju doprineo ili vraćanju povjerenja ili gubljenu istoga. Da li zastupnici koji govore da su sustavi porobljeni, da su institucije srušene, da pljuju po Ustavnom sudu, da pljuju po DORH-u, da pljuju po policiji, da pljuju po pravosuđu, da pljuju po svemu što je u ovoj državi očekivaju da će onda građani dati plus. S druge strane imamo dakle izvješće EU koje sam rekao vezano i za vladavinu prava i izvješće GRECO-a i indeks percepcije i korupcije i tu se vidi napredak Hrvatske u zadnjih par godina, ali ja očekujem kao i vi da to bude puno bolje i puno kvalitetnije. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani kolega Mažar vidimo u izvješću da je u izvještajnom razdoblju zaprimljeno kaznenih prijava za 1803 osobe za kod Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Na kraju izvještajnog razdoblja nije ostala ni jedna prijava u radu i rješenja o odbačenim kaznenim prijavama doneseno je u odnosu za 85% osoba. Mislite li da i ove rasprave koje u ovom saboru se vode i koje na neki način u svima nama vide kriminalce i sigurno da se i podnose prijave dodatno opterećuju rad državnog odvjetnika i da nije ovakvih rasprava da bi bio puno lakši i rad u državnom odvjetništvu odnosno u ovom slučaju USKOK-u. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo. Pa upravo tako, kao što sam rekao vjerujem da je glavni državni odvjetnik bar dio dana mogao danas i kvalitetnije iskoristiti. S druge strane drago mi je da ste ovo pitanje postavili jel jutros na Odboru za pravosuđe kolega Grmoja je krenuo na način da je udario po USKOK-u i da se ne bori kvalitetno protiv korupcije. Onda kasnije u izvještaju smo mogli vidjeti upravo ovo što ste vi rekli da niti jedan predmet nije ostao neriješen, da je stopa ažurnosti 104% i druga stvar da je glavni državni odvjetnik jednu od prvih stvari koju je napravio stavio v.d. ravnatelja USKOK-a, da sada spaja USKOK i DORH u istu zgradu i da će se ići dakle i u određene zakonske izmjene kako bi se USKOK još bolje i i kvalitetnije i stručnije ekipirao, a vjerujem da su to sve preduvjeti još bolje borbe protiv organiziranoga kriminala i korupcije na najvišem nivou, pogotovo ako napravimo da se ovi minorni dijelovi spuste na niža općinska i županijska državna odvjetništva, a da se USKOK bavi najvećom korupcijom. Ovo je bila zadnja pojedinačna rasprava, pa sad prelazimo na završne rasprave klubova, prvi na redu Klub zastupnika Mosta i kolega Miletić, izvolite. Poštovani predsjedniče HS g. Jandroković sa gđo. Kristina Zadro Omrčen, poštovani državni odvjetniče sa svojim suradnicima, kolege vladajući, kolegice i kolege iz oporbe. Čuli smo danas puno informacija, raspravljamo cijeli dan, važna je jako tema, glavni državni odvjetnik je ovdje u HS, čuli smo sa strane oporbenih zastupnika puno kritičnih riječi i što na koncu nekako je dosta logično. No isto tako ja sam baš želio u raspravama uputiti neke poruke nade i vjerovati, nema nam druge nego vjerovati da će se uspjet ta korupcija suzbiti, da ćemo je smanjiti, da tih prema posljednjem izvješću 11 milijardi eura koje gubimo godišnje smanjimo, to je 900 eura svakom umirovljeniku kad bi nestalo te korupcije, to su 23 Pelješka mosta, to je ogroman novac ljudi koji nama nestaje i koji se krade od naroda, on nestaje, a to je novac od naroda, to je novac od građana RH i nije dobro da smo među posljednjim državama u EU radi korupcije. No ja želim ove svoje posljednje trenutke u ovoj raspravi je li iskoristiti za slanje nekih poruka, pa bi vam htio citirati zanimljivog čovjeka kad čujete što govori o korupciji. Korumpirana je osoba zapravo osoba koja odašilje neugodan miris trulog srca koje je u temelju iskorištavanja, propadanja, društvene nepravde i nedostatka usluga potrebnih ljudima, onoga koji je u korijenu ropstva, nebrige za gradove, za opće dobro, nebrige za društvo i nebrige za prirodu. Korupcija je najčešći govor mafije, korupcija je proces smrti koja prekida suživot ljudi, korupcija podupire zločin i u konačnici uništava pobornike. Korupcija smrdi, korumpirana osoba zapravo je osoba koja odašilje neugodan miris svoga truloga srca, koja je u temelju iskorištavanja, propadanja, društvene nepravde i nedostatka usluga potrebnih ljudima, onoga koji je u korijenu ropstva nebrige za ljude koji su oko nje. Korupcija je oblik najgore psovke, ona je oružje, najčešći jezik mafije, proces smrti koji potiče kulturu smrti kod onih koji smišljaju zločine, a danas kada je vrlo teško samo zamisliti budućnost korupcija je ta koja nam prijeti i koja prijeti nadi u moguće poboljšanje. Stoga svaku korupciju valja shvatiti i svaku korupciju treba prokazati, pokazati volju da milosrđe dođe do izražaja nad ograničenošću znatiželje i kreativnost nad bezvoljnim umorom i ljepota nad ništavilom. Korumpirana osoba često zaboravlja moliti oprost jer je sama umorna i sita, ravnodušna i puna sebe, to je rekao Papa Franjo o korupciji i mi imamo kao hrvatsko društvo puno problema jer imamo, mala smo država, ali sad da radite ljestvicu naših problema korupcija je sigurno jedna od najozbiljnijih s kojima bismo se trebali loviti u koštac. Nama radi korupcije mladi ljudi napuštaju državu, nama radi korupcije, nemojte mi zamjeriti pa i oni najbolji među nama odlaze izvan naše domovine. Nama radi korupcije i nepotizma oni koji bi trebali graditi ovu našu predivnu malenu Hrvatsku ne vide svoje mjesto ovdje pod suncem i kažu ovdje uspijevaju neki drugi, ovdje se nekako gleda drugačije, ovdje se gleda ona stranačka iskaznica bez obzira koje stranke, evo bit ću toliko otvoren, al negdje moraš pripadati, moraš biti dio nečega jer ne dao ti Bog ako si dio ničega, ako samo imaš svoje znanje, radišnost i upornost, a ne pripadaš nikome onda te nema ko gurati, onda nema ko biti iza tebe, onda je tvoja budućnost neizvjesna i to moramo mijenjati, moramo mijenjati kriterij dvostrukih mjerila, Hrvatska mora biti država jednaka za svakog svog čovjeka, svakog svog građanina i to je put i to je proces koji je mukotrpan, prolazile su ga države prije nas, one mnogo razvijenije sad nego što smo mi danas, al ne smijemo od njega odustati i slažem se ovdje je bilo i govora svako bi trebao stvarno od sebe ići, od svoje obitelji, od samog sebe i onda da se ti krugovi šire optimizma i ja se nadam da ćemo uspjet na kraju uredit Hrvatsku da bude kako je zaslužila. Idemo na 2. raspravu, Klub zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a i kolegica Orešković, izvolite.

Postoji jedan pojam kojeg Ivan Turudić kao bivši sudac, kao glavni državni odvjetnik dobro poznaje, a poznaje ga i Gordan Jandroković kao pravnik. Taj plan se zove jednakost oružja. Ja ću sada malo pojednostavniti o čemu se radi s obzirom da nisu svi koji sudjeluju u ovoj raspravi pravnici. Radi se o bitnom procesnom principu pravičnosti koji traži da stranke u postupku pogotovo pred sucem koji treba donijeti neku odluku ima ravnopravne šanse iznijeti svoje teze i argumente, obraniti svoja stajališta i stavove. U suštini to je temeljno svojstvo demokratičnosti. Između ostalog i mi ovdje u Hrvatskom saboru imamo pravila Poslovnika koja bi na neki način trebala omogućiti tu jednakost oružja u raspravi. I ako se sjećate u prošlom sazivu povrede Poslovnika bile su veliki problem na kojeg se Gordan Jandroković često žalio, najčešće kada smo mi iz opozicije dizali ovu palicu jer druge procesne mogućnosti da nešto kažemo nismo imali. Nije imao takve iste kriterije kada su povredu Poslovnika koristili vladajući. Ovo napominjem zato što sam na početku ovog mandata, ovog saziva rekla da više taj Poslovnik tu mogućnost neću koristiti. I doista je do sada nisam podignula niti jedan jedini put. Gordan Jandroković je toga svjestan, pa je napravio sljedeće. Upustio se vrlo često, to je napravio i danas u osobne rasprave i polemike sa mnom osobno docirajući mi, raspravljajući iako po Poslovniku za to nema apsolutno nikakvo pravo. Pa ga ja sada sa ove govornice pozivam da to više jednostavno ne čini. Meni je jasno da vladajuće uznemiravaju moje riječi. Danas je i Gordan Jandroković rekao da ja koristim rječnik i način izražavanja kojeg nema nitko drugi u opoziciji. Ne znam je li to tako, ali ako i jest ili ako to Gordan Jandroković misli meni to služi na čast, to mi je kompliment. I činjenica je da i drugi HDZ-ovci primjerice Habijan prije nekoliko dana u jednoj emisiji to isto govori i nemam ništa protiv. Imate HRT, imate centralne dnevnike, imate press konferencije, imate društvene mreže. Pucajte iz svih oružja, pa tvrdite kako ja govorim nešto što nitko drugi ne govori, ali nemojte to raditi tako da koristite i zloupotrebljavate fotelju u kojoj iza mene sjedite. To je jedno. A kada smo već kod tih riječi, jesam li možda rekla nešto što ne stoji? I na kraju krajeva sve što sam vam rekla malo sam vam i rekla. Danas sam zaključila da svojim ponašanjem vi HDZ-ovci kada je u pitanju DORH pljujete građanima u lice, pravite od njih budale. Rekla sam i zašto to kažem? Rekla sam da sam u prošlom sazivu vrlo često, vrlo često govorila o potkapacitiranosti sustava. Štoviše kada smo raspravljali prošli puta o izvješću glavnog državnog odvjetnika kojeg je tada branila Zlata Hrvoj Šipek uputila sam i dva zaključka kojeg ste vi HDZ-ovci imali prilike prihvatiti, usvojiti i izglasati. Kroz ta dva zaključka tražila sam da se HDZ i njegova Vlada obveže da riješi sve financijske i druge logističke probleme i vi ste to odbili. ali bijesnu i obijesnu ulogu vladajućih koja ponižava sve hrvatske građane i javnost kako drugačije tumačiti činjenicu da još iz razdoblja Dinka Cvitana imamo jedne te iste rečenice u izvješćima koje HDZ prima na znanje i nadalje ne poduzima ništa. Potplaćenost, potkapacitiranost, nedostatni kadrovi, čak niti prostor nije odgovarajući. Sjetite se onog apela Dinka Cvitana kada je rekao e znate ono što vam visi po podu, ono što se namoči kada negdje voda procuri to su vam spisi. I kakve god bile moje riječi kada optužujem HDZ da je uveo režim jer više nemamo neovisnog državnog odvjetnika, kada kažem da kumuliranje svih ovlasti i poluga moći u jednoj osobi je isto što i biti Führer ili onaj koji je sve to stavio sebi u šapu što je to? To je moj politički stav na kojeg imam pravo, a vi ste mogli u proteklih 9 godina koliko ste na vlasti dokazati da nisam u pravu. I na kraju krajeva, da niste toliko okupirali državu, da niste doista urušili njezine institucije nikada se ne bih niti uključila u politiku. Kolegice Orešković imate vi pravo govoriti što god hoćete i to demonstrirate svaki dan, ali građani na izborima kažu što misle da je bolje i to onda odaberu. Tako da evo to se dogodilo i na prošlim izborima. Neću više ništa govoriti da se ne bi kolegica Orešković jako srdila, pa idemo mi dalje. Kolega Deur, izvolite. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. 238. kolegice Orešković Orešković nije vaš izričaj politički, vi osobno vrijeđate. Vi vrijeđate na način kao vaš vremenski mentor Zoran Milanović koji je vas uvrijedio tada da ste narikača što smo svi to jako ružno i teško prihvatili vjerujući da vi to niste, ali vi nam svaki dan ukazujete da to jeste. To je problem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Deur dobivate opomenu. Ovo vam je treća opomena i više ne možete sudjelovati u raspravi. Kolegice Raukar-Gamulin, izvolite. 238. vrijeđanje zastupnice. Kolega Deur, vi vrijeđate. A zašto se niste osvrnuli na ono što je kolegica Orešković govorila o njezina dva zaključka u kojima je tražila povećanje sredstava za DORH? Zašto se niste osvrnuli na ono što je ona godinama govori o potrebi boljih uvjeta za kompletno pravosuđe. Vi ste sada ponovili samo uvredu. pa kolegica Orešković je isto vrijeđala na isti način kao što je to učinio kolega Deur i nisam reagirao, a njemu sam dao opomenu, doduše ne zbog toga nego zato što je prekršio Poslovnik jer je koristio povredu Poslovnika, replicirao je. E sad ja vas ne razumijem reagirate na kolegu Deura koji je govorio što po meni isto nije primjereno, ali na isti način govori kolegica Orešković. Jel' želite da onda svima dajem opomene i upozoravam ili mislite da bi bilo u redu samo da vladajući ne mogu uzvratiti na ono što govore pojedinci iz oporbe. Ja vas sve pozivam da ne koristite te preteške riječi koje su uvrede i koje su klevete i to, to nije smisao parlamentarizma. Smisao parlamentarizma je boriti se za svoje ideje, za svoj svjetonazor, za svoj politički program, ali ne morate pri tom druge ljude vrijeđati, ponižavati i koristiti riječi koje su zaista na rubu govora mržnje. Tako da trudim se imat iste kriterije za sve. Kolega Mažar izvolite. lijepo predsjedniče. Poštovani svi nazočni. A dobro kolegica Orešković isto ništa novo, malo jesam u dvojbi sada oko opsjednutosti da li je više u smjeru glavnog državnog odvjetnika ili predsjednika Sabora, ali vidjet ćemo to u buduće vrijeme. Ono što mene fascinira kod kolegice Orešković da se ona ponosi svojim izričajem da su drugi nacisti i da je predsjednik Vlade njoj u liku i djelu Führera, neko je danas rekao što nosiš u duši izađe ti na usta i dobro, to više govori o njoj, a ne o nama. Međutim, da se mi vratimo na temu, evo i kolegica Urša je sada spomenula vezano za dio funkcioniranja i rada odnosno materijalnih i drugih uvjeta DORH-a, ono što smo mogli vidjeti u izvješću da postoje napreci u svim smjerovima. 2022.g. nula vježbenika se bilo prijavilo, 2023. 18.. Da li je to dovoljno? Nije. Da li treba više? Treba. Ali da li se vidi smjer? Vidi se. Ako pogledamo financijski izvještaj sva doznačena sredstva od Ministarstva pravosuđa su bila napravljena na način koliko je DORH zatražilo za svoje potrebe. Vidimo da će se zgrade do Božića završiti da će DORH i USKOK bit u istoj zgradi, ali ono što je po meni bitno da vidimo, prije svega da glavni državni odvjetnik, iako u ovom malom periodu pokazuje da ono za što je izabran radi, dakle da je nulta stope tolerancije na korupciju, da korupcija nema stranački predznak, da ona ima svoje ime i prezime, nema ideologiju, nema titulu, nema zaštitu bez obzira na funkciju, bez obzira na položaj. I to je ono što hrvatski građani očekuju prije svega od glavnog državnog odvjetnika, a onda i od DORH-a i USKOK-a pa u konačnici i od pravosuđa. S druge strane vidimo da od prvoga trenutka glavni državni odvjetnik je imao i tiskovne konferencije i da je u biti sada u deset dana drugi put u HS-u i da i da je praktički danas ovdje sa nama od osam ujutro kada smo imali Odbor za pravosuđe do sada trenutno 17,23. Ako to nije poštovanje HS-a, ako to nije spremnost na odgovor na sva pitanja, ako to nije pokazatelj da će se na drugačiji način odnositi prema svim aktualnim temama onda ne znam šta je. I zato bih volio da mi u našoj raspravi koja danas nije otišla baš u tome smjeru, ali imat ćemo i mi popravni idemo upravo na taj način da vidimo što još je sve potrebito kako bi i kadrovski i DORH i USKOK bili osnaženi, što je potrebito kako bi i ročišta u kaznenim predmetima kraće trajala, kako bi pravda za naše sugrađane bila dostižna, ne samo kroz konačne presude nego kroz i duljine trajanja postupaka. I ono što mi je žao što danas nismo iskoristili priliku da osim korupcije čujemo i neke druge stvari koje su bitne za hrvatske građane, to je borba protiv nasilja u obitelji, borba protiv nasilja nad ženama, borba protiv govora mržnje i diskriminacije, borba u otkrivanju ratnih zločina, borba protiv gospodarskoga kriminala, borba protiv zločinačkih udruženja, dakle sve ono što DORH u svome djelokrugu svakodnevno radi. I svi ti ljudi koji su ne zaboravimo zajedno sa nama pretrpili i pandemiju covida-19, pretrpili i strašne posljedice potresa i u jako teškim materijalnim uvjetima nastavili raditi svoj posao sukladno Ustavu, sukladno zakonu. I možemo misliti samo kako je njima kada slušaju ove rasprave i kada ih se naziva raznoraznim imenima i uhljebima i svim drugim. I zato želim da ovo danas što smo čuli vidimo da iskoristimo da u izmjenama zakona koje su pred nama, kolega Malenica je to jako dobro danas rekao, bez obzira da li smo oporba, opozicija ili pozicija podržimo i kroz svoje prijedloge i kroz glasovanje upravo u smjeru da sljedeće izvješće glavnog državnog odvjetnika bude puno kvalitetnije i bude puno bolje što se tiče statistike, a da onda svi zajedno pojedince koji koriste ovu govornicu za ja bih rekao i govor mržnje, ali i diskvalifikaciju svih drugih na neki način pokažemo da to koriste na nekim drugim mjestima, a ne danas ovdje. Sada će govoriti i kolegica Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Evo napreci u svim smjerovima ne postoje, to je istaknuo i sam glavni državni odvjetnik na početku svojeg uvodnog izlaganja. Problemi su uvijek isti potkapacitiranost, previsoka dob dužnosnika, loši prostorni uvjeti, loši materijalni uvjeti, nedostatak opreme generalno nedovoljno financiranje i upravo to su teme na koje je upozoravala ta strašna i užasna kolegica Orešković. A vi ste od toga okretali glavu, ja se ne sjećam da ste se vi gospodo, a ti problemi se ponavljaju iz izvješća do u izvješće glavne državne odvjetnice bivše, a sada će biti sa glavnim državnim odvjetnikom isto tako nadajmo se. Možda i da neće, nešto će se možda i promijeniti, ali do sada iz godine u godinu se isti problemi DORH-a ponavljaju ja se ne sjećam oprostite kolege iz vladajuće većine da ste se vi baš ono srčano borili za bolje uvjete rada u DORH-u. Vi ste ovdje ministar kada je bio štrajk pravosudnih zaposlenika službenika govorili o tome da je njihova plaća povišena 50%. A što smo danas čuli od gospodina glavnog državnog odvjetnika? Da naročito treba povisiti plaće pravosudnih službenika. Je li istina? Istina je. Možemo pogledati fonogram. I vi onda napadate kolegicu Orešković. Ja vas pozivam da se vi više angažirate oko toga da se uvjeti u DORH-u doista poprave, a ne da iz godine u godinu lamentiramo o istim temama, iz godine u godinu. Da i oporba je imala pravo i potrebu ponovno i ja osobno i u ime kluba pozvati glavnog državnog odvjetnika da napravi internu istragu o curenju informacija prema osumnjičenicima jer je nažalost datum njihove ostavke nenadane i ničim izazvane toliko blizu njihovog uhićenja ili hapšenja da doista proizvodi opravdanu sumnju. I ja ga s ovog mjesta ponovno na to pozivam kako bi se počelo vraćati povjerenje u DORH i u njega osobno. I u vas osobno gospodine glavni državni odvjetniče. Kažete kolega Mažar da će slijedeće godine statistike biti bolje, ali one nešto se mora dogoditi da one budu bolje, pa treba se nešto dogodit. Naime, treba se Vlada pobrinut i stvorit uvjete da statistike budu bolje jer isto tako iz ovog izvješća je izuzetno jasno da taj potkapacitirani DORH u kojem nedostaju dužnosnici u kojem i oni koji jesu ne rade svi radi preko svih svojih mogućnosti. kada će Vlada, kada će premijer Andrej Plenković konačno stvoriti uvjete da državno odvjetništvo može normalno raditi? Kada će se povećati plaće pravosudnim službenicima da mogu živjeti od te plaće? Ja vas na to pozivam kolege. Vi ste se danas jako naročito tu na kraju užasno ste se iznervozirali oko te oporbe strašne i grozne, a ja vas pozivam da se iznervirate zbog uvjeta u kojima radi državno odvjetništvo. Pozivam vas da se iznervirate zbog premalih plaća službenika i djelatnika. Pozivam vas da se iznervirate zato što je DORH potkapacitiran godinama. I u konačnici pozivam vas da se konačno iznervirate zbog toliko visoke korupcije u hrvatskom društvu zbog koje nam mladi sa cijelim obiteljima odlaze iz ove zemlje. I mi samo svjedočimo izvješća u izvješće koliko nedostaje ljudi u pojedinim agencijama ili, ili nekim drugim ustanovama uostalom kao što je i DORH. Evo na to vas pozivam da se malo iznervirate. Zahvaljujem. Zastupnici svih zemalja iznervirajte se kao što bi rekli. Idemo dalje, završno u ime izvjestitelja poštovani glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Ima 30 minuta, a može i manje.

dobro ponoviti 10 puta pa onda a i ako nisu istinite one u ušima i u glavama nekih postanu istinite. To je danas bio slučaj nekoliko puta, puno puta zapravo. neki, način funkcioniranja vas nekih od zastupnica i zastupnika. Žao mi je što je bilo povišenih tonova. Ispričavam se ako sam ikoga svojim izlaganjem povrijedio. Trudio sam se da to ne bude na osobnoj razini i zapravo sam prilično siguran da se nikome nisam ni obratio na osobnoj razini, a ako pojedine zastupnice cijene da sam bio bahat i arogantan žao mi je to, niti to mi nije bila namjera, ali znate stil je čovjeka. Uz ostalo odgovore koje sam davao su bili adekvatni pitanjima koja ste postavljali. Bila mi je sad dirljiva i nježna ovaj pravednički gnjev koji ste zastupnica Gamulin iskazali u svom govoru gdje ste se zapravo posvetili obrani moje pozicije. Hvala vam na tome, ja sam vam iskreno zahvalan. Što se tiče napretka o stanju državnom odvjetništvu siguran sam da će u slijedećem razdoblju u slijedećih godinu dana situacija biti bolja. Napredak postoji sada, slažem se s vama da on nije dovoljan. Primjerice plaće sudačkih, državno odvjetničkih službenika, ispričavam se što stalno miješam sudske i državno odvjetničke 33 godina sam bio sudac pa još uvijek to bacam iz svoje glave, uspijeva mi sve više i više. Plaće su povećavane, ali nisu dovoljno povećane i očekuje se u slijedećem razdoblju da će biti povećane. Ne znam netko je od zastupnika rekao ti famozni vježbenici, pa je 18 je puno više od nula, ali bilo bi dobro da 100 što će biti 5 puta ili 6 puta više od 18 novih vježbenika. Pokrenuli smo neke stvari, evo izmjene zakona dopune, izmjene i dopune Zakona o državnom odvjetništvu će biti očekuje se do kraja ove godine il početku slijedeće godine donesene. Dobili smo, evo ga npr. jedna stvar iz mog programa je bila clean start pravosudna inspekcija. Pravosudna inspekcija je obavljena u financijskom dijelu i sad očekujemo da bude obavljena i u ovom dijelu, u dijelu državno-odvjetničke uprave. Morate znati da imaju neke stvari na koje državni odvjetnik ne može utjecati. Mi ne donosimo Zakon o plaćama, mi ne donosimo niti jedan zakon. Mi sudjelujemo u donošenju zakona i tu očekujem pomoć sviju vas kako oporbenih, tako i zastupnika pozicije da pridonose u svome radu da se situacija u materijalnom pogledu na Državnom odvjetništvu popravi. Pred nama je veliki zadatak, veliki posao. Vjerovali ili ne unatoč ovim vašim osobnim diskvalifikacijama koje ste mi uputili ja sam siguran u posao koji radim i siguran sam da radim pošteno i pravedno. Siguran sam da će Državno odvjetništvo postati i ostati samostalno i neovisno pravosudno tijelo. Neki pomaci su već sada vidljivi. Tko želi vidit on će ih vidit, tko ne želi neće ih vidjeti nikada, neće ih vidjeti niti za 10 godina kad ja budem u duboko u dubokoj mirovini, a tko zna da li i na ovom svijetu. Još jedanput vam se zahvaljujem na većinom konstruktivnoj raspravi. Sve uvrede koje ste mi poslali, koje su bile na osobnoj razini zaboravljam izlaskom iz ove sabornice. Hvala još jedanput. Ovim zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sada ćemo otići na stanku u trajanju od pet minuta. Dobro se iznervirajte i vratite se smireni natrag. Hvala vam.

predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni odvjetniče, poštovane kolegice i kolege danas